Þar sem verkinu lauk ekki fyrir lok síðasta kjörtímabils taldi forseti rétt að óska að nýju eftir tilnefningum frá þingflokkum. Forseta hafa borist tilnefningar til setu í nefndinni og hana skipa: Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, Jódís Skúladóttir, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Þórarinn Ingi Pétursson og Helga Vala Helgadóttir.

Forseti. Síðustu daga hefur staðið yfir kirkjuþing þjóðkirkjunnar þar sem kirkjuþingsfulltrúar móta starf þjóðkirkjunnar og takast á um ýmis álitamál. Fram kom í skýrslu biskups Íslands, Agnesar M. Sigurðardóttur, að þjóðkirkjan hafi gengið í gegnum miklar breytingar á undanförnum árum. Þar er m.a. talað um viðaukasamninginn frá 2019 þar sem ríkisstjórnin hét þessu tiltekna trúfélagi stuðningi næstu 15 ár, algjörlega óháð því hversu mikið myndi fækka eða fjölga í félaginu í fyrirsjáanlegri framtíð. Hún nefnir einnig svokallaðan fjárhagslegan aðskilnað ríkis og kirkju. Það er athyglisvert að biskup Íslands noti þetta orðalag enda er morgunljóst að tekjur þjóðkirkjunnar, eða réttara sagt biskupsstofu sem fer með yfirstjórn félagsins, koma lóðbeint úr ríkissjóði að nánast öllu leyti. Áætlaðar heildartekjur næsta árs að sóknargjöldum undanskildum eru tæplega 4,2 milljarðar samkvæmt skýrslu um fjármál þjóðkirkjunnar. Þar af er framlag ríkisins tæplega 4,1 milljarður. Þrátt fyrir að þjóðkirkjan standa ekki að neinu leyti undir sér og sé í raun best fjármögnuðu félagasamtök landsins er lögð áhersla á það í skýrslunni að reksturinn þurfi að vera sjálfbær. Nú má velta vöngum yfir merkingu orðsins sjálfbærni en varla getur rekstur sem er alfarið borinn uppi af framlögum frá ríkinu talist sérlega sjálfbær. Það getur í sjálfu sér verið í góðu lagi, til eru ýmisleg samfélagsleg verkefni sem þurfa ekki að vera sjálfbær. Hvort starfsemi trúfélaga sé slíkt verkefni ríkir kannski ekki fullkomin sátt um, hvorki hér í þingsal né á kaffistofum úti í bæ, en það er alltént ekki hægt að segja að rekstur þjóðkirkjunnar sé sjálfbær eða að farið hafi fram fjárhagslegur aðskilnaður ríkis og kirkju.

„þegar fram í sækir …“ Þetta er staðan eins og hún er í dag. Þetta eru samningarnir eins og þeir eru gerðir. Þetta eru lánin eins og þau eru veitt. Það er búið að ákveða að gera þetta. Þetta er staðan núna. Síðan segir ráðherra að annar valkosturinn sé að grípa til ráðstafana, sem er mjög áhugavert orðalag, að horfast í augu við vandann og fá uppgjör á þessum skuldum og ábyrgð ríkisins og segir: „Með því fengju allir kröfuhafar að fullu greitt höfuðstól og áfallna vexti Þetta er rangt. Þetta er bókstaflega rangt, því að samningarnir eins og þeir eru, lánin eins og þau eru, gera ráð fyrir því að þau verði uppgreidd á ákveðið mörgum árum. Ef verið er að greiða upp núna er ekki verið að greiða þá vexti sem er búið að gera ráð fyrir, sem þeir sem eiga þessi lán eru búnir að gera ráð fyrir, fram til hvað, ársins 2044. Það vantar þá þann mismun.

deilan snýst þá um. Hvar fellur kostnaðurinn? Annaðhvort á ríkissjóð, sem er almenningur, eða á lífeyrissjóði, sem er aftur líka almenningur, bara í framtíðinni.

Forseti. Ég rakst á áhugaverða grein um daginn um samkennd og hvernig hún fer minnkandi milli kynslóða. Þar er vísað í merkilega rannsókn sem fjallar um hvernig umhyggjusemi, jákvæð viðhorf í garð annarra og geta til að setja sig í spor annarra fer minnkandi. Á sama tíma sýna rannsóknir fram á að einmanaleiki sé að aukast á heimsvísu og stundum er jafnvel talað um einmanaleikafaraldur. Mikill og langvarandi einmanaleiki getur verið eins streituvaldandi samkvæmt þessum rannsóknum og að verða fyrir líkamsárás og er að miklu leyti rótin að aukningu á þunglyndi og kvíðavandamálum í samfélaginu. Langvarandi einmanaleiki verður til þess að fólk einangrast félagslega og verður tortryggið í samskiptum við aðra. Fólk verður ofurviðkvæmt og árvökult, líklegra til að móðgast þegar engin ástæða er til og líklegra til að hræðast ókunnuga. Fólk fer að óttast það sem það þarf mest á að halda, sem eru heilbrigð og gefandi tengsl við annað fólk. Þessi þróun þar sem einmanaleiki eykst og samkennd fer minnkandi helst hönd í hönd. Þetta eru tvær hliðar á sama peningnum. Að öllum líkindum erum við að sjá afleiðingar þessarar þróunar hér á landi í aukinni tíðni alvarlegra afbrota, ofbeldisbrota sem framin eru af börnum, í alvarlegu einelti, ekki einungis hjá börnum heldur líka hjá fullorðnu fólki og þeirri vaxandi pólaríseringu sem við verðum vör við á samfélagsmiðlum. Þetta er aðkallandi og grafalvarleg staða, forseti. Samkennd, tengsl og traust eru límið sem heldur samfélaginu saman. Mannveran er félagsvera. Við erum hópdýr, tegund sem þróaðist til þess að vinna saman. Við erum sterkust þegar við erum sameinuð. Þannig líður okkur vel. Einmanaleiki er ekki náttúrulögmál eins og dauðinn. Einmanaleiki er afleiðing þess hvernig við lifum, hvernig við forgangsröðum, hvernig við byggjum upp samfélag okkar. Það er algerlega í okkar höndum að snúa þessari þróun við en þá verðum við að horfast í augu við úrelta hugmyndafræði og kreddur varðandi hagkerfið okkar og mögulega að horfa á einstaklingshyggjuna sem misheppnuðustu tilraun mannkynssögunnar. Herra forseti. Það rak marga í rogastans síðastliðinn mánudag þegar bent var á þá tilfærslu verkefna sem ríkisstjórnin stóð fyrir með samþykkt laga um nikótínvörur síðastliðið sumar, þegar rifjað var upp að nú væri verkefnið komið til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun væri upptekin við að hafa eftirlit með nikótínpúðum, sem mörgum þótti álíka vitlaust og að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun væri upptekin við að hafa eftirlit með leikföngum. Hvað næst? Ætlum við að flytja málefni Lyfjaeftirlitsins til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar? Fjölmiðlanefndar? Virðulegur forseti. Í framsöguræðu sinni tókst hæstv. velferðarráðherra að sneiða algerlega fram hjá því atriði að þetta eftirlit væri að flytjast til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar þó að það væri nefnt 68 sinnum í frumvarpinu og greinargerð. Ég held að það færi vel á því að um leið og við reynum að einfalda stofnanakerfi landsins til að ná fram hagræðingu og betri nýtingu á mannskap og fjármunum

„Þótt eftirlitið gangi vel,“ segir framkvæmdastjórinn, „þá þykir það stundum skjóta skökku við að þessi stofnun, sem er að meginstefnu til ætlað að sinna stjórnsýsluverkefnum á sviði húsnæðismála, mannvirkjamála og rafmagnsöryggismála,

Herra forseti. Sú stofnun sem hefur haft mest áhrif á þróun íslensks samfélags og hugað að velferðarþjónustu í meira en þúsund ár, kirkjan, stríðir nú við verulega fjárhagserfiðleika. Það birtist í áformum um að selja eignir, hækka leigu o.s.frv. til að skrapa saman peningum til að halda rekstrinum áfram. Þjóðkirkjan hefur á undanförnum árum gefið töluvert eftir af því sem hún þó átti rétt á, ekki hvað síst samkvæmt kirkjujarðasamkomulaginu svokallaða. Vilja þingmenn ekki að Alþingi standi við samninga? Vilja þingmenn ekki að staðið verði við kirkjujarðasamkomulagið þrátt fyrir að kirkjan hafi, líklega ein stofnana, einhliða verið tilbúin til að gefa eftir tímabundið hluta af því sem hún átti þó rétt á samkvæmt samningum? Þarf ekki að leiðrétta hlut kirkjunnar? Nú sáum við í Fréttablaðinu í morgun að Kristrún Heimisdóttir lýsir því að lög sem hér voru sett um trúfélög séu bastarður og það má taka undir í ljósi reynslunnar. Hún vill berjast gegn áframhaldandi undanhaldi kirkjunnar. Geta ekki þingmenn sameinast um það, hver sem afstaða þeirra til trúarinnar er, að verja þessa mikilvægu menningar- og velferðarstofnun samfélagsins sem hefur starfað hér í þúsund ár og a.m.k. standa við gerða samninga? Það virðist vera ágætissamstaða um að verja það lífsskoðunarfélag sem er kannski áhrifamest og kemur sínum skilaboðum best á framfæri, Ríkisútvarpið.

Virðulegi forseti. Sjávarútvegur er ein mikilvægasta atvinnugrein þjóðarinnar. Í dag er sjávarútvegsdagurinn og allar helstu hagtölur í sjávarútvegi ræddar.

svo veiðigjald verði ekki til þess að auðvelda stórútgerðinni að hrifsa til sín enn stærri hluta allra veiðiheimilda í krafti stærðar sinnar og aðstöðu. Síðustu ár höfum við horft upp á veiðiheimildir halda áfram að safnast á færri hendur — sameign þjóðarinnar, lífsbjörg margra byggða vítt og breitt um landið. Það verður að virða rétt sjávarbyggðanna og tryggja betur byggðafestu aflaheimilda og koma í veg fyrir að smærri sjávarbyggðir séu rúnar lífsbjörginni með uppsöfnun fárra auðmanna og fyrirtækja á veiðirétti. Það verður að grípa til aðgerða til að snúa ofan af samþjöppun veiðiheimilda, rekja saman tengda aðila til samræmis við það sem annars staðar gerist, tryggja heilbrigða viðskiptahætti og gagnsæi. Við þurfum í senn að horfa til mikilvægis sjávarútvegs fyrir einstök byggðarlög þar sem lífið hefur lengi snúist í kringum sjósókn og sjávarútveg og sögulegs réttar þeirra til að njóta auðlindarinnar og þess að njóta arðs af auðlindinni. Veiðigjöld af þessari stærstu auðlind okkar Íslendinga eru mikilvæg til að standa undir innviðum okkar, ekki síst í sjávarbyggðunum sjálfum. Þau þarf hins vegar að ákvarða með tilliti til stærðar fyrirtækja og burða.

Herra forseti. Kvennafrídagurinn er baráttudagur kvenna fyrir jöfnum kjörum á við karla og var fyrst haldinn á Íslandi 24. október 1975. Nú, árið 2022, eru laun karla tæpum 22% hærri en laun kvenna. Konur vinna því jafnan launalaust frá klukkan korter yfir þrjú. Karlar hafa einnig forskot inn í áhrifastöður og stjórnir og verma þar sæti langt umfram konur. Um árabil hafa konur verið í meiri hluta í háskólanámi en þó að hinar hefðbundnu karla- og kvennastéttir hafi breyst og meira flæði sé orðið á milli stétta erum við enn með þennan mikla mun á launakjörum. Við erum enn að heyra sögur af konum sem sækja um störf eða stöður og fá spurninguna: En átt þú ekki svo mörg börn? Fylgifiskur mismununar eftir kyni í launamálum í samfélagi okkar sem skipar fólki markvisst í virðingarstöðu eftir tekjum, stétt og stöðu ýtir svo undir kynbundið ofbeldi og misrétti þar sem láglaunakona er enn neðar í virðingarstiganum en hálaunaður karl. Af hverju er ég að ræða þetta? Er mér illa við karla? Nei, hreint ekki, ég á þrjá drengi og eina stúlku. Ég vil einfaldlega að þeirra tækifæri séu jöfn og að laun fólks séu metin út frá hæfni, reynslu, menntun og öðru slíku en ekki út frá kynferði. Það lýsir því kannski best hvernig við kynjum alltaf launin að lesbíur séu launahærri en aðrar konur og hommar séu launalægri en aðrir menn. Hversu galinn galinn er sá samfélagssáttmáli að karlmennskan sé alltaf viðmiðið? Samkvæmt spám Sameinuðu þjóðanna næst jafnrétti kynjanna ekki fyrr en eftir 300 ár. Getum við reynt að gera aðeins betur?

Þetta er góð vísa sem er aldrei of oft kveðin. Skólinn er okkar mikilvægasta jöfnunartæki og góðir skólar eru grunnurinn að góðu samfélagi. Íslenskt menntakerfi er að mörgu leyti gott. Við höfum góða kennara sem eru án efa allir að reyna að gera sitt besta en íslenska menntakerfið kostar mikla peninga og samkvæmt alþjóðlegum mælingum, til að mynda PISA, erum við ekki að ná árangri í samræmi við þá fjármuni sem við verjum í þessa fjárfestingu. Of margir, sérstaklega drengir, geti ekki lesið sér til gagns stelpurnar okkar glíma við kvíða. En þau eru auðvitað ekki vandamálið heldur er það verkefni okkar að laga þetta, sjá til þess að öllum börnum líði vel og þau fái eins mikið út úr grunnskólanum og kostur er. Það er því nauðsynlegt að ráðast í úrbætur. Tryggja þarf að kennarar hafi rými og stuðning til að mæta hverjum og einum nemanda þar sem hann er staddur með námsefni sem hæfir. Kennsluaðferðirnar þurfa að byggja á vísindum og þær þurfa að virka. Ég ætla að leyfa mér að efast stórkostlega um vísindin á bak við hraðlestrarpróf hjá ungum börnum, að það sé kennsluaðferð sem sé til þess fallin að bæta lestur og lesskilning. Það hlýtur að vera aðalatriðið að börnin skilji það sem þau eru að lesa. Því hlýtur að vera þörf á fjölbreyttari lausnum, mælingum og kennsluháttum. En ef það er eitthvað sem er jafnvel enn mikilvægara en menntun barnanna okkar þá er það líðan barna. Það er því öskrandi staðreynd að aðeins 57% barna meta andlega heilsu sína góða eða mjög góða árið 2021 en 43% ekki. Þarna er svo sannarlega verk að vinna.

árum, m.a. vegna frumkvæðis Íslendinga í norrænu ráðherranefndinni. Nefndin skilaði í febrúar síðastliðnum skýrslu sem byggð er á yfirgripsmikilli greiningarvinnu sem hófst árið 2019, en embætti landlæknis leiðir verkefnið fyrir Íslands hönd. hönd. Skýrslan, Fyrstu 1000 dagar barnsins á Norðurlöndum, fjallar m.a. um stefnumótunartillögur sem ætlað er að styrkja réttindi og stöðu barna og eftir atvikum foreldra frá þungun og fyrstu tvö æviárin. Norðurlöndin standa að mörgu leyti framarlega á þessu sviði og margt hefur sannarlega þróast í rétta átt, m.a. með bættri þjónustu við barnafjölskyldur, aukinni áherslu á andlega heilsu foreldra og lengingu fæðingarorlofs. Málefni barna hafa fengið aukna athygli, ekki síst að frumkvæði hæstv. mennta- og barnamálaráðherra, Ásmundar Einars Daðasonar, en þó er enn mikið verk að vinna. Í því samhengi þarf m.a. að horfa til lengdar og fyrirkomulags fæðingarorlofs og rétti kvenna á meðgöngu. Rannsóknir hafa sýnt að á fyrstu 1000 dögunum er lagður grunnur að lífi fólks. Á þessum tíma lærum við m.a. að mynda tengsl og því er samvera með foreldrum sérstaklega mikilvæg. Í skýrslu nefndarinnar eru samandregnar sex tillögur að stefnumörkun í þessum málaflokki en rauði þráður skýrslunnar er mikilvægi andlegrar heilsu og vellíðunar, alhliða stuðningur við fjölskyldur, jöfnuður og gæði þjónustu og að brugðist sé rétt og tímanlega við áhættuþáttum. Virðulegi forseti. Fyrstu 1000 dagarnir í lífi barna skipta sköpum fyrir allt sem á eftir kemur og við eigum sem samfélag að leggja sérstaka áherslu á að tryggja þeim eins góð skilyrði og hugsast getur. Vinna í þeim málum verður að vera stefnumið og ég vil beina því til þingheims að móta skýra áætlun um nauðsynleg skref til að ná árangri í þeim efnum.

Á undanförnum árum hefur náðst mikill árangur í að byggja upp innviði sem þjóna ferðamönnum sérstaklega en nýtast auðvitað einnig allri íslensku þjóðinni. Umræðan um uppbyggingu alþjóðaflugvalla landsins tengist auðvitað beint inn í þessa umræðu, bæði út frá umræðunni að innviðir séu til staðar sem stuðla að betri dreifingu erlendra ferðamanna um allt land og síðan auðvitað í tengslum við varaflugvallahlutverk alþjóðaflugvalla landsins. Framkvæmdum við Akureyrarflugvöll lýkur á næsta ári

Fyrir tveimur árum var nýr Dettifossvegur vígður, vestan við Jökulsá á Fjöllum, frábær framkvæmd sem tók langan tíma að fullgera. Það er hins vegar ljóður á því máli að vetrarþjónusta hefur ekki verið tryggð um veginn. Samkvæmt mínum upplýsingum er hægt að tryggja vetrarþjónustu um Dettifossveg fyrir 25–35 milljónir

Ég fór ásamt þremur öðrum þingmönnum til New York og sótti heim allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna. Það var virkilega fróðleg og upplýsandi heimsókn. Meðan á heimsókninni stóð var neyðarfundur í þinginu þar sem til umræðu var ályktun aðildarríkja þar sem innlimun Rússa á fjórum héruðum í austanverðri Úkraínu var fordæmd. Þetta var neyðarfundur og sá ellefti í röðinni frá upphafi en Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar 1945. Við sóttum einnig heim nokkrar undirstofnanir Sameinuðu þjóðanna. Það var þung undiralda í áherslum þeirra; stríðið í Úkraínu, yfirvofandi matvælaskortur í heiminum, afleiðingar Covid og loftslagsváin.

Virðulegi forseti. Þetta eru ógnvænlegar staðreyndir. Þótt við hér á Íslandi búum ekki við hungur eða matarskort þá erum við hluti af þessari heild. Matarverð hækkar í Evrópu, orkuskortur er yfirvofandi í Evrópu með ófyrirsjáanlegum afleiðingum og framboð á hrávöru minnkar

Vinnan fram undan er að takmarka mataraðstoð til þeirra sem þegar lifa við skort og reyna að auka aðstoð til þeirra sem lifa við hungur. Lausnin er m.a. sú að aðildarríki Sameinuðu þjóðanna styrki þjóðir til að virkja og nýta sínar auðlindir sem best núna til að bjarga mannslífum.

Virðulegi forseti. Geðheilsa stendur frammi fyrir miklum áskorunum nú

Síðast í dag sá ég frétt í Bændablaðinu um geðheilsu bænda sem er mjög ábótavant. Ungir drengir hafa t.d. verið ræddir hér í fyrri ræðum og lengi mætti telja,

Þessum áskorunum þarf að mæta með fjölþættum lausnum. Því verðum við að hleypa fólki að borðinu sem hefur lausnir við hvers kyns áskorunum og vanda og vanda þannig að það fái að bjóða upp á úrræði án þess að vinna hjá hinu opinbera. Einkaframtakið á fá að bjóða upp á fjölbreytt úrræði til að efla geðheilsu fólks, hvort sem það er með nýrri tækni, nýjum úrræðum

Í síðustu viku ræddi ég hér í sérstakri umræðu við hæstv. fjármálaráðherra um störf óháð staðsetningu, dreifingu opinberra starfa um landið og mikilvægi þess að sérhæfð störf verði til um land allt. Í því ljósi er sérstaklega ánægjulegt að í dag var tilkynnt um flutning nýrra verkefna til starfsstöðvar Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar á Akureyri. Fimm opinber sérfræðistörf, þar af eitt stjórnunarstarf, flytjast þangað og stofnað verður nýtt teymi um brunabótamat. Framvegis verður því 21 stöðugildi á starfsstöðinni á Akureyri. Breytingarnar eru hluti af endurskipulagningu eftir að verkefni tengd fasteignaskrá voru færð til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Störfin fimm verða öll auglýst á næstu dögum. Sigurður Ingi Jóhannsson innviðaráðherra kynnti breytinguna á Akureyri rétt í þessu. Breytingin er fullkomlega í takt við stefnu ríkisstjórnarinnar um að fjölga sérhæfðum opinberum störfum á landsbyggðinni og í takt við stefnu HMS um öfluga starfsemi á nokkrum stöðum um landið. Á Sauðárkróki eru nú 27 störf við brunavarnir og einnig er þar þjónustuver, bakvinnsla og umsýsla með greiðslum húsnæðisbóta. Þá eru einnig starfsstöðvar í Borgarnesi og Reykjavík. Ég fagna því heils hugar að opinber störf færist á landsbyggðina. Það er mikið hagsmunamál fyrir samfélagið allt að fjölbreytt, opinber störf dreifist um landið allt. Það verður gert eftir ýmsum leiðum, t.d. með því að efla starfsstöðvar opinberra stofnana á landsbyggðinni, flytja sérhæfð störf eða auka tækifæri til að vinna störf óháð staðsetningu. Markviss vinna á þessu sviði samhliða stöðugri eflingu innviða gefur íbúum landsins raunverulegt val um búsetu. Reynslan af flutningi opinberra starfa og verkefna er góð. Áfram veginn.

Þetta eru kostirnir sem hæstv. fjármálaráðherra stillir upp líkt og um sé að ræða sérstaka sparnaðaraðgerð fyrir almenning. Ég er að sjálfsögðu að tala um það fjármálalestarslys sem hangir enn yfir okkur tæplega 20 árum eftir að Framsóknarflokkurinn breytti Íbúðalánasjóði í spilavíti. Nú heldur fjármálaráðherra blaðamannafund

af honum að orða spurninguna. Hvort á ég að taka af þér peninginn úr hægri vasanum eða vinstri vasanum? Hvaða tönn á ég að draga úr þér? Þú mátt velja þér tönn. En stóra spurningin er hins vegar þessi: Hvaða merkingu hefur ríkisábyrgð héðan í frá ef löggjafinn telur sig þess umkominn að gjörbreyta leikreglunum eftir á? á? Hvaða afleiðingar hefur það að umgangast ríkistryggð skuldabréf og þá skilmála sem liggja þeim til grundvallar með þessum hætti? Hvað þýðir þetta fyrir lánshæfi ríkissjóðs til lengri tíma? Og hvað þýðir þetta fyrir samvinnuverkefnin sem verður ráðist í hérna á næstu árum og samstarf ríkissjóðs við stofnanafjárfesta? Þetta eru stóru spurningarnar sem við þurfum að ræða hér í þingsal á næstu dögum.

En það sem vakti ekki bara athygli mína heldur fyllti mig af gríðarlega miklu stolti var þegar við heimsóttum Arlington, rétt við bæjarmörkin á Washington, Kerecis,

í fangið á Íslandi. Hún er of dýr. Venjulegur plástur skal duga fyrir ykkur, Íslendingar. Þetta er okkar vara, það vinna 388 einstaklingar hjá þessu glæsilega fyrirtæki og ég verð að viðurkenna að hefði ég ekki séð það með eigin augum

Virðulegi forseti Alþingis Íslendinga. Ríkisborgararétt er hægt að fá eftir tveimur leiðum, annars vegar með því að sækja um til Útlendingastofnunar og fara í gegnum stjórnsýsluleið og fá ríkisborgararétt samkvæmt stjórnvaldsákvörðun, og hins vegar með því að sækja um beint til Alþingis sem veitir ríkisborgararétt með lögum.

sem stofnuninni ber lögum samkvæmt að afhenda þinginu svo þingið, Alþingi Íslendinga, geti sinnt sínu hlutverki við það að veita ríkisborgararétt með lögum. Samkvæmt lögum ber stofnuninni að afhenda okkur þessi gögn og stofnun segir einfaldlega nei.

Herra forseti. Við ræðum hér endurtekið efni, allt of oft endurtekið af því að allt of oft hafa undirmenn dómsmálaráðherra staðið í vegi fyrir því að Alþingi geti sinnt hlutverki sínu gagnvart fólki sem á heimtingu á íslenskum ríkisborgararétti. Við vorum fyrir um tveimur vikum að afgreiða lög um veitingu ríkisborgararéttar til sex einstaklinga sem með réttu hefðu átt að vera með í þeim hópi sem var afgreiddur í vor. Við erum mörgum mánuðum eftir á vegna þess að dómsmálaráðherra leyfir sínum undirsátum að standa í vegi fyrir hlutverki Alþingis samkvæmt lögum. Við ræddum þetta oft í vor, mjög oft, mjög mjög oft, svo oft að dómsmálaráðherra fór að saka okkur um málþóf því að við værum svo oft í fundarstjórn.

Þetta er mikil sorgarsaga og mér þykir eiginlega sorglegast af öllu að hæstv. forseti Alþingis Íslendinga skuli ekki standa með Alþingi í þessu máli.

af því að í svari sem barst í liðinni viku frá Útlendingastofnun kemur fram að þetta sé fyrirkomulag að beiðni og að fyrirmælum dómsmálaráðuneytisins. Það er dómsmálaráðuneytið og hæstv. dómsmálaráðherra sem fyrirskipa, greinilega, samkvæmt þessu erindi, að stofnun úti í bæ skuli virða að vettugi Alþingi Íslendinga. Þvílík smán og skömm að forseti Alþingis skuli ekki standa með Alþingi Íslendinga í þessari aðför að þessari virðulegu stofnun.

en þær eru unnar í þeirri röð sem umsagnirnar berast til Útlendingastofnunar. Það hefur verið ákvörðun mín að standa við það að fólk er ekki tekið fram fyrir í þeirri röð þó að það exi við að það vilji að umsóknir berist til Alþingis. Það er alveg hárrétt að hér hafa menn staðið í þessum ræðustól og úthúðað starfsmönnum Útlendingastofnunar þegar ég hef hvatt þá til að beina orðum sínum að mér. Ég fagna því sérstaklega að sú stefnubreyting skuli vera hjá þeim

að þetta ferli sé unnið á þann hátt sem það hefur verið unnið áður, að Alþingi geti afgreitt þessar umsagnir tímanlega eins og alltaf hefur verið gert. Hæstv. ráðherra er í raun á móti þessu ferli, að Alþingi sinni yfir höfuð þessari lögbundnu skyldu sinni þannig að hann tekur þá ákvörðun að hann ætli bara að segja sinni undirstofnun að sinna ekki lögbundinni skyldu sinni, að hlusta ekki á Alþingi eða kröfur Alþingis um að fá umsagnir til að geta sinnt

Herra forseti. Aðeins vegna orða hæstv. dómsmálaráðherra: Mér finnst hann fara svolítið eins og köttur í kringum heitan graut þegar hann segist ítrekað hafa kallað eftir því að við gagnrýndum hann. Þetta átti sér stað allt síðasta kjörtímabil og þá var oft látið í það skína að Útlendingastofnun hefði bara svolítið um það að segja hvernig hún gerði það. En nú er komið í ljós hvers smánin er og hún er hæstv. dómsmálaráðherra sem situr auðvitað í skjóli Alþingis, raunar líklega bara í 18 mánuði en 18 mánuði samt, og honum ber auðvitað að virða það valdsvið sem Alþingi hefur og honum ber líka að virða sín valdmörk. Ég held að það væri réttast af hæstv. dómsmálaráðherra að hugsa málið aðeins betur áður en hann heldur þessu til streitu.

Við skulum hafa það algjörlega á kristaltæru að hér er um að ræða umsóknir um ríkisborgararétt til Alþingis. Það starf vinnur nefnd, allsherjar- og menntamálanefnd, og undirnefnd þeirrar nefndar. Það skal líka vera algerlega á hreinu að þegar nefnd biður um gögn

allt í einu breytist það þegar hæstv. núverandi dómsmálaráðherra mætir og segir: Hey, ég ætla að blanda þessum umsóknum saman við almenna umsókn um ríkisborgararétt,

þegar hann sagðist hafa fyrirskipað að undirstofnun sín myndi ekki fara eftir þeirri stjórnskipunarvenju sem hefur ríkt hér um árabil við afgreiðslu umsókna um ríkisborgararétt frá Alþingi.

svo freklega á Alþingi og lögum. Stjórnskipunarvenjur eru jafn réttháar stjórnarskránni. Það er þannig. Þetta er fyrirkomulag sem hefur verið hérna árum saman. Ef hæstv. dómsmálaráðherra vill breyta því þá gerir hann það með lögum. Þá breytir hann lögum um ríkisborgararétt en ekki með eigin geðþótta í rassvasanum á sér.

að stofnun skuli afhenda gögn sem óskað er eftir af Alþingi. Í dag kom í ljós að Útlendingastofnun neitar að afhenda gögn samkvæmt fyrirmælum ráðherra og hæstv. ráðherra hefur viðurkennt það að hann hafi stoppað afhendingu gagna af eigin geðþótta. Og ég spyr hv. þingmenn, sem eru mér lögfróðari, hvort hæstv. ráðherra hafi ekki með því brotið lög á Alþingi.

Alþingi Íslendinga getur ákveðið hvað það gerir í þessum efnum. Það getur sett lög um ríkisborgararétt einstaklinga, burt séð frá allri þeirri vinnu sem er kveðið á um í lögum, ef það kýs svo að gera,

Virðulegi forseti. Hæstv. dómsmálaráðherra kemur hér upp og nefnir að það sé ekkert mál að afhenda þær umsóknir sem óskað er eftir af hálfu Alþingis. Þann 11. október sl. sendi

vegna þess að við vitum að það tekur 14 daga að fá umsögn lögreglu. Það á ekkert að þurfa, við eigum ekkert að þurfa að fara í gegnum þessa beiðni vegna þess að samkvæmt lögum um ríkisborgararétt ber Útlendingastofnun skylda til að afhenda okkur þessi gögn. Það er ekki þegar stofnuninni hentar eða þegar hæstv. ráðherra hentar heldur innan sjö daga eða innan þess frests sem við gefum. Í bréfi sem hæstv. ráðherra vogar sér að nefna hér akkúrat í þessu samhengi, frá ráðuneytinu til allsherjar- og menntamálanefndar og þeirra nefnda sem afgreiða þessar umsóknir, kom fram að til þess að, með leyfi forseta, „höggva á þann hnút“

Ég er með góða hugmynd til að höggva á þennan hnút. Hún er sú að hæstv. ráðherra hætti að fyrirskipa undirstofnun sinni að brjóta lög. (Forseti hringir.) Hún er ekki bara að brjóta lög um ríkisborgararétt heldur lög um þingsköp Alþingis og stjórnarskrána sjálfa.

Röð eftir hverju? Annars vegar á Útlendingastofnun samkvæmt lögum að veita Alþingi upplýsingar eða umsögn um umsóknir um ríkisborgararétt og hins vegar á Útlendingastofnun að veita ríkisborgararétt samkvæmt stjórnvaldsákvörðun.

er. Aftur og aftur höfum við heyrt ráðherra, ekki hvað síst hæstv. ráðherra dómsmála, nefna að það þurfi að huga að þessu. Það hefur lítið gerst í því með þeim afleiðingum sem við sáum í fréttum ekki alls fyrir löngu um þau klúður sem hafa orðið hér á Alþingi

Það er öllum ljóst að þetta er lögbrot. Hann kemur hingað upp og ruglar saman tveimur mismunandi ferlum eins og það sé bara allt í lagi að

mæti fyrir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og geri hreint fyrir sínum dyrum og við komumst að því hvort ráðherra sé að brjóta lög. Ég get ekki séð annað og mér finnst það ótrúlegt að við ætlum að sitja hér, þingheimur, og leyfa þessu að ganga yfir okkur.

Svo vekur líka athygli að hér í vor þegar við vorum að takast á við ráðherrann, sem nú er komið í ljós að var með einbeittan brotavilja í þessu, þá mættu hingað stjórnarþingmenn og voru með okkur, voru með ríkisborgaralögunum í liði. Hvar er fólk frá Sjálfstæðisflokki, Framsókn og Vinstri grænum sem var hér í vor þegar komið hefur í ljós að það er stefna ríkisstjórnarinnar að gera þetta? Það er ákvörðun ráðherra ríkisstjórnarinnar að gera þetta svona. Hvar er fólkið núna?

Ég spyr sjálfan mig hvort ekki sé orðin spurning um það að við förum og lesum aðeins í gegnum lög um ráðherraábyrgð.

er hann hefur orðið sekur um, ef málið er svo vaxið, að hann hefur annaðhvort af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi farið í bága við stjórnarskrá lýðveldisins, önnur landslög eða að öðru leyti stofnað hagsmunum ríkisins í fyrirsjáanlega hættu.“ Ég sé ekki betur en að hæstv. dómsmálaráðherra hafi gerst brotlegur við ráðherraábyrgð og skal því sæta þeirri ábyrgð.

og þar af hafði helmingurinn aldrei átt lögheimili hér á landi og a.m.k. einn hafði ekki sannað á sér deili auk þess sem verulegur vafi var um aldur viðkomandi. Þá hafði í einu tilviki biðtími vegna brota ekki verið liðinn og í öðru tilviki var einstaklingur sem fékk ríkisborgararétt á boðunarlista Fangelsismálastofnunar“

SPEECH_BEGIN Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um útlendinga, nr. 80/2016. Sambærilegt frumvarp var lagt fram á síðustu fjórum löggjafarþingum en ýmist var ekki mælt fyrir því eða það náði ekki fram að ganga. Frumvarpið er nú endurflutt að nýju en í töluvert breyttri mynd frá fyrstu þremur framlagningum þar sem það nær nú, líkt og síðastliðið vor, eingöngu til breytinga á ákvæðum laga um útlendinga varðandi alþjóðlega vernd. Þá eru í frumvarpinu lagðar til breytingar á lögreglulögum, um verkefni stoðdeildar ríkislögreglustjóra og í samráði við félags- og vinnumarkaðsráðherra eru jafnframt lagðar til breytingar á lögum um atvinnuréttindi útlendinga varðandi útgáfu tímabundinna atvinnuleyfa vegna sérstakra ástæðna. Við framkvæmd gildandi laga um útlendinga hefur komið í ljós að þörf er á að lagfæra, endurskoða og breyta allmörgum ákvæðum laganna um alþjóðlega vernd svo að framkvæmd og meðferð mála sem undir þau falla sé skýr og gagnsæ. Eins og nánar er rakið í greinargerð frumvarpsins hefur sá málaflokkur þróast töluvert hérlendis og alþjóðlega frá árunum 2014–2016 þegar frumvarp til gildandi laga var samið og samþykkt.

umsóknir bárust þrátt fyrir umtalsverðar ferðatakmarkanir það ár sökum Covid-19 heimsfaraldursins. Ef þessi fjöldi er borinn saman við önnur Norðurlönd þá voru umsóknir um alþjóðlega vernd hlutfallslega flestar á Íslandi árin 2019, 2020 Sem dæmi má nefna að á síðasta ári bárust íslenskum stjórnvöldum 23 umsóknir á hverja 10.000 íbúa en þær voru einungis 11 í Svíþjóð, fimm í Finnlandi, fjórar í Danmörku og þrjár í Noregi. Fjöldi umsókna um alþjóðlega vernd hefur fjölgað verulega í ár vegna innrásar Rússa í Úkraínu í lok febrúar. Þrátt fyrir það er vert að vekja athygli

Ef sú þróun heldur áfram má áætla að rúmlega 1.700 slíkar umsóknir berist í ár sem yrði langfjölmennasta umsóknarárið til þessa.

Útlit er fyrir að heildarfjöldi umsókna um vernd á árinu verði yfir 5.000, sem er meira en fjörutíu sinnum fleiri umsóknir en fyrir tíu árum. Auk þess mikla fjölda umsókna um alþjóðlega vernd sem hefur borist á síðastliðnum árum hefur samsetning hópsins einnig tekið töluverðum breytingum. Meiri hluti þeirra umsókna sem bárust fyrst eftir gildistöku laga um útlendinga árið 2016 voru tilhæfulausar umsóknir frá öruggum upprunaríkjum, eða um 60% umsókna. Síðustu ár hefur umsóknum um alþjóðlega vernd á Íslandi fjölgað verulega í hópi þeirra sem leita eftir alþjóðlegri vernd á nýjan leik, þ.e. einstaklingar sem eru þegar búnir að fá vernd í öðru Evrópuríki.

Hlutfall þessara mála hefur lækkað í ár og er um 11%, ef Úkraínumenn eru ekki taldir með, og er talið að rekja megi það til innrásar Rússa í Úkraínu og þeirrar óvissu sem því hefur fylgt í Evrópu. Sambærilegar tölur sjást þó hvergi hjá öðrum Evrópuríkjum og í ríkjum sem hafa greint einhverja fjölgun þessara mála er hlutfall þeirra einungis um 5% síðastliðið ár, þar á meðal í Þýskalandi, Belgíu, Sviss og Noregi. Þá hefur fjölgað töluvert í hópi umsækjenda sem fá hefðbundna efnismeðferð hér landi en það eru m.a. einstaklingar sem koma frá fjarlægari löndum en margir þeirra eru að flýja ofsóknir í heimalandi sínu og fá hér Mikilvægt er að löggjöfin sé aðlöguð þeirri þróun sem á sér stað hérlendis og í alþjóðasamfélaginu og þeim áskorunum sem verndarkerfið stendur frammi fyrir á hverjum tíma. Stjórnvöld sem fara með þessi málefni þurfa að geta brugðist við breyttum aðstæðum til að tryggja að verndarkerfið ráði við að afgreiða þær umsóknir sem berast á mannúðlegan og skilvirkan hátt, að fullnægjandi þjónusta sé veitt og að þeir fjármunir sem til ráðstöfunar eru séu nýttir sem best. Ég tel hér mikilvægt að árétta að flóttamannakerfið er neyðarkerfi ætlað fólki sem óttast um líf sitt og frelsi, á hættu á dauðarefsingum, pyndingum eða ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Þá árétta ég enn fremur að frumvarp þetta breytir engu efnislega um réttindi þeirra sem hlotið hafa og munu hljóta alþjóðlega vernd hér á landi. Nauðsynlegt er að tryggja að þeir einstaklingar sem hingað leita og þarfnast verndar gegn ofsóknum fái vandaða og skjóta úrlausn mála sinna og komist þannig fyrr út úr umsóknarferlinu og geti aðlagast samfélaginu því að sá sem fær vernd fær, auk dvalarleyfis hér á landi, margháttaða landi, margháttaða aðstoð í formi framfærslu, húsnæðis, heilbrigðisþjónustu og menntunar. Ég vek í þessu sambandi sérstaka athygli á því að samhliða þeirri fjölgun einstaklinga sem sótt hefur um alþjóðlega vernd hér á landi síðastliðin ár hefur þeim sem hlotið hafa vernd hér á landi fjölgað töluvert. Að undanskildum kvótaflóttamönnum hlutu árið 2014 50 einstaklingar vernd hér á landi en árið 2021 hlutu 492 einstaklingar vernd. Það er nær tíföldun á sjö árum. Þá er mikilvægt að sú málsmeðferð tefjist ekki vegna mikils álags á stjórnsýsluna við afgreiðslu mála umsækjenda sem hafa t.d. nú þegar hlotið alþjóðlega vernd í öðru Evrópuríki. Frumvarp þetta er því liður í nauðsynlegri endurskoðun gildandi laga um útlendinga og felur í sér efnismeiri breytingar varðandi móttöku og málsmeðferð umsókna um alþjóðlega vernd en gerðar hafa verið til þessa. Sérstaklega er tekið mið af reynslu við framkvæmd gildandi laga og þróun málaflokksins frá árinu 2017. Þá er með frumvarpinu verið að samræma löggjöf og framkvæmd þessara mála við umgjörð annarra Evrópuríkja, einkum hinna Norðurlandanna. Þetta heildarsamhengi er mikilvægt að hafa í huga þegar fjallað er um einstök ákvæði frumvarpsins. Virðulegi forseti. Ég geri nú nánari grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins: Í 2. gr. frumvarpsins er lagt til að ákvarðanir Útlendingastofnunar um synjun á efnismeðferð sæti sjálfkrafa kæru til kærunefndar útlendingamála. Mikill meiri hluti ákvarðana í málum sem þessum er nú þegar kærður til kærunefndarinnar, eða um 95–8% á síðastliðnu ári, og með því að breyta fyrirkomulaginu þannig að ákvarðanir sæti sjálfkrafa kæru tekst að stytta þann tíma sem ekki er nýttur til málavinnslu án þess að skerða réttarvernd umsækjenda. Í 4. gr. frumvarpsins er lagt til að lögreglu verði fengin heimild, að uppfylltum persónuverndarlögum, til að afla vottorða frá heilbrigðisyfirvöldum um líkamlegt og andlegt heilbrigði útlendings þegar nauðsyn þykir svo að unnt sé að framkvæma ákvörðun um frávísun eða brottvísun. Ákvæðið hefur tekið ákveðnum breytingum frá framlagningu frumvarpsins síðastliðið vor þar sem brugðist hefur verið við umsögn Persónuverndar til allsherjar- og menntamálanefndar á síðasta löggjafarþingi. Í 6. gr. frumvarpsins er lagt til að útlendingur sem fengið hefur endanlega synjun á umsókn sinni um alþjóðlega vernd fái þjónustu í að hámarki 30 daga frá birtingu endanlegrar ákvörðunar. Frá þeim tímafresti verður meginreglan sú að öll réttindi hans falla niður. Á þessu eru gerðar nokkrar undantekningar, til að mynda verður ekki heimilt að fella niður réttindi barna, foreldra eða umsjónarmanna þeirra og annarra heimilismanna sem teljast til ættingja barna, barnshafandi kvenna og maka þeirra, alvarlegra veikra einstaklinga og fatlaðra einstaklinga með langvarandi stuðningsþarfir. Þá verður heimilt að fresta niðurfellingu þjónustu þegar það telst nauðsynlegt vegna sanngirnissjónarmiða að því gefnu að útlendingur hafi sýnt samstarfsvilja við framkvæmd ákvörðunar um að hann skuli yfirgefa landið. Ákvæði 6. gr. frumvarpsins tekur mið af þeirri reglu gildandi laga að útlendingur skuli njóta ákveðinna grundvallarréttinda á meðan frestur hans til sjálfviljugrar heimfarar er í gildi sem er að jafnaði 7–30 dagar. Með hinum 30 daga fresti er útlendingi, sem lögum samkvæmt ber að yfirgefa landið, veitt nægilegt svigrúm til að fara af landi brott. Ef það næst ekki af einhverjum ástæðum sem ekki eru á ábyrgð útlendings gerir frumvarpið ráð fyrir að heimilt verði fresta tímabundið niðurfellingu réttinda Í tengslum við tillögu 6. gr. frumvarpsins tel ég mikilvægt að vekja athygli á að útlendingur sem fengið hefur endanlega synjun á umsókn um alþjóðlega vernd fær að jafnaði aðstoð við brottför af landi, svo sem með greiðslu fargjalds eða enduraðlögunarstyrks í heimaríki. Slíkir styrkir, sem geta numið allt að 3.000 evrum til hvers einstaklings, eiga að stuðla að árangursríkri enduraðlögun í heimaríki og styðja viðkomandi við að koma þar undir sig fótunum á nýjan leik. Til dæmis er unnt að nýta styrkinn í húsaleigu, nám, atvinnu eða önnur verkefni. Í 7. gr. frumvarpsins er mælt fyrir um sérstaka málsmeðferð endurtekinna umsókna sem gerir útlendingum sem sótt hafa um alþjóðlega vernd kleift að fá ákvarðanir í málum sínum endurskoðaðar á grundvelli nýrra gagna og upplýsinga. Talið er að skýrari reglur og samræmt verklag við önnur Evrópuríki varðandi endurskoðun endurupptöku á þessum málum muni auka skilvirkni innan umsóknarkerfisins en tryggi samt sem áður rétt umsækjenda til að fá ákvarðanir í málum sínum skoðaðar á grundvelli nýrra gagna og upplýsinga.

Í fyrsta lagi leggur 8. gr. til að lokafrestur meðferðar þessara mála miði við þann tíma þegar máli er endanlega lokið á stjórnsýslustigi en ekki flutning úr landi. Er það í samræmi við aðra samskonar tímafresti í lögunum og framkvæmd hinna Norðurlandanna. Í öðru lagi skerpir 8. gr. á reglunni um fyrsta griðland, þ.e. að umsókn um alþjóðlega vernd skuli afgreidd í fyrsta ríki sem umsækjandi kemur til og getur veitt honum vernd.

Hér er því ekki um nýja reglu að ræða heldur er einkum átt við þau tilvik þegar umsækjandi hefur slík tengsl við annað ríki að sanngjarnt og eðlilegt geti talist að hann sæki um vernd þar.

Þessi breyting felur í sér að umsókn útlendings um alþjóðlega vernd, sem þegar hefur hlotið slíka vernd í öðru ríki, verður áfram skoðuð á grundvelli ákvæðisins með því tilliti því tilliti hvort til staðar séu sérstakar ástæður eða sérstök tengsl við Ísland sem geta leitt til þess að viðkomandi fær efnismeðferð umsóknar um alþjóðlega vernd hér á landi. Í 9. gr. frumvarpsins er ákvæði gildandi laga, sem fjallar um umsóknir barna um alþjóðlega vernd, breytt á þá leið að það taki betur mið af hagsmunum barna sem sækja um alþjóðlega vernd. Þá hefur verið bætt við reglugerðarheimild til að styðja við innleiðingu barnvæns hagsmunamats þegar kemur að umsóknum um alþjóðlega vernd. Í 10. og 11. gr. frumvarpsins eru lagðar til breytingar á afgreiðslu umsókna vegna ríkisfangsleysis. Annars vegar er kveðið á um aðskilnað málsmeðferðar alþjóðlegrar verndar og ríkisfangsleysis þegar umsækjandi um alþjóðlega vernd óskar einnig eftir stöðu ríkisfangslauss einstaklings. Þessi breyting er lögð til í kjölfar gildistöku samninga Sameinuðu þjóðanna um réttarstöðu ríkisfangslausra einstaklinga frá árinu 1954 og um að draga úr ríkisfangsleysi frá árinu 1961 en samningarnir tóku gildi gagnvart Íslandi í apríl 2021. Hins vegar er orðalag útilokunarástæðna við ákvörðun um að veita vernd vegna ríkisfangsleysis nánar útfært.

Ég vek athygli á að umrædd breyting hefur engin áhrif á gildandi rétt þessara einstaklinga til að sækja um dvalarleyfi vegna fjölskyldusameiningar en þeim dvalarleyfum fylgir þó ekki alþjóðleg vernd. Í 17. gr. frumvarpsins er lagt til að reglugerðarbreyting frá árinu 2020, um að efnismeðferð umsókna barna skuli svarað innan 16 mánaða í stað 18 mánaða, verði lögfest. Ákvæði þetta kveður á um að heimilt verði að veita barni dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða hafi það ekki fengið niðurstöðu í máli sínu á stjórnsýslustigi innan 16 mánaða. Í 1. tölulið 21. gr. frumvarpsins er, í samráði við félags- og vinnumarkaðsráðherra, lagt til að útlendingar sem fengið hafa dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða eða vegna sérstakra tengsla við landið samkvæmt lögum um útlendinga verði undanþegnir kröfu um tímabundið atvinnuleyfi hér á landi. Er þetta lagt fram í þeim tilgangi að draga úr skilyrðum og einfalda atvinnuþátttöku einstaklinga í þessari stöðu. Að lokum vil ég vekja athygli á að bráðabirgðaákvæði frumvarpsins frá því í vor, sem þá var 19. gr. þess, um að útlendingi yrði skylt að gangast undir Covid-19 próf í tengslum við framkvæmd ákvörðunar um frávísun og brottvísun, hefur verið fellt út í ljósi þróunar heimsfaraldursins. Jafnframt vil ég í þessu samhengi nýta tækifærið og ítreka að ég hef lagt til við forseta Alþingis að umboðsmanni Alþingis verði falið eftirlit með framkvæmd lögreglu á brottvísunum og frávísunum. Sú vinna er enn í gangi en með tillögunni er umgjörðin í kringum framkvæmd þessara mála styrkt enn frekar ásamt því að tryggja að réttindi útlendinga í þessari stöðu séu virt.

ráðherra hefur ekki haft fyrir því að uppfæra greinargerðina með frumvarpinu sem nær yfirleitt til 2016, 2017 og jafnvel til ársins 2018. En þess ber að geta að núna er árið 2022. En af því að hæstv. dómsmálaráðherra hefur gaman af tölum og er að bera saman Ísland og Norðurlöndin þá er rétt að geta þess að hlutfallslega ættu að vera 12 þingmenn á Alþingi Íslendinga og einn ráðherra í 85% stöðu ef við ætlum að vera að leika okkur með svona tölur. En ég spyr hæstv. ráðherra: Hvað er það í frumvarpinu sem kemur í veg fyrir að hingað komi fordæmalaus fjöldi flóttafólks? 80% þeirra sem hér eru og hafa sótt um vernd á Íslandi eru frá þeim tveimur ríkjum sem stjórnvöld

Hitt er annað sem snýr að þeim sem eru að koma frá Venesúela og þetta eru fjölmennustu hóparnir. Þar er það ákvörðun kærunefndar útlendingamála að veita viðbótarvernd, sem

Það er kærunefnd útlendingamála sem tekur ákvörðun um það og kærunefnd útlendingamála er sjálfstæð stofnun sem við höfum hlustað á hingað til.

Ég vil spyrja hæstv. ráðherra, sem hefur talað mikið um glæpamenn sem eru að nýta sér neyð fólks á flótta, hvað það er í þessu frumvarpi sem tryggir það að glæpamenn úti í heimi nýti sér ekki fólk á flótta,

það er ýmislegt annað sem þarf að bregðast við samhliða þessu, þessu, til að mynda auknar rannsóknir lögreglu á skipulagðri brotastarfsemi sem að hluta til tengist yfir í alþjóðlega glæpastarfsemi. Það eru ekki bara upplýsingar sem við höfum frá íslenskum löggæsluyfirvöldum. Við höfum þessar upplýsingar einnig frá lögregluyfirvöldum í Evrópu þannig að það er full ástæða fyrir okkur að styrkja stöðu lögreglunnar gagnvart þeim rannsóknum og eftirfylgni á landamærunum með því að hér sé ekki verið að misnota m.a. fólk sem er í þessari erfiðu stöðu.

gríðarlegan fjölda fólks frá því landi og við erum að skoða það. Um þessa niðurstöðu eru ekkert allir sammála en kærunefndin hefur lokaorðið í þessu og við erum að skoða þær ráðstafanir sem eru eðlilegar og gæti verið ástæða til að grípa til gagnvart því sérstaklega.

En telur hæstv. ráðherra þetta frumvarp til þess fallið að taka á þessum vanda eða breyta honum að einhverju verulegu leyti? Leysir þetta málið að einhverju umtalsverðu leyti að mati hæstv. ráðherra? Það er ekki annað að sjá, nú þegar þetta mál kemur hér fram í fimmta skipti, að það sé enn búið að þynna það út, það sé enn búið að bæta í kaffibætinn og minnka kaffið í þessu máli sem hæstv. ráðherra reynir hér í fimmta sinn sem dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokks að koma í gegnum þingið. Mun þetta frumvarp að mati hæstv. ráðherra hafa eitthvað verulega um þann vanda sem hann lýsti hér í upphafi að segja eða þarf ekki miklu meira að koma til? Þarf ekki stefnubreytingu í þessum málaflokki?

Virðulegur forseti. Leysir þetta frumvarp vandann? Þetta frumvarp gerir málsmeðferð skilvirka, miklu skilvirkari en hún hefur verið. Um það þarf ekki að efast. Það eru líka ákvæði í þessu frumvarpi sem liðka mjög fyrir því að vinna með umsækjendur sem hlotið hafa synjun og eiga að fara úr landi, eru hér í raun í ólögmætri dvöl. Það eru teknir út þeir hvatar

Hitt er svo annað mál að vandinn sem við glímum við akkúrat í dag er auðvitað af öðrum toga, má segja, þegar kemur sérstaklega að íbúum Úkraínu sem hingað koma

Herra forseti. Það eru vissulega allir þingmenn, held ég, sammála um að taka við flóttafólki frá Úkraínu á þann hátt sem gert er, enda gilda um það sérstakar reglur og ekki bara hér á landi heldur víða annars staðar. Vandinn var hins vegar kominn fram og var orðinn augljós löngu áður en að Úkraínustríðið hófst, þegar Ísland var komið með langmestu ásókn af Norðurlöndunum hlutfallslega í að fá hér hæli. Leysir þetta mál þann vanda? Nei, það gerir það ekki. Það leysir ekki heldur þann vanda sem felst í því að hæstv. ráðherra og reyndar aðrir ráðherrar og stjórnmálamenn yfir höfuð eru búnir að gefa frá sér allt of mikið vald til að taka ákvarðanir. Hvað hefur hæstv. ráðherra yfir höfuð um þetta að segja ef einhver nefnd úti í bæ, nefnd ókjörinna fulltrúa, getur ákveðið það hvaða hópar frá heilu löndunum koma til landsins? Hvað ef sú nefnd ákveður að það sama gildi um

Ég held að það sé heilmikið til í því hjá hv. þingmanni þegar hann kemur inn á það að þingið hafi gefið frá sér ákveðin völd í þessu og frá framkvæmdarvaldinu. Ég held að það eigi við í mörgum tilfellum öðrum þar sem við erum með nefndir úti í bæ sem ábyrgðinni er varpað á. Ég held að þingið þurfi að skoða sinn hug í því

Þannig að ég held að við getum öll litið í eigin barm með þetta. En ég get verið sammála þingmanninum í þessu og ég tel reyndar að það þurfi að skoða alveg sérstaklega breytingar á lögum með tilliti til þessa. En við erum klárlega í miklu breyttara umhverfi með þessum lögum frá því sem var, í þeim vanda sem þingmaðurinn vitnar til að hafi verið kominn af stað áður en Úkraínustríðið kom til. Þessi lagabreyting mun taka mjög mikið á þeim efnum.

þá sé gríðarlega mikilvægt að við getum gert það sómasamlega, að við ráðum við verkefnið. Verkefnið eins og það blasir við okkur í dag er að mínu mati við það að verða óviðráðanlegt. Það þarf ekki annað en að tala við sveitarstjórnarfólk um allt land sem hafnar að taka þátt í þessu lengur og ákveðin sveitarfélög sem komin eru að þolmörkum með sína innviði, skóla, leikskóla og félagslega þjónustu, fá ekki starfsfólk til starfa til að sinna þessu og hafa ekki pláss til að taka á móti þessu fólki.

sem eru að flytja inn dóp og koma inn fólki, selja þeim vegabréf og alls konar. Það vantar upp á að löggæslan geti sinnt sínu starfi. Vinnutímastyttingin kostaði 70 störf hjá lögreglunni og núna er í fjárlagafrumvarpinu niðurskurður upp á 2%. Af hverju beitir hæstv. ráðherra sér ekki þar,

sem eru að koma til landsins. En það eru varnaðarorð sem við höfum fengið frá lögreglunni. Það eru varnaðarorð sem við höfum fengið frá lögregluyfirvöldum í Evrópu, eins og ég hef áður rakið, og við þurfum auðvitað að horfa til þess. Ég hef áhyggjur af misnotkun á þessu fólki sem er í þessari erfiðu stöðu. (Gripið fram í.) Við höfum þegar gripið til aukinna ráðstafana í athugun á þessum málum í samráði við lögreglustjórann á Suðurnesjum. Almennt séð er hann að skoða þessi mál sérstaklega, en við erum líka að leggja fram

Það eru auðvitað nokkur undanþáguákvæði í frumvarpinu sem taka til þess að ef samvinna er milli þess einstaklings sem er í þessari stöðu og Útlendingastofnunar um að finna lausn á því að viðkomandi fari úr landi en það hefur af einhverjum tæknilegum ástæðum tafist þá heldur verndin áfram. Þá halda réttindin áfram.

þá skil ég ekki af hverju viðkomandi á að fara á guð og gaddinn, eins og það er orðað. Þá er viðkomandi einfaldlega farinn úr landi eða færður úr landi. Það er bara staðan. Hann er í ólögmætri dvöl í landinu þar sem niðurstaðan liggur skýr fyrir. Honum hefur verið synjað um að vera hér og njóta verndar.

Er með þessu frumvarpi tryggt að málsmeðferð hælisleitenda hér á landi um alþjóðlega vernd sé í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar okkar samkvæmt flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna? Erum við með einhverjar sérreglur? Erum við með lægri þröskulda, hærri þröskulda? Hvar erum við stödd varðandi það ferli að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar okkar?

Já, það er að mínu mati niðurstaða kærunefndar að veita viðbótarvernd sem gefur réttindi hér til verndar í fjögur ár. Ef það er borið saman við vernd af mannúðarástæðum eins og öll önnur ríki Evrópu veita fólki frá Venesúela þá er það til eins árs. Það eru líka til viðbótar félagsleg réttindi sem felast í svokallaðri viðbótarvernd. Eins og ég sagði áðan þá eru menn ekki endilega sammála nefndinni en nefndin hefur síðasta orðið eins og staðan er og menn hafa verið að rýna í niðurstöðu hennar til að sjá

sýnt samvinnu og farið úr landi. Það er hægt að fara með fólk úr landi, vísa því úr landi í fylgd lögreglu og það er svo sem gert hér reglulega þannig að það er það úrræði sem við þurfum að beita. En

Andsvör eru notuð til að spyrja ræðumenn og inna ræðumenn svara við einhverju sem þeir halda fram hér. Það er mikill ósiður þegar ræðumenn leggja í vana sinn að svara ekki einstaka spurningum. Það er enn meiri ósiður þegar ræðumenn, sérstaklega hæstv. ráðherrar sem eru að kynna hér frumvörp, svara engum af þeim spurningum sem bornar eru fram.

hér eru og eru að valda þeim óróa sem núna eru uppi. Hins vegar spurði ég hæstv. ráðherra hvað í þessu frumvarpi kæmi í veg fyrir hagnýtingu glæpamanna á fólki í neyð, fólki sem leitar hér verndar. Hvorugri spurningunni svaraði hæstv. ráðherra. Á síðustu sekúndum mínum vil ég óska eftir því að hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra verði viðstaddur þessa umræðu alla.

heldur beinlínis, vegna ákvæðis sem er í þessu frumvarpi sem er smellt þarna inn til að þeir þingmenn sem almennt myndu kannski ekki sætta sig við þær breytingar sem þarna eru lagðar til geti kyngt þeim og sofið rótt á kvöldin.

og gagnrýni út af því að hann er með mikla þekkingu á sviðinu sem gagnast okkur í okkar umræðu og ákvarðanatöku um framhaldið. Þannig að þetta skiptir máli og ég bið forseta

að koma og taka þátt í þessum umræðum og vera hér til skoðanaskipta. Sér í lagi langar mig að skora á þingmenn stjórnarflokkanna, sem virðast vera ansi fáliðaðir hér inni.

hvernig þetta frumvarp kæmi í veg fyrir hagnýtingu glæpamanna á flóttafólki, mjög eðlileg spurning þar sem það hefur verið formáli þessa máls að það sé svo mikill vandi

þá átti þetta frumvarp að leysa það og því er mjög eðlilegt að spyrja þeirrar spurningar. Þegar þingmenn koma hérna og spyrja ráðherra spurninga þá skiptir það ekki öllu máli í hvaða samhengi það er. Það gerir það bara alls ekki. Andsvör eru á þann hátt að það þarf ekki einu sinni að vera spurning. Það er bara athugasemd.

Þar sem hér er verið að halda því fram að innviðir í landinu séu sprungnir og við séum ekki í neinni stöðu til þess að sinna því fólki sem leitar hingað til landsins, þá er eðlilegt að sá sem sér um

sé hér og ræði við okkur um þá stöðu

sem hv. þm. Helga Vala Helgadóttir krafðist svara við, þá vil ég annars vegar vekja athygli á því að í frumvarpinu er mikið talað um að hingað hafi komið aukinn fjöldi flóttafólks á undanförnum árum og því þurfi að gera ákveðnar breytingar. Af því má draga þá ályktun að frumvarpinu sé ætlað einhvern veginn að

allri umræðu um þetta mál á undanförnum vikum vera umræðunni hér í þingsal alfarið óviðkomandi. (Forseti hringir.) Þetta eru tvö þau helstu atriði sem hann hefur nánast eingöngu nefnt sem ástæðuna fyrir þessu frumvarpi og þessum tillögum.

Það tekur á ýmsum þáttum en það tekur ekki á öllum þáttum er lúta að því risastóra verkefni sem er að bjóða fólk sem er að leita eftir vernd velkomið.

En við erum auðvitað með ákveðna verkaskiptingu í Stjórnarráðinu og til að takast á við stór verkefni þurfum við stundum að búta þau niður. Það verkefni sem bíður okkar hér í dag er þetta ágæta frumvarp. Eigum við kannski bara að ræða það?

að við þurfum að takast á við það verkefni og ég vona svo sannarlega að við náum meiri árangri í því verkefni núna á þessu þingi en á síðustu þingum.

af því að hann er ósammála því, heldur ætlar hann líka að fara að stýra því hvernig þingmenn nálgast umræðu um frumvarp hans, hvernig spurninga við spyrjum og hvernig við eigum að spyrja og beita okkur og hvernig skilningur okkar er á frumvarpinu og hvaða mál eru tengd og ekki tengd.

hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra komi hingað til að ræða þetta mál. Það er vegna þess að sá síðarnefndi hefur lamið þann fyrrnefnda oftar en einu sinni niður þegar kemur að þessum málaflokki með því að vera algerlega ósammála honum í flestum þeim efnisatriðum sem lögð eru fram, til að mynda að einhverju leyti í þessu frumvarpi og svo almennum hugmyndum um að stofna hér alls konar búðir fyrir fólk á flótta með mismannúðlegar forsendur að baki. Það gæti verið ein ástæðan.

það andrúmsloft sem þetta mál kviknar í. Við erum ekkert síður að ræða þann málflutning sem notaður er til að rökstyðja þessar breytingar, einfaldlega vegna þess að sá málflutningur er ekki í neinum tengslum við málið sjálft,

að taka hæstv. ráðherra í smá kennslustund í því sem snýr að þingsköpum og brotum á þeim lögum. Jafnframt langar mig að fara þess á leit við virðulegan forseta, þar sem hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra sér sér ekki fært að koma hingað nú þegar, að gert verði hlé á umræðu um þetta mál þangað til hann mætir í salinn.

þegar hann hefur fengið endanlega niðurstöðu í máli sínu á stjórnsýslustigi.“ Þetta ákvæði þýðir einfaldlega að ákveðin atriði í útlendingalögum er varða þjónustu heyra ekki lengur undir hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra. Ég efast um að hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra sé meðvitaður um þessa grundvallarbreytingu á sínu hlutverki og það er mjög mikilvægt að fá hann hingað inn í þingsal í dag til þess að við getum átt við hann orðastað um þetta. Er hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra kunnugt um að það er verið að breyta

aðstæður, notum létta orðið yfir það, fyrir nauðsyn þessa frumvarps, þá hljótum við að spyrja um þær aðstæður sem hefur verið fjallað um, þar á meðal einmitt varðandi glæpagengin og þess háttar og hvernig þetta frumvarp kemur í veg fyrir það vandamál.

varðandi útgáfu tímabundinna atvinnuleyfa vegna sérstakra ástæðna.“ Þetta heyrir undir félags- og vinnumarkaðsráðherra og þarna er samráð við félags- vinnumarkaðsráðherra. Það er bara mjög eðlilegt að spyrja félags- og vinnumarkaðsráðherra um í þessari umræðu.

Erum við að veita meiri rétt eða erum við að veita minni rétt? Ég hef haft það á tilfinningunni að við höfum haft sérreglur þar sem við erum að fá aukinn fjölda af því við erum með sérreglur, með lægri þröskulda. Ég get ekki séð nægjanlega af þessu frumvarpi sem er hér til efnismeðferðar, eða verður í umræðum hér á eftir til efnismeðferðar, að þetta frumvarp nái markmiðum sínum.

Herra forseti. Rétt í upphafi vil ég nú bara árétta það að hæstv. ráðherra stjórnar auðvitað ekki nákvæmlega um hvað við tölum eða hvernig við nálgumst þau mál sem hann leggur á dagskrá. minni ég á að hann er ráðherra alls málaflokksins, allra landsmanna, og ræða hans hér og framlagning frumvarpsins verður ekki tekin úr sambandi við þau ummæli sem hann hefur látið frá sér fara í öllum mögulegum þáttum, bæði í sjónvarpi og útvarpi. Kannski er nauðsynlegt að árétta að við erum ekki að tala um einhverja tollaflokka.

Það er hins vegar ágætt að hæstv. ráðherra segi að það verði mikið verkefni fram undan, eins og hann orðaði það áðan, að taka á móti fólki. Það sýnir að hann er a.m.k. sæmilega læs á heimsmálin og hvernig þau eru að þróast, svo ég tali nú ekki um að hann mætti minna sig á hvaða hlutverki fólk sem hingað hefur flutt á síðustu árum hefur gegnt þegar kemur að atvinnu- og efnahagslífi landsins.

Ég er alveg sammála því. Til að lágmarka að slíkt verði þá hefði auðvitað verið heppilegra að það ætti sér stað miklu víðtækara samráð á milli allra stjórnmálaflokka hér á þingi fyrir framlagningu slíks máls, svo ég tali nú ekki um samráð við þær stofnanir og félagasamtök sem þekkja til málsins og eru sum hver að vinna í málaflokknum frá degi til dags. En það hefur ekki verið gert, hvorki hér innan húss eða, eins og komið hefur fram hjá Rauða krossinum, gagnvart þeim. Hér erum við þess vegna að gera fimmtu atlöguna að því að ná fram nokkuð svipuðu frumvarpi sem öll hafa verið lögð fram af dómsmálaráðherrum Sjálfstæðisflokksins. Þá er ekki úr vegi að rifja aðeins upp aðstæðurnar sem voru hér á þingi fyrir fimm árum. Undir lok kjörtímabils haustið 2017 var samþykkt lagabreyting með sólarlagsákvæði sem átti að renna út eftir næstu kosningar. Þeirri breytingu fylgdi yfirlýsing sem var undirrituð af formönnum allra flokka sem þá áttu fulltrúa á þingi, nema formanni Sjálfstæðisflokksins, þess efnis að forgangsmál á nýju kjörtímabili væri að endurskoða útlendingalögin með það fyrir augum að sníða af vankanta og bæta réttarstöðu fólks, sérstaklega fólks í viðkvæmri stöðu; barna, kvenna, hinsegin fólks og fleiri.

Flestir voru sammála um að sú aðferðafræði hefði gefist nokkuð vel þó að vissulega hafi ýmislegt komið í ljós sem þurfti að skerpa á eða skýra í ljósi reynslunnar. En þessi yfirlýsing var fullkomlega hunsuð og fljótlega varð ljóst að Sjálfstæðisflokkurinn, sem stýrði málaflokknum, ætlaði bara að ráða ferðinni á sínum forsendum og án nokkurs samráðs nema þá helst við félaga sína í stjórnarliðinu. Nú get ég í sjálfu sér ekki verið að gera neina sérstaka athugasemd við verklag Sjálfstæðisflokksins vegna þess að hann var vissulega ekki hluti af þessu verklagi. En ég verð þó að segja að ég er bæði hissa og mjög vonsvikinn yfir að samstarfsflokkarnir, bæði Framsókn og einkum Vinstri græn, skyldu þverbrjóta þetta loforð og leyfa þessu að gerast sem við erum búin að vera að upplifa síðustu fjögur árin og núna í fimmta skipti. Það hefur nefnilega margoft komið í ljós að það sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að bjóða upp á í þessum málaflokki og varðandi þetta frumvarp hefur ekki hugnast Vinstri grænum neitt sérstaklega vel og þau hafa oft og tíðum ekkert síður verið í andstöðu við frumvarpið heldur en sumir flokkar í minni hluta. Ég vona svo sannarlega að þau verði áfram á bremsunni og muni sitt erindi, sín gildi og sína stefnu. En þetta er nú, herra forseti, ástæðan fyrir þessari skautun í umræðunni og að hún er komin ofan í skotgrafir. Hér er sem sagt enn einu sinni verið að vinna frumvarp sem er unnið án víðtæks samráðs sem væri nauðsynlegt. Og það er nauðsynlegt, herra forseti, að minna á að fólk á flótta er í einni viðkvæmustu stöðu sem hægt er að hugsa sér. Það hefur neyðst til að yfirgefa heimili sín, líf sitt, þjóð sína og samfélagið. Því verður að mæta með mannúð og virðingu en ekki skapa úr aðstæðum þess ímyndaðar ógnir til að veifa í pólitísku skyni og grauta saman alls konar hlutum með að gera að því skóna að í rauninni sé bara verið að vernda það, þegar tilgangurinn er kannski sá, eins og kom fram í andsvari hjá hæstv. ráðherra, að ná fram öðrum lögum um forvirkar rannsóknarheimildir — sem hann hefur reyndar upp á síðkastið kallað því fallega nafni: Afbrotavarnir.

Við eigum að tryggja þennan rétt. En það sem ætti að vera útgangspunkturinn er það alls ekki vegna þess að í þessu frumvarpi virðist einblínt á leiðir til að þrengja að stöðu fólks á flótta, draga úr réttindum þess í stað þess að verja og vernda mannréttindi og leitast við að koma þjónustu í betra horf. Við höfum t.d. heyrt hæstv. dómsmálaráðherra tala um það í fjölmiðlum hvernig glæpahópar herja á flóttafólk og notfæra sér viðkvæma stöðu til að hafa af því peninga. Hér hefur ráðherra ekki getað svarað með hvaða hætti þetta frumvarp er til þess fallið að stöðva það.

að nokkuð góðri sátt um málið og losað okkur við þennan skrípaleik sem hefur verið hérna síðustu fimm árin. Það var í rauninni það sem stjórnarandstaðan bauð upp á í vor,

Við vitum bara að stríðið í Úkraínu — margoft hefur verið sagt hér að allir eru sammála um að opna dyrnar fyrir Úkraínu — hefur fært okkur nýjar áskoranir sem við þurfum að bregðast við, með því að styrkja innviði og tryggja að þetta fólk komist í viðunandi aðstæður. En gleymum því ekki að það er margt fólk, þó að það búi aðeins fjær, þó að það búi í heimsálfu sem tilheyrir ekki okkar,

Ég held að við þurfum fyrst og fremst að reyna að einfalda þetta móttökukerfi og hætta að láta fólk sem komið er með vernd hanga aðgerðalaust vikum og mánuðum saman í eilífri bið eftir húsnæði, skólavist og atvinnuleyfi. Það er auðvitað dýrt fyrir það sjálft en það er líka dýrt að notast sífellt við bráðabirgðaúrræði, skammtímalausnir. En fyrst og fremst er þetta ömurlegt fyrir þetta fólk, niðurdrepandi og til þess fallið að skapa félagsleg vandamál og önnur vandamál.

sé á leiðinni þangað yfir án þess að hann komi og geri grein fyrir því á hvaða forsendum hann samþykkti það út úr ríkisstjórn og út úr sínum þingflokki. Hann hefur

raun þarf ég að lokum að láta segja mér það þrisvar, eins og Njáll heitinn sagði forðum, að Vinstri græn hafi samþykkt málið eins og það lítur út nákvæmlega núna. Það getur vel verið að þau hafi að einhverju leyti lagað það og biðin inni í þingflokki Sjálfstæðisflokksins að lokum bendir kannski til þess. En betur má ef duga skal.

uppi á kostnað ríkisins, kostnað skattborgara, þótt þeir séu búnir að fara fyrir tvö stjórnsýslustig, fá synjun á því að þau eigi erindi í að fá vernd á Íslandi og þau geta bara verið hérna áfram. Til hvers er þá verið að fara í einhverja málsmeðferð? Þetta snýst náttúrlega um einhver mjög ólík sjónarmið okkar í þessari nálgun. Auðvitað á þetta fólk að fara úr landi og það er gert mjög mikið í því að hjálpa því úr landi. Það geta fylgt því, eins og ég kom inn á,

Herra forseti. Ég held ég neyðist kannski til að snúa þessu við og spyrja hæstv. ráðherra núna, vegna þess að ég nefndi í minni ræðu dæmi sem geta verið sértæk en geta hlaupið á fjölda manns, tugum manns, sem hafa fengið endanlega neitun, synjun, en er bara tæknilega ómögulegt að vísa eitthvað burtu. Það getur verið fólk frá Íran t.d.,

að hann hafi nú ekki fullan skilning á samfélagi manna og mannlífinu og jafnvel ekki alltaf áttað sig sjálfur á því frumvarpi sem hann er að leggja fram, enda er það nú líklega unnið af lögfræðimenntuðum aðstoðarmönnum

Það má líka minna á að þetta var á sínum tíma á borði ráðuneytis fyrir tíma núverandi

að spyrja hv. þingmann hvort það sé eðlilegt að reka þetta fólk heim á sama hátt og við teljum eðlilegt að fólk sem er að flýja erfiðar aðstæður í Úkraínu fái að koma hingað.

og það geti raunverulega oft þurft að óttast um líf sitt. Okkur er líka bara skylt að fara eftir tilmælum, t.d. frá Flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna

annað en bara í þessu frumvarpi sem þarf umræðu hér í þingsal en ég ætla að reyna að halda mig við frumvarpið sjálft. Hv. þingmaður sagði eitthvað á þá leið að það væri í rauninni komið ofan í skotgrafirnar.

meðförum. Ég ætla því að spyrja hvað það sé nákvæmlega í frumvarpinu sem hv. þingmaður er í andstöðu við eða telur að gangi ekki upp. Er það yfir höfuð þannig að þingflokkur Samfylkingarinnar telur að það þurfi engar breytingar að gera á gildandi lögum?

þungum vopnum síðustu daga. Þannig að bara þar, innan ríkisstjórnarinnar, er greinilega mikill ágreiningur, fyrir utan það sem ég nefndi í upphafi ræðu minnar og tók langan tíma,

nýs þings yrði endurskoðun útlendingalaga og að allir flokkar kæmu að samningu þess. að ég er ekki sammála þeirri orðskýringu hv. þingmanns að hér sé allt komið ofan í skotgrafirnar. Þó að fólk í pólitík takist á um mismunandi sýn og nefni mismunandi lausnir í þeim efnum þá held ég að það sé bara hollt og gott fyrir lýðræðið.

Er þá hv. þingmaður að segja að jafnvel þó að við séum búin að byggja hér upp kerfi þar sem fólk fær meira að segja talsmann í gegnum allt kerfið til að sækja um, fær svo synjun vegna þess að það flokkast ekki sem fólk sem á rétt á vernd

heldur en að sýna aðeins meiri mannúð, plús það að þetta er mjög ruddaleg aðgerð. Hv. þingmaður hefur sennilega eitthvað tekið skakkt eftir, eða ég flutt mál mitt óskýrt,

stendur höllum fæti, er í hættu, býr við fátækt í heiminum, en við vitum líka að við getum ekki hjálpað öllum.

Hversu mörgum á að taka á móti á Íslandi árlega? Tökum sem dæmi ef 100.000 manns mættu hér eitt árið, allt fólk með kröfu á aðstoð vegna fátæktar, vegna stjórnarfars, eins og í Venesúela, það eru því miður mjög mörg lönd sem búa við slíkt.

alþjóðlegt samtryggingarkerfi sem við notum til að bregðast við vanda sem getur komið óvænt upp. Ég spyr á móti hv. þingmann: Vill hann draga einhver mörk um fjölda þeirra flóttamanna sem koma frá Úkraínu og eru að flýja árásarstríð Rússa?

í.)Við þurfum augljóslega að draga einhver mörk. Hv. þingmaður spurði mig sérstaklega um Úkraínu. Ef ég svara því þá vonandi mun hv. þingmaður svara líka, til að mynda myndum við ekki ráða við að það kæmu 100.000 manns til Íslands frá Úkraínu.

Möguleikar okkar núna til að taka á móti flóttafólki frá Úkraínu eru skertir vegna þess að ekki hefur verið brugðist við í tæka tíð með því að laga kerfið og draga úr ásókn hælisleitenda til Íslands sem nú er orðin, og var orðin fyrir Úkraínustríðið, áttföld á við Danmörku og Noreg. Það er vegna þess að kerfið, íslenska kerfið, er ónýtt (Forseti

á hann við Úkraínu, sem eru fátæk lönd og eru að taka á móti hátt í, ég veit það ekki, 20–25% af eigin þjóð inn fyrir sín landamæri? Ég segi fullum fetum að enn sem komið er getum við gert betur og við getum staðið okkur betur og við skulum gera það.

mikilvægi þess að hæstv. félagsmálaráðherra mæti hér og fylgist með a.m.k. og taki helst þátt í þessari umræðu. Ég veit að ráðherrar eru uppteknir eins og þingmenn og geta ekki tekið þátt í umræðu um öll mál

á starfssvið hæstv. félagsmálaráðherra og svo bætist það við að sá hæstv. ráðherra hefur verið mjög afdráttarlaus í yfirlýsingum og gagnrýni sinni í raun á samráðherra sinn. Því vill hæstv. ráðherra ekki taka þátt í umræðunni hér í þingsal með þingmönnum? Ætlar hann að láta nægja að senda pillur í fjölmiðlum fremur en að taka þátt í umræðu um málið sjálft?

um að skoðað verði hvort hæstv. ráðherra dómsmála hafi gerst brotlegur við lög.

rétt reynist að hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra á ekki heimangengt í dag þá tel ég rétt að forseti fresti frekari umræðu um það mál sem nú er á dagskrá,

Það eru fjölmörg önnur mál á dagskrá þingsins í dag sem hægt er að fjalla um fram á kvöld og ég held að það færi betur á því að að hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra eigi þess kost að vera hér við umræðuna og það er eðlileg krafa. Það er eðlileg krafa af hans hálfu, fyrst hann á ekki heimangengt, að málinu verði frestað fram á morgundaginn.

eiga sérstaklega við félags- og vinnumarkaðsráðherra, það er félags- og vinnumarkaðsráðuneyti sem fer með þann lagabálk.

Virðulegi forseti. Mér er bæði ljúft og skylt að verða við ákallinu um að svara þessu. Eftir þeim upplýsingum sem ég hef, hafandi verið í sambandi við hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra, þá á hann því miður ekki heimangengt eins og sakir standa. Ég get reyndar bætt því við, vegna þeirrar hugmyndar að fresta umræðunni, að þá er hann einmitt á leiðinni til útlanda í fyrramálið í opinberum erindagjörðum. Þannig að það myndi nú ekki hjálpa umræðunni að fresta henni fram á morgun.

Herra forseti. Það er algjörlega ótækt að hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra eigi ekki heimangengt til þess að taka þátt í þessari umræðu þegar fyrir liggur að hann mun ekki eiga það á morgun heldur. Það er ekki hægt að halda þessari umræðu áfram. Ég hugsaði einmitt með mér hérna áðan, þegar ég sá fyrir mér að þessi umræða myndi nú mögulega færast yfir á morgundaginn þar sem þetta er mál sem ég held að flestir þingmenn vilji gjarnan ræða, og vonaðist til þess að hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra myndi þá koma á morgun og gæti þá svarað þeim spurningum sem koma upp og annað. En það er alveg ljóst að það stefnir ekki einu sinni í það að hann verði hér á morgun. Það er ekki hægt að halda þessari umræðu áfram. Þetta frumvarp varðar málaflokk hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra beint.

ekki óbeint, beint — hver eru rökin fyrir því að hægt sé að halda þessari umræðu áfram og klára hana án þess að hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra sé á staðnum? Ég fer fram á að þessari umræðu verði frestað þar til hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra á heimangengt og getur tekið þátt í þessari umræðu.

þurfa ekki að sækja um það sérstaklega og þurfa ekki að fara í sérstaka málsmeðferð. Ég fullvissa hv. þingmenn um að um þetta hefur verið mikið samráð milli ráðuneytanna, fullur einhugur milli ráðherranna og í ríkisstjórn, alveg sérstaklega um þetta ívilnandi atriði fyrir flóttamenn.

þess að það er ekkert sem bendir til þess að það sé fullur einhugur og væri gott að heyra hvað hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra hefur um þennan fulla einhug að segja. Það er ekki hægt að halda þessari umræðu áfram fyrr en hann er mættur hingað í salinn.

Það virðist vera sem einhverjum þingmönnum og mögulega heilu stjórnarflokkunum hafi yfirsést hvað stendur í frumvarpi hæstv. dómsmálaráðherra fyrst hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra er ekki hér í salnum. Hann hefur tjáð sig fjálglega um það hversu mótfallinn hann er ákveðnum atriðum sem verið er að opna á með þessu frumvarpi. Hann hefur tjáð sig þannig í fjölmiðlum en velur það að vera ekki hér í þingsal til að tjá sig um það. Það er hér sem umræðan þarf að fara fram og sú umræða sem hér fer fram er hluti af lögskýringargögnum. Það er mikilvægt að hann komi hingað inn og taki þátt í þessari umræðu sem

Forseti. Það er voðalega þreytt að ráðherra sé að dylgja um að það sé ekki efnisleg umræða í gangi. Umræðan er rétt að byrja og ástæðan fyrir því að við erum að kalla eftir

En ráðherra kemur hingað í pontu — dómsmálaráðherra, hæstvirtur — og er að dylgja um okkur þingmennina og hvers vegna við erum hérna í pontu, hvernig við viljum stýra því, hvernig við nálgumst þessa umræðu, dylgjar um að við séum á flótta frá umræðunni, að við séum í málþófi. Af hverju á ég að standa hér uppi og ávarpa ráðherra sem hæstvirtan þegar hann ber svona ofboðslega litla virðingu fyrir okkur hér í þinginu?

Ja, það er kannski kór að benda á þegar lögbrot eru jafnvel framin. Það er kannski kór og sönghæfileikar að óska eftir því að ráðherrar svari og séu til svara.

Þar af leiðandi hef ég ekki sungið síðan þá. En ég vil sjá að hlutirnir séu gerðir rétt og hér sé verið að fylgja lögum, innan þessara veggja, og að við séum að ræða málin af alvöru. Við gerum það ekki með ráðherra sem gerir ekki annað en að vera með dylgjur og orðaskipti gagnvart hv. þingmönnum.

Virðulegi forseti. Ég tel að hér sé um mikilvægt frumvarp að ræða og þetta er mikilvægt mál, málaflokkur

Ég vil byrja á því að taka undir orð hv. þm. Loga Einarssonar um ákall um víðtækara samráð milli stjórnmálaflokka um breytingar á lögum um útlendinga, alþjóðlega vernd.

náð samkomulagi um frumvarp sem myndi skapa sátt á þinginu og sátt í samfélaginu. Það er mjög mikilvægt að það sé sátt í samfélaginu um þennan mikilvæga málaflokk.

Þar kom fram að það er sátt í Noregi varðandi þennan málaflokk, breið sátt, bæði í samfélaginu og líka meðal flokka. Í Danmörku kom fram í máli þingmanna að það er sátt milli stóru flokkanna í þessum málaflokki. Við eigum að hafa það að kláru og skýru markmiði að ná þessari sátt líka hér á landi. Við getum auðveldlega gert það ef við leggjumst öll á eitt

taka vel á móti því fólki sem er flóttamenn og gera það á heimsmælikvarða. Ég þoli ekki orðalagið að vera best í heimi á Íslandi, og það á kannski ekki við í þessu, en við eigum að reyna að standa þannig að verki að við tökum utan um þetta fólk sem er að koma hérna,

ár. Ég get tekið sem dæmi að árið 2020 var fjöldi umsókna 654. Árið 2021 var hann

Þannig þetta ákvæði getur staðið hérna en það verður að vera eitthvað annað í boði, einhver staður þar sem fólk getur gist, fengið húsaskjól og mat þangað til það fer úr landi. Það verður að vera til staðar. Stjórnvöld verða að sjá til þess. Það er ekki hægt að leggja þetta á sveitarfélögin.

Mig langar að byrja á að taka undir með hv. þingmanni að það er ekkert í þessu frumvarpi sem mun fækka umsóknum fólks hingað til lands, einfaldlega vegna þess að fólk leitar hingað til lands vegna þess að það er í mikilli neyð.

Það er tillaga um að koma í veg fyrir að fólk sem hefur fengið vernd í öðrum ríkjum geti komið hingað til lands og fengið efnismeðferð.

Þá vil ég byrja á að minnast á það að sjálf Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, verndari flóttamannasamningsins, hefur mælst til þess að fólk frá Venesúela sé ekki sent til baka. Hún er í rauninni að segja: Þau eru flóttamenn, þau eiga rétt á stöðu flóttamanns eða viðbótarvernd. Þá vil ég benda á það að

bæði gagn og gaman af þeirri ferð. Hv. þingmaður vísaði til upplýsinga sem við fengum þar.

Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Nú er það ekki svo að við tökum það upp hjá sjálfum okkur hvaða ríki eru ekki örugg. Þetta eru tilmæli frá Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sem er alveg nákvæmlega sama hvort ríkið sé kommúnistaríki eða hægriöfgaríki. Það er verið að tala um vargöld sem hefur geisað þar lengi og það eru tæplega sjö milljónir manna frá Venesúela á flótta í heiminum í dag. Það eru jafn margir og hafa flúið Úkraínu. Það er bara óvart staðan. Þetta eru ekki efnahagslegir flóttamenn. Þetta er vegna vargaldar. Það er vegna þess að þar ríkir óstjórn. að þar ríkir óstjórn. Það er ekki öruggt ríki. Það er bara skilgreiningin á ástandinu þar. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvernig hann sér fyrir sér

Virðulegur forseti. Ég vil byrja á að þakka hv. þingmanni fyrir að hefja hér loks efnislega umræðu um þetta frumvarp og fór hann mjög vel efnislega yfir sínar vangaveltur varðandi frumvarpið. Ég vil geta þess hér að þetta frumvarp er bara einn liður í mörgum í keðju útlendingamálanna sem við þurfum og erum að takast á við hér á fjölbreyttan hátt. Því langar mig að spyrja hv. þingmann hvort það hafi ekki verið rétt skilið hjá mér af efnislegri ræðu hans að hann sé sammála markmiðum frumvarpsins um að auka skilvirknina.

að það sé svo auðvelt fyrir okkur að ná sátt um þetta mál í þinginu. Ég held að það séu allir sammála því að við eigum að horfa til hinna Norðurlandanna, sérstaklega Noregs og gera eins og þeir.

öðruvísi varðandi framkvæmd málanna þannig að þetta sé skilvirkara og þar af leiðandi betra fyrir alla aðila. Framkvæmdin skiptir hér miklu máli. Þegar við ræðum þetta frumvarp, framkvæmdina og þau úrræði sem við höfum

Ég er sammála hv. þingmanni þegar kemur að því að við eigum að horfa til Noregs, ég held að það sé bara mjög góð fyrirmynd. Það er mín afstaða að við séum að fullu að uppfylla okkar skyldur

þakka hv. þingmanni svarið og ég held að við munum fara betur yfir þetta í nefndinni, hvort það sé skynsamlegra að hafa það bara kærufrest og stytta hann eða fara í sjálfkrafa kæruferli eins og þarna er lagt til. Hugmyndin á bak við það snýst auðvitað um skilvirkni. Varðandi þessa svokölluðu 30 daga, eins og við lýsum því, bara fyrir fólk sem kann að vera að fylgjast með þarna úti, þá erum við að tala um að aðilar sem hafa komið hér og sótt um vernd, fengið neitun, kært til kærunefndar og fengið líka neitun þar hafi þá að hámarki 30 daga til að koma sér úr landi vegna þess að þeir hafa ekki uppfyllt þau skilyrði sem eru til þess fallin að hljóta þessa vernd.

Hér er lagt fram í fimmta sinn frumvarp um breytingar á útlendingalögum, frumvarp sem er ætlað að, með leyfi forseta, „tryggja að þeir sem hingað leita eftir alþjóðlegri vernd fái réttláta og vandaða málsmeðferð“ og einnig að tryggja „að þeir sem raunverulega eiga rétt á alþjóðlegri vernd fái skjóta og mannúðlega afgreiðslu mála sinna“. Þetta hljóma eins og góðar og gildar ástæður til að gera breytingar á núverandi lögum en vandamálið er að þetta frumvarp mætir alls ekki þessum markmiðum. Þvert á móti er verið að gera hlutina óskilvirkari og ómannúðlegri. Frumvarpið mun heldur ekki orsaka það að færri umsækjendur komi hingað og mun leiða til þess að einstaklingum sem þurfa að bíða hér árum saman eftir niðurstöðu mun fjölga. Til þess að tryggja framgang þessa máls hafa dómsmálaráðherra og vinir hans á Morgunblaðinu farið í mikla fjölmiðlaherferð þar sem sannleikurinn er sjaldnast látinn ráða för. Það er látið að því liggja að þeir sem hingað koma og sækja um hæli séu meðlimir í skipulögðum glæpasamtökum. Sannleikurinn er hins vegar sá að þar sem þetta fólk er mjög berskjaldað eru líkurnar á því að það verði fórnarlömb skipulagðrar glæpastarfsemi hærri. Það er látið að því liggja að mikil fjölgun sé á fölsuðum eða keyptum vegabréfum

Ráðherra talaði sérstaklega um að fólk frá Sýrlandi kæmi með nýleg vegabréf frá Venesúela. Hann áttar sig kannski ekki á því að í Venesúela býr tæp milljón manns frá Sýrlandi sem flutti þangað á síðustu öld. Það er látið að því liggja að hér sé sprenging í komu hælisleitenda en dómsmálaráðherra gleymir að taka fram að hans eigin ríkisstjórn, með hans samþykki, ákvað að bjóða stærstum hluta þessa hóps, um 60%, til landsins. Þar er ég að tala um flóttamenn frá Úkraínu. Innviðir hér á landi eru komnir að þolmörkum af því að við buðum yfir 2.000 manns frá Úkraínu að koma hingað. Ef sá hópur væri ekki til staðar væru aðstæður allt aðrar í kerfinu. Það er líka mikilvægt að átta sig á því að frá árinu 2019

ber ábyrgð á hluta af þessari tölu en aðeins broti því að þessi aukning, úr 80 upp í 100 milljónir eða 25% aukning — 7 milljónir þeirra eru vegna stríðsins í Úkraínu. Ef við undanskiljum Úkraínubúa er samt 17% fjölgun fólks á flótta í heiminum og næststærsti hluti þess á alþjóðavísu eru Palestínumenn, sem eru 5,5 milljónir, og Venesúelabúar, sem eru 4,4 milljónir. Þess skal reyndar getið að margir þessara Palestínumanna hafa verið flóttamenn í tugi ára og eru í flóttamannabúðum í Miðausturlöndum.

Ástandið þar í landi er svo sannarlega slæmt og þó svo að sumir hafi reynt að teikna það upp sem efnahagslegan flótta eða flótta frá kommúnisma þá er staðreyndin sú að það land er á lista Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna yfir lönd þar sem óöld og ofsóknir geisa og því er það viðurkennt sem land sem flóttamenn koma frá.

Helga Vala Helgadóttir benti á t.d. muninn á því hvert Erítreumenn fóru. Þeir komu ekki hingað til Íslands, það hafa komið tveir á undanförnum þremur árum frá Erítreu til Íslands en þó eitthvað færri annars. Við erum líka alltaf að bera okkur saman við höfðatölu, við séum að taka á móti fleira fólki miðað við höfðatölu. Við vinnum allan samanburð á höfðatölu. Hættum að nota hann sem einhverja afsökun. Það er kannski skrýtnast við þessa herferð sem ráðherra hefur verið í undanfarnar vikur að ekkert af því sem lagt er til í þessu frumvarpi snertir nokkuð á þeim hlutum sem hafa verið nefndir af ráðherra. Þar er hins vegar slatti af ákvæðum sem maður veit ekki alveg hvers vegna eru þar. Ef markmiðið væri að tryggja hælisleitendum vernd frá skipulögðum glæpahópum værum við að stytta málsmeðferðartíma en ekki flækja kerfið enn meira og gera það óskilvirkara eins og þetta frumvarp mun gera. Ef markmiðið væri að tryggja betri þjónustu við hælisleitendur þá myndum við styrkja innviðina sem taka á móti þeim í stað þess að eyða hundruðum milljóna í það að senda fólk heim. Við myndum líka gefa fólki atvinnuleyfi strax svo það gæti séð fyrir sér sjálft sem fyrst í stað þess að þurfa að reiða sig á stuðning ríkisins.

þar sem Schengen er með undanþágur frá áritun. Stóra vandamálið er að það er ekki verið að reyna að gera kerfið skilvirkara og mannúðlegra þó svo að það virðist vera hægt að telja hv. þingmönnum stjórnarflokkanna trú um það. Ótrúlegt er hvað hægt er að kasta ryki í augun á fólki með því að endurtaka alltaf sömu ósannindin: Ef einn hælisleitandi fremur glæp þá hljóta þeir allir að vera glæpamenn. Ef einn hælisleitandi kemur með falsað vegabréf þá hljóta allir að vera falsarar. Ef einn hælisleitandi er fórnarlamb mansals þá hljóta þeir allir að vera það. Já, og ef einn hælisleitandi er í gervihjónabandi þá hljóta þeir allir að vera það. Það er nefnilega svona sem allir hælisleitendur eru meðhöndlaðir. Og ekki bara hælisleitendur, heldur allir umsækjendur um dvalar- eða atvinnuleyfi hér á landi. Það er alltaf reiknað með því að þú sért að reyna að svindla á kerfinu. Það að verða ástfanginn af útlendingi er meðhöndlað eins og landráð innan kerfisins að þau hljóti að vera að plata af því að enginn er jú nógu vitlaus til að verða ástfanginn af Íslendingi. Við erum þjóð sem er að stækka og breytast. Um 20% þjóðarinnar á rætur sínar að rekja annað en hingað, á þetta sker. Í gegnum EES-samninginn höfum við opnað landið okkar fyrir fólki frá Evrópu en þegar kemur að því að leyfa fólki annars staðar úr heiminum að setjast hér að þá höfum við ekki verið eins opin fyrir því að hleypa því inn í landið. En ef við ætlum okkur að vera land tækifæranna þar sem hagvöxtur rís ár eftir ár, þar sem nýsköpun fær að blómstra og þar sem við tökum á móti milljónum ferðamanna ár hvert, þá ættum að taka opnum örmum þeim sem hingað vilja koma, óháð því hvaðan þau koma.

Það er greinilegt að tillögur þær sem Útlendingastofnun og dómsmálaráðuneytið leggja fram nú í fimmta skipti ná engan veginn þeim markmiðum sem talin eru upp í frumvarpinu. Þar er hins vegar að finna fjölmörg atriði þar sem dómstólar og kærunefnd útlendingamála hafa slegið á putta Útlendingastofnunar sökum þess að þær aðgerðir áttu sér ekki lagastoð eða voru ekki nógu mannúðlegar. Við Íslendingar þurfum að taka á okkur auknar byrðar vegna aukinna stríðsátaka og áhrifa loftslagsbreytinga. Bent hefur verið á að þær tölur um fjölda fólks á flótta

að nefndarmenn taki sig saman um að skoða hvert og eitt ákvæði gaumgæfilega og tryggja að horft sé til mannúðar og skilvirkni en ekki til þess hvort slegið hafi verið á putta. Það er fátt mikilvægara á þessu þingi en að breið sátt náist um þessi mál. Sú sátt næst eingöngu ef aðilar beggja megin borðsins eru tilbúnir til þess að hlusta af af alvöru á rök hvors annars og umsagnaraðila og finna leiðir sem báðir eru sáttir um. Við þingmenn sem hér sitjum verðum að læra að sýna þann þroska og það þor að vinna saman að mikilvægum málum eins og þessu, jafnvel þótt það þýði að það sem ráðuneytið lagði upp með verði ekki lengur það sem kemur út úr nefnd. Þar gengur ekki að stýrast eingöngu af tillögum frá ráðuneytinu heldur þurfum við, löggjafinn, að sýna okkar vilja, sameiginlegan vilja, þar sem sátt hefur náðst og raunverulega tryggt að mannúð, skilvirkni og sanngjörn málsmeðferð séu höfð að leiðarljósi. Við skulum muna það að einn daginn gætum við sjálf staðið frammi fyrir því að sækja um hæli ef Ísland yrði óbyggilegt. Þá skulum við vona að það kerfi sem tekur á móti okkur sé mannúðlegt og skilvirkt.

og við því verður að bregðast. Frumvarpið tekur á því að auka skilvirkni og mannúð í meðferð mála. Það er ekki hægt að deila um það.

en það er ljóst að það á sér stað skipulögð glæpastarfsemi í tengslum við flóttamenn og það er það sem við þurfum að uppræta eins og aðra skipulagða glæpastarfsemi í þessu landi.

ráðherra að skoða þær tölur. Varðandi það að blanda saman því að sækja um atvinnu- og dvalarleyfi og sækja um hæli, þá var ég að tala um hvernig tekið er á fólki sem kemur utan Evrópu, hvort sem það sækir um atvinnu eða hæli, hvernig virðist alltaf vera gengið út frá því að það hljóti að vera að ljúga, það hljóti t.d. að vera í plathjónabandi. Það var það sem ég var að benda á. Ég var ekki að segja að þetta væri sama kerfið.

skiptir kannski ekki öllu máli. Það sem skiptir máli hér er að í mörgum tilfellum er þetta fólk fórnarlömb sem þarf að taka utan um. Það er m.a. þess vegna sem ég var að leggja til og setja inn í umræðuna, þó að það verði ekki hrist fram úr erminni, að við hefðum búsetuúrræði fyrir þetta fólk þegar það kemur til landsins með sama hætti og Norðurlandaþjóðirnar gera. Taka á móti þeim þannig að við náum að halda utan um þau, náum að kortleggja stöðu þeirra og kynnast fólkinu betur þannig að við getum betur mætt þörfum þess. Þær tölur sem ég er með eru þær tölur sem dómsmálaráðuneytið hefur frá þeim stofnunum sem það leitar til til að sækja sér tölfræðilegar upplýsingar. Þar kemur fram að það eru 89,3 milljónir manna á flótta. 53 milljónir af þeim eru á flótta í eigin landi og 4,6 milljónir eru í leit að vernd.

núna í maí eftir að stríðið í Úkraínu byrjaði. Það hvernig við tökum á móti því fólki sem hingað kemur til að sækja um hæli hæli hefur skánað að hluta til við það að vera með sameiginlegu móttökuna í Domus Medica. Það er því miður orðið þannig að fólk þarf að sofa á beddum í skrifstofuhúsnæði vegna þess að við höfum ekki nægilegt húsnæði. En þar kemur líka inn í að þær áætlanir sem ríkisstjórnin gerði um fjölda flóttamanna frá Úkraínu voru langt undir þeim tölum sem hægt var að búast við.

rétt eins og við Íslendingar eigum fullt af fólki á vesturströnd Bandaríkjanna eða í Manitoba. Varðandi hvort það sé löglegt eða ekki að koma hingað á fölsuðum vegabréfum. Ég er nú ekki svo löglærður að ég viti það. En ég veit hins vegar að tölurnar um fjölda þeirra hafa lækkað stórlega samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni. Ég er algerlega sammála hv. þingmanni í því að það andrúmsloft og orðaval sem er mikið notað hér, sérstaklega af ráðherra þessara mála, er alls ekki til þess fallið að skapa hér sátt um málið.

Við opnuðum landið okkar fyrir þessum hóp og vildum svo sannarlega styðja við þennan hóp sem er í mikilli neyð. Mig langar að spyrja hv. þingmann að því: Er núna verið að nýta þá stöðu

nýta sér það svolítið að kerfið er að springa vegna þess að við buðum fullt af fólki að koma hingað. Í stað þess að setja fókusinn og peningana í það að bæta innviðina og taka betur á því hvernig við tökum á móti

Það er bara fyrst núna sem þessi hópur er að koma hingað til Evrópu. Við fengum hóp Sýrlendinga eftir stríðið þar 2015 sem byrjaði að koma hingað upp alla Evrópu.

Þess vegna vil ég spyrja hv. þingmann: Telur hann ekki að hér sé eitthvert hámark í þeim fjölda sem við getum tekið á móti svo sómi sé að?

Ef við horfum á síðustu þrjú ár þá tókum við á móti 867 manns árið 2019, 654 árið 2020 og 872 á síðasta ári.

Þá spyr ég hv. þingmann að því hvort við séum ekkert að olnboga okkur núna út úr þessu kerfi sem við höfum skapað okkur hingað til? Jú, það er rétt sem hv. þingmaður segir að það er algjört met

En hvað með það sem er í frumvarpinu og er ætlað að lagfæra ýmsa hluti, bara ef við höldum okkur við greinargerðina sem er til umræðu í dag? Til dæmis ákvæði um sjálfkrafa kæru ákvarðana í ákveðnum tilvikum svo hægt sé að stytta málsmeðferðartíma eða um sérstaka málsmeðferð endurtekinna umsókna, að fyrirmynd annarra Evrópuríkja, bara svo ég taki einhver dæmi. Er andstaða hv. þingmanns til komin út af öllu því sem frumvarpið gerir ekki? Eða hvað finnst hv. þingmanni t.d. bara um þessi tilteknu atriði sem ég nefni hér?

Það sem ég set út á varðandi þau atriði sem eru talin upp hér, er að mér finnst þau frekar hafa verið valin vegna þess að þarna hafi verið slegið á putta stjórnvalda áður um að eitthvað hafi ekki verið mannúðlegt eða löglegt eða eitthvað slíkt, frekar en að þau séu þarna til að bæta skilvirkni. Og

Vill hv. þingmaður eyða meiri fjármunum í málaflokkinn? Vill hann taka á móti fleiri umsóknum? Vill hann veita fleirum hæli hér á landi og þá hve mörgum? Hve miklum fjármunum? Ég myndi vilja fá svör við þessu.

En ég vil að við verðum skilvirkari. Ég vil að við séum mannúðlegri og förum að þeim alþjóðasáttmálum sem við höfum gert um þessi mál.

hvert og eitt þeirra út frá þeim, ekki út frá einhverjum gífuryrðum, ekki út frá því sem hefur komið í fjölmiðlum eða annars staðar, skoði hvert og eitt, vegna þess að ég held að ef við hugsum þetta saman þá getum við náð sátt.

kemur loksins fram þá er það ekki þetta svakalega herta frumvarp sem hæstv. dómsmálaráðherra hafði boðað, að því leytinu til að ég held að flestir hafi skilið hann þannig að hann væri að boða herðingu frá því frumvarpi sem náði ekki fram að ganga á síðasta þingvetri.

að stjórnmálaöfl verði stofnuð um það eitt að vera með harða innflytjendapólitík, ekki bara á stefnuskránni heldur líka í hinni málefnalegu umræðu úti í samfélaginu. Þetta allt saman hefur ekki leitt til neins góðs, held ég að sé óhætt að segja. En því miður virðist mér sem það sé alltaf meiri og meiri hljómgrunnur fyrir því að tala niður til þessa hóps sem er í neyð og er á flótta, hælisleitenda og flóttafólks.

Þetta er ekki boðlegur málflutningur. Það er ekki boðlegt að fara í slíka opinbera umræðu á meðan við erum að ræða efnislega hvernig við viljum haga þessum málum. Ástæðan fyrir því er ofureinfaldlega sú að langflestir sem

að við fáum svolítið gleggri upplýsingar um samsetningu þessa hóps. Hvaðan er þetta fólk að koma? Hversu margir eru stöðvaðir vegna þess að þeir eiga að vera að koma beint frá Sýrlandi en ekki Venesúela með þessi vegabréf? Því er stundum hent inn í umræðuna að einhver hluti þessa fólks sé fórnarlamb glæpa. Við verðum að fá að vita hversu hátt hlutfall það er, hvers konar glæpir,

og lögunum sjálfum gengur 42. gr. út á það að við eigum ekki að senda fólk í stöðu þar sem því er einhver hætta búin. Við eigum ekki að vísa fólki á brott eða endursenda þangað sem líf þess eða frelsi kann að vera í hættu.

brjóti ekki á réttindum fólks sem er hérna af því að það hreinlega getur ekki farið. Það hefur svolítið mikið verið talað um ferð sem allsherjar- og menntamálanefnd fór til Danmerkur og Noregs.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

verulega, svo ég nefni eitthvað af þessu sem hefur verið fært í tal í umræðunum í dag. Ég ætla að leyfa mér í lokin að gagnrýna það fólk sem

Það er auðvelt að dusta rykið af fjölmörgum umsögnum sem bárust um málið á síðasta þingvetri bara til að fara í gegnum það. Fólk sem vinnur í þessu kerfi við að aðstoða fólk sem flýr neyð í heimalandi sínu bendir á alls konar vankanta á því og við getum ekki skellt skollaeyrum við því.

fyrir samfélagið, sjálft sig og fyrir fjölskyldur sínar. (Forseti hringir.) Við þurfum á þessu fólki að halda rétt eins og sérfræðingum utan EES og þar fram eftir götunum. Við eigum ekki að nota hælisleitendur til að fá inn vinnuafl en það er jákvæð afleiðing af hælisleitendakerfinu ef þetta er almennilega gert hjá okkur.

hvernig hlutirnir eru gerðir þar. Það var ýmislegt sem kom á óvart. Það sem kom mér persónulega mest á óvart var að sá munur sem sagður er vera á kerfunum hérna er í rauninni ekki til staðar. Í raun er ekkert svo mikill munur á ákvarðanatöku í málum.

kannski að einhverju leyti öfugt á óvart, t.d. í Danmörku, hversu gríðarlega blygðunarlaust stjórnmálamenn tala um þennan hóp fólks sem er að leita sér að vernd. En á móti þá deildi fólk sem starfaði innan kerfisins ekkert endilega þeim sjónarmiðum. Það var að vinna inni í kerfi sem því sjálfu fannst óþægilegt og þar erum við að tala um einstaklinga sem eru í beinum samskiptum við flóttafólk og ættu kannski að þekkja betur þær aðstæður sem fólk er að koma úr og einstök mál. Að þessu leytinu til er það auðvitað mjög hryggilegt að heyra hvernig ráðamenn eru farnir að tala hér á landi. Ég vona að það endi ekki með því að fólk sem starfar með flóttafólki hérlendis lendi í sömu aðstæðum og starfsfólk útlendingastjórnvalda í Danmörku.

að þau réttlæti að við herðum skrúfuna á þeim sem eru ekki að gera neitt annað en að leita sér hjálpar eftir réttum leiðum og með réttum aðferðum? Ég segi nei við því

slóðum og hv. þm. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir og vísa í það sem við urðum vitni að í ferðum allsherjar- og menntamálanefndar í Danmörku og Noregi. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvort hann muni eftir því hvernig því var svarað í þessum ríkjum þegar spurt var hvort stjórnvöld hendi fólki úr allri þjónustu við endanlega ákvörðun, hvort hann muni eftir því að slíkt þekkist þarna eins og verið er að leggja til hér, við endanlega niðurstöðu mála, að eftir ákveðinn tíma þá bara

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og að kasta upp þessum bolta. Ég fór aðeins yfir þetta í minni ræðu, ég hef áhyggjur af því að eins og fyrirætlunin er hérna núna þá geri hún það að verkum að einhverjir hópar falli mögulega á milli skips og bryggju og eigi ekki rétt á neinni aðstoð án þess að hafa nokkuð sér til sakar unnið og hafa ekki gert neitt til þess að koma í veg fyrir að vera fluttir úr landi heldur sé stíflan eða girðingin í raun og veru einhvers staðar annars staðar. Ég nefndi það líka í ræðu minni að fólk sem er í þessari stöðu hefur þurft að dvelja býsna lengi í búðum í Danmörku, jafnvel mánuðum og árum saman. Mér finnst

og langar að rifja upp það sem beinlínis var orðað svo: Nei, við færum nú aldrei að geyma fólk hérna undir brúnni. Það gagnast engum að setja fólk út á guð og gaddinn,

segjum sem svo að þetta verði samþykkt, sem allar líkur eru á, þetta fer án fyrirvara út úr tveimur af þremur ríkisstjórnarflokkum, að það eigi að hætta allri þjónustu 30 dögum eftir niðurstöðu

Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir. Já, hvað verður um þetta fólk? Af hverju erum við að búa þannig um hnútana að við þurfum að spyrja þessarar spurningar hér í þingsal? Fólk sem búið er að tæma allar leiðir hér, hér, þarf að framfleyta sér áfram, á jafnvel enga sök á því að það kemst ekki áfram, það eru einhverjar tafir sem hér búa til einhvern vanda fyrir það — af hverju þurfum við að spyrja þessarar spurningar sem hv. þingmaður nefndi hérna? Hvað verður um þetta fólk? Við eigum auðvitað að hafa kerfið okkar þannig að við eigum að geta svarað þessari spurningu. Þetta fólk á auðvitað að vera partur af einhverri framfærslu hér, og einhverri félagslegri aðstoð ef það ber sjálft enga sök á því að það er ekki hægt að vísa því úr landi. Það held ég að liggi alveg í hlutarins eðli.

að einhver sé að misnota flóttamenn eða umsækjendur um alþjóðlega vernd, að þá sé verið að misnota alla. Það er alls ekki verið að segja það. En við verðum að mega tala um þessa hluti sem m.a. ríkislögreglustjóri bendir okkur á í skýrslunni. En mig langar að spyrja hv. þingmann, vegna þess að ef ég tók rétt eftir þá sagði hann eitthvað á þá leið að hann vildi veita öllum vernd þrátt fyrir að þeir hefðu fengið vernd í öðru landi, væru þeir með vernd í landi eins og Grikklandi og Ítalíu. Tók ég rétt eftir hjá hv. þingmanni? Er það stefna Viðreisnar að taka hér á móti, í gegnum verndarkerfið okkar, öllum þeim sem fengið hafa vernd í þessum löndum?

kemur fram í hverju viðtalinu á fætur öðru og talar um að verið sé að misnota kerfið, það sé eitthvað skrýtið við þetta fólk frá Venesúela, þá fylgir því bara alveg ótrúlega mikil ábyrgð. Og já, mér finnst hæstv. dómsmálaráðherra hafa talað ógætilega um þetta fólk, ég verð að segja það. Það verður að fylgja því hvernig verið er að misnota þetta. Hversu hátt hlutfall er þetta? Er þetta það hátt hlutfall að það borgi sig hreinlega að kollvarpa öllu kerfinu og stokka það upp? Vegna þess að það er ekkert þannig sem hefur komið fram sem rennir stoðum undir það að þessi misnotkun sé svo mikil og svo alvarleg að það þurfi að þrengja að hópi fólks hvað varðar réttindi. Ég sé að tíminn er að hlaupa frá mér þannig að hinu ætla ég að svara í næsta svari.

í hvaða hættu þetta fólk er. Þetta frumvarp er svo sem ekki að taka á því. Þetta frumvarp er engin umbylting á hlutunum. Þetta frumvarp er að taka á ákveðnum þáttum sem bent hefur verið á og verið gerðar margar tilraunir til að koma í gegnum þingið. En ég get ekki séð hvar þetta er að taka svona mikið á réttindum eins og hv. þingmaður kemur inn á, herða skrúfurnar. Hv. þingmaður man örugglega jafn vel og ég eftir því hvernig bæði Noregur og Danmörk töluðu um endursendingarstefnuna sína og hversu mikilvægur hluti það var, þannig að næsta spurning, og nú þarf hv. þingmaður að hafa sig allan við til að ná að svara því líka, alveg eins og ég spyr hvort við eigum að veita öllum vernd sem þegar hafa fengið vernd í Grikklandi og Ítalíu: Telur hv. þingmaður eðlilegt að fólk sem hefur farið í gegnum ferlið okkar, fengið synjun vegna þess að það uppfyllir ekki skilyrði laganna um að fá vernd,

En nú er það þannig að ég er þeirrar skoðunar að við hljótum að líta þannig á að 42. gr. eigi við þegar kemur að því að senda fólk ekki í ómannúðlegar aðstæður og annað. Það á við um Grikkland, Ítalíu og Ungverjaland. Það er það sem ég er að segja. Hafi hv. þingmaður skilið það einhvern veginn öðruvísi þá er það annaðhvort misskilningur eða þá að ég hef hreinlega ekki verið nægjanlega skýr. Svo er það auðvitað þannig að við verðum öll að vanda okkur svolítið mikið þegar við erum að tala um þessa hluti. Það sem ég hef verið að gagnrýna alveg sérstaklega er

af Norðurlöndunum varðandi þróunina þar, varðandi skautunina sem hefur átt sér stað þar víða, varðandi breytta umræðu, m.a. í stjórnmálunum, og varðandi þessi breyttu viðhorf sem þeir þingmenn sem fóru í þessa umræddu ferð telja sig hafa orðið vara við, hvort hv. þingmaður telji að það skýrist bara af illu innræti viðkomandi þjóða eða hvað það er það sem skýrir þessa breyttu umræðuhefð, breyttu stjórnmál, breyttu nálgun og breyttu viðhorf.

Ég leyfi mér að gagnrýna mjög hvasst þegar mér finnst menn tala ógætilega í þessari umræðu. Ég tel sjálfan mig ekki tala ógætilega um þennan tiltekna hóp sem hér er undir en ég tel mig oft vera hvassan í garð þeirra sem eru að taka ákvarðanir varðandi hópinn. Þarna er auðvitað svolítill munur á. Ástæðan fyrir þessari skautun er m.a. það sem ég er að nefna, sem er það hvernig stjórnmálamenn tala, hvernig stundum er blásið í hundaflautuna og hinu ósagða einhvern veginn laumað út. Það skilja allir við hvað er átt en það er samt ekki sagt berum orðum. Danir eru einfaldlega einhverra hluta vegna harðari í sinni nálgun á þessu heldur en til að mynda Norðmenn.

Virðulegi forseti. Ég kannast nú ekki alveg við að hafa sagt það sem ég var sagður hafa sagt en ég skil hins vegar alveg punktinn sem hér er verið að nefna. Það sem ég var kannski að reyna að segja í ræðunni minni er að hælisleitendur og flóttafólk raðar sér ekki með skipulegum hlutfallslegum hætti niður á lönd eftir því hver íbúatala í viðkomandi landi er. Það eru bara alls konar tilviljanir og breytur í þessu. Ég held að hv. þm. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir hafi nefnt þetta t.d. ágætlega hvað varðar fólkið frá Venesúela, að þótt eitthvað heiti viðbótarvernd á Íslandi þá sé það ekkert óáþekkt því sem tíðkast til að mynda á Norðurlöndunum sums staðar þótt það heiti annað. Hver skýringin er á því að Venesúelabúar koma hingað meira núna heldur en til annarra landa ja, við getum spurt: Af hverju eru önnur lönd að taka á móti hlutfallslega miklu fleirum frá einhverjum öðrum löndum sem við fáum t.d. fáa frá? Það eru bara alls konar breytur í þessu sem væri mjög gaman að fá skýringar á.

Frú forseti. Nú hefur þessi umræða staðið yfir frá því um klukkan tvö í dag og ítrekað hefur verið óskað eftir nærveru hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra vegna þess að hluti þess máls sem við fjöllum um hér í dag er á hans málefnasviði. Ég ætla að leyfa mér að vitna í frétt þar sem segir að

endurspegli bara pólitískar skoðanir þeirra. Þetta er ekki mín stefna sem ráðherra sem fer með þjónustu við flóttafólk og þetta er ekki stefna ríkisstjórnarinnar, segir hæstv. ráðherra. Það er nauðsynlegt að hæstv. ráðherra komi hingað í salinn vegna þess að með því frumvarpi sem fjallað er um í dag er einmitt verið að taka hluta af þjónustu við þetta fólk af hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra. Við verðum að fá að heyra afstöðu þess ráðherra til þess ákvæðis.

um það sem öryrkjar voru að fara fram á, eingreiðslu fyrir jól til að fólk næði endum saman. Við spurðum ráðherrann út í þetta. Og hvað sagði formaður Sjálfstæðisflokksins þá? Þið getið bara spurt félagsmálaráðherra, hann fer með þetta.

eitthvað sem hæstv. dómsmálaráðherra lætur eins og sé goðgá, sé ekki hægt að gera í máli sem einhver annar ráðherra hefur mælt fyrir.

ekki þá afsökun. Það er ofboðslega mikilvægt fyrir okkur þingmenn að tala við hæstv. vinnumarkaðsráðherra um hluti í þessu frumvarpi sem eiga beint við hans málaflokk.

og nokkur önnur ákvæði þar. Þetta eru ákvæði sem skipta okkur máli. Við vorum að reyna að afgreiða þetta í gegnum þingið á síðasta þingi en þá hafnaði ríkisstjórnin því að breyta þeim lögum sem voru þá á vettvangi félags- og vinnumarkaðsráðherra. En nú eigum við einhvern veginn að endurtaka þann leik undir lögum dómsmálaráðherra. Ég átta mig ekki á því. Við þurfum að spyrja félags- og vinnumarkaðsráðherra aðeins um þetta mál.

Það myndi líka dýpka umræðuna ef við sæjum fleiri úr hinum stjórnarflokkunum tveimur, VG og Framsókn, taka þátt í umræðunum hér. Ég sé að það er kominn þingmaður frá VG á mælendaskrá og einn frá Framsókn en ég hef tekið eftir því að þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa sumir hverjir verið duglegir hér, til að mynda í andsvörum og annað. Allt þetta hjálpar okkur til við lagasetninguna. Hvar er VG? Hvar er Framsókn? Hvar eru flokkarnir sem sendu þetta frumvarp út úr þingflokkunum án athugasemda?

Ég vil segja varðandi þetta frumvarp í heild að þá virðist vera að VG treysti sér ekki til að taka þátt í þessari umræðu. Þetta virðist vera mjög óþægilegt mál fyrir þá og þeir vilja nefnilega annaðhvort ekki vita af því, taka þátt í því en samt styðja það.

þá held ég að það beri að halda því til haga að hér er nú fulltrúi Vinstri grænna í allsherjar- og menntamálanefnd á mælendaskrá þannig að það er ekki eins og við séum algjörlega fjarri í þessari umræðu og hér hef ég bara setið og fylgst með þessum umræðum í allan dag, sem er ljómandi gott. Varðandi þetta ákall, sem ég skil alveg, um að fá hæstv. ráðherra VG, félags- og vinnumarkaðsráðherra, inn í salinn: Ég er búinn að greina frá því hér að hann á því miður ekki heimangengt, en eðli málsins samkvæmt, eins og bent hefur verið á, er þetta auðvitað skörun við hans málefnasvið og ég geri fastlega ráð fyrir því að það verði bara farið afar vel yfir það í meðförum allsherjar- og menntamálanefndar og stórefast um annað en að hæstv. ráðherra mæti þá bara til nefndarinnar sé kallað eftir því sérstaklega.

verð ég bara að segja að mér finnst þessar umræður búnar að vera mjög málefnalegar og góðar, virk þátttaka í þeim, ekkert yfir því að kvarta, góðar umræður við ráðherra viðkomandi málaflokks um mál sem hann leggur hér fram á dagskrá.

Það er ósiður að tala fyrir hönd annarra. Þetta er málstofan og nú er tíminn fyrir ráðherrann að mæta, ekki einhvern tíma á nefndafundum sem eru lokaðir almenningi, ekki í óundirbúnum fyrirspurnum þar sem ráðherrann er vel að merkja ekki á dagskrá í þessari viku.

Virðulegi forseti. Ég er í sjálfu sér ekkert hissa á því að hér sé lítið um þingmenn Framsóknarflokksins og Vinstri grænna

til þeirra ákvæða sem heyra undir hann. Það er ekkert því til fyrirstöðu að við frestum þessari umræðu, enda er ekki slík ofgnótt af stjórnarmálum að teppa dagskrá Alþingis að það sé ekki hægðarleikur að taka þetta mál upp til áframhaldandi 1. umr. hér

Frú forseti. Það er mér bæði ljúft og skylt að svara hér eftirspurn eftir nærveru minni, sem er nú alla jafna ekkert endilega óskað eftir alls staðar. Ég hef verið á mælendaskrá frá því að umræðan hófst. Ég hef fylgst með umræðunni í allan dag og ég er óhrædd við að taka af skarið og koma hér í pontu. Mér finnst mikilvægt að þetta mál sé komið til þingsins því að hér er ítrekað talað um að þetta hafi verið afgreitt út úr þingflokkum. ég held að það sé farsælast að við höfum tækifæri á því að ræða þetta frumvarp og til þess erum við hingað komin og þessi dagur fer í að gera

Það er fallegt sem um okkur er sagt og hefur verið sagt í gegnum tíðina, að Íslendingar eru gestrisnir. Við höfðum þann háttinn á í gegnum aldirnar að opna húsin okkar fyrir þeim sem voru á ferð og þurftu gistingu og mat að halda og ég vildi gjarnan að við héldum áfram að vera þekkt sem hinn gestrisna þjóð. Við erum ákveðinn svona lúxusklúbbur, það er mikil ásókn í okkar fína samverustað hér. Það er ekki hægt að taka á móti öllum sem vildu koma hér, eins og sagði í Staksteinum, í frítt fæði og húsnæði, og ég held að sjónarmiðin hér innan þessa salar séu ekki öfganna á milli endilega. En ég myndi gjarnan vilja endurskilgreina fundarstjórn forseta,

Mig langar að byrja á að spyrja: Er það í alvörunni þannig að ríkisstjórnarflokkarnir líti svo á að þeir geti bara samið um mál, samið um það að vera í algjöru skjóli fyrir umræðu um mál sem þeir hafa samþykkt að koma með hér inn í þingsal? Hv. þm. Jódís Skúladóttir talaði um það að Vinstri græn hafi viljað fá þetta mál inn í þingsal til að ræða það.

Frú forseti. Menn geta auðvitað beitt ýmsum ráðum hér í þingsal til að koma í veg fyrir efnislega umræðu um mál sem liggur fyrir.

Nú er það svo að það eru þrír stjórnarþingmenn sem bíða eftir því að fá að taka til máls og ljúka síðan umræðunni hér og, eins og hæstv. ráðherra vék að, afhenda forræði á málinu til okkar hér á þingi. Það eru þrír þingmenn úr þremur stjórnmálaflokkum og ég hygg að það væri gæfa okkar allra ef við gætum haldið þessari umræðu áfram, hætt að koma í veg fyrir efnislega umræðu og reyna að seinka því að þetta frumvarp komist á forræði þingsins, eins og reynt er að gera hér af ýmsum stjórnarandstæðingum með frekar óviðeigandi hætti, frú forseti.

Við erum hér að ræða frumvarpið. Við erum að reyna að fá efnislega umræðu um það við þá tvo ráðherra sem málið snertir. Við komum hér upp í fundarstjórn til þess að þrýsta á það að báðir þessir ráðherrar mæti. Það er það sem við erum að biðja um hérna.

vinsamlegast um að hætta að koma hér upp og gera okkur í stjórnarandstöðunni upp annarlegar hvatir. Þetta er ekki málefnalegt. Við erum hérna uppi og erum síendurtekið búin að færa rök fyrir okkar máli. Við erum að beita þeim verkfærum, þeim fáu verkfærum sem við höfum sem stjórnarandstaða, til að biðja vinsamlegast hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra um að koma hér upp og gera grein fyrir skoðunum sínum á þessu frumvarpi. Það er það sem við erum að biðja um. Við erum einnig að benda á að hér eru tveir stjórnarflokkar, Framsókn og Vinstri græn, sem eru bara ekki að taka eins virkan þátt í umræðunni og þingmenn Sjálfstæðisflokksins. Þetta er umdeilt frumvarp. Þetta er risastórt mál. Þetta er umdeilt frumvarp og við sjáum það í fjölmiðlum, í umræðu sem er þvers og kruss, (Forseti hringir.) hversu ánægðir þingmenn eru með þetta mál.

við höldum reisn okkar sem sú gestrisna þjóð sem við höfum verið í gegnum tíðina, samfélagslega þenkjandi. Við skulum vera örlát, við skulum láta mennskuna vera í fyrirrúmi, við skulum fagna fjölmenningunni og fjölbreytileikanum sem hér blasir við okkur og öllu því góða fólki sem okkur vantar til starfa í mörgum ólíkum geirum. Nýtum það góða fólk til að gera það auðvelt fyrir það að koma hingað fá leyfi til að starfa og gerum ferla sem skilvirkasta, einfaldasta. En það er auðvitað alveg ljóst að við getum ekki tekið á móti öllum þeim úr ólíkum heimshornum sem hingað vildu gjarnan fá að koma

Það er svo sem ekkert nýtt að það sé kallað eftir rödd Framsóknar í þingsal eða víða í samfélaginu. Ég vil samt sem áður bara þakka fyrir það að þingmenn skuli ljá máls á því. Ég er búinn að vera hér á mælendaskrá síðan í hádeginu

Frú forseti. Undanfarnar vikur hafa stór orð verið látin falla um málefni umsækjenda um alþjóðlega vernd. Hæstv. dómsmálaráðherra hefur talað um að stjórnleysi ríki í málaflokknum. Hann hefur gefið til kynna að verndarkerfið sé misnotað í stórum stíl. Þá er sérstaklega verið að gera tortryggilegt að fólk frá Venesúela sé að sækja hér um vernd og fjölmiðlar hafa flutt fréttir um að hæstv. dómsmálaráðherra vilji koma upp lokuðum búðum fyrir fólk sem hefur sótt um vernd á Íslandi. Hér hefur ráðherra dregið upp mjög svarta mynd af stöðu mála og um leið gefið til kynna að hann hyggist bregðast við með mjög afgerandi hætti, með afgerandi breytingum á lagarammanum um málefni útlendinga. Ég ætla ekkert að draga fjöður yfir það að það er heilmikil áskorun að taka vel á móti stórum hópi fólks, fólks sem er á flótta og fólks sem leitar eftir vernd á Íslandi. Þetta kallar allt saman á að innviðir samfélagsins séu styrktir, að samið sé við sveitarfélög og þeim gert kleift að bregðast við, að málsmeðferð sé hraðað eins og kostur er án þess að það bitni á réttindum fólks, að fólki sé gert að vinna, fái atvinnuréttindi atvinnuréttindi o.s.frv. Þetta er áskorun og við hljótum að gera þá kröfu til ríkisstjórnar hverju sinni, sérstaklega á tímum þegar geisar stríð í Evrópu og þegar mikill fjöldi fólks í neyð leitar hingað, að gengið sé rösklega til verks til að takast á við þessar áskoranir, að betrumbæta móttökukerfið og styrkja samfélagsinnviðina, gera sveitarfélögunum kleift að taka vel á móti fólki, að börn komist í skóla. Auðvitað eigum við alltaf að leitast við að tryggja að verndarkerfið sé bæði skilvirkt og sanngjarnt og það byggi á reglum sem eru í sem eru í samræmi við réttarvitund og réttlætiskennd fólks, að þetta séu ekki reglur sem skapa trekk í trekk tilvik og afleiðingar sem fólki bara blöskrar.

fólk sem sækist eftir vernd verði fyrir misnotkun af einhverju tagi, misneytingu. Ég hefði kannski haldið, miðað við alla þessa umræðu, þessa miklu umræðu í fjölmiðlum, á samfélagsmiðlum og hérna í þingsal, og miðað við hvernig stjórnarliðar tala, að þá stæði til að leggja fram einhverjar lausnir á þessu, að það ætti kannski að fara að ráðast í einhverjar aðgerðir til að styðja betur við sveitarfélögin, sem bera hitann og þungann af móttöku fólks, það kæmist kannski meiri skriður í rammasamningsgerð við sveitarfélögin vegna samræmdrar móttöku. Maður hefði kannski líka haldið að ástæða væri til að bregðast einhvern veginn við þeirri stöðu sem margir lýsa áhyggjum af, að fólk í þessari viðkvæmu stöðu verði fyrir misneytingu af einhverju tagi.

við þennan málflutning og þessa umræðu sem stjórnarliðar hafa borið uppi undanfarnar vikur. Hér er ekki verið að boða neina endurskipulagningu á þjónustu við flóttafólk, ekkert er verið að gera til að sporna gegn því að t.d. fólk frá Úkraínu, sem hefur fengið vernd, þurfi að bíða vikum og mánuðum saman eftir húsnæði eða að börn þurfi að bíða eftir skólavist, fólk þurfi að bíða eftir viðunandi góðu húsnæði. Það eru engar lausnir hér að finna, né í öðrum frumvörpum og þingmálum á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar, sem taka með neinum hætti á þessum stóru áskorunum. Í rauninni er þetta bara endurunnið efni sem við erum með hérna. Hér virðist

að fólk sé ekki að fara úr landi þegar því hefur verið synjað um hæli, eins og það sé það sem er að skapa stórkostlegt álag á kerfin okkar núna. Ég held að allir sem koma nálægt þessum málaflokki viti alveg að svo er ekki. Stóra áskorunin er auðvitað sú að finna út úr því og leita leiða til þess að taka vel á móti þessum gríðarlega fjölda fólks sem leitar hingað, fyrst og fremst frá Úkraínu, frá Venesúela, í samræmi við fyrirmæli frá kærunefnd útlendingamála, og frá Palestínu. Ég hygg að það sé þriðja landið á listanum yfir þau þau lönd sem flestir koma frá. Langstærstur hluti þessa fólks eru hópar sem

ákvörðun sjálfstætt starfandi úrskurðarnefndar.

þessa orðræðu dómsmálaráðherra og þau vandamál og meintu vandamál sem hæstv. ráðherra hefur lýst. Hér er ríkisstjórnin ekki aðeins að heykjast á því að taka á þessum áskorunum heldur eru atriði í þessu frumvarpi sem ég held að geti skapað ný vandamál.

Þá vaknar auðvitað sú spurning hvort þarna sé ekki bara einmitt verið að varpa enn frekari þyngslum og enn meira álagi yfir á sveitarfélögin, sveitarfélög sem eiga nú þegar í basli með að sinna lögbundnum verkefnum, m.a. vegna

Ég verð að segja að mér finnst mjög ankannalegt að hann sé ekki hérna með okkur í þessari umræðu því að þetta er frumvarp sem tekur á atriðum sem heyra undir tvo ráðherra. Ég hygg að það sé algjörlega óumdeilanlegt.

Auðvitað vaknar sú spurning hvers vegna það er ekki löngu búið að ná því fram í þverpólitískri sátt að mannúðarleyfum fylgi atvinnuréttindi. Ég hygg að það sé enginn pólitískur ágreiningur um það mál en einhverra hluta vegna er er það alltaf fast í þessum pakka hérna, sem svo er pólitískur ágreiningur um og allir vita að er bullandi pólitískur ágreiningur um. Hitt sem heyrir undir félagsmálaráðherra er auðvitað þessi þjónustusvipting sem ég nefndi og sem leiðir í rauninni af b-lið 1. gr. í frumvarpinu þar sem segir að við 25. tölulið bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Útlendingur telst ekki umsækjandi um alþjóðlega vernd þegar hann hefur fengið endanlega niðurstöðu í máli sínu á stjórnsýslustigi. Ég held að þjónustusvipting, það að svipta fólk á ákveðnum tíma eftir að lokaákvörðunin er tekin húsnæði og framfærslu, geti vart talist ívilnandi ákvæði. Það væri alla vega býsna skrautleg lagatúlkun að líta á það sem svo. Þannig að ég styð það eindregið að hæstv. félagsmálaráðherra komi hingað og taki þátt í þessari umræðu með okkur.

þingið þyrfti að skoða sinn hug í framtíðinni hvernig menn ætluðu að bregðast við því, þ.e. því að í mörgum tilfellum værum við með nefndir úti í bæ sem ábyrgðinni væri varpað á

Í því fælist afturhvarf, væntanlega til þess tíma þegar þessar ákvarðanir voru teknar inni í ráðuneytinu. Ég hygg að það hafi verið mikil framför og réttarbót þegar þegar hæstv. fyrrverandi ráðherra, Hanna Birna Kristjánsdóttir, hafði forgöngu um að koma á fót kærunefnd útlendingamála í staðinn fyrir að þessar ákvarðanir væru teknar inni í ráðuneyti. Þannig að mér þætti fróðlegt ef hæstv. dómsmálaráðherra tekur frekari þátt í umræðunni að hann kannski útskýri fyrir okkur hvort hann sé í alvörunni þeirrar skoðunar að það eigi að leggja niður þetta kerfi og hvað hann sjái þá fyrir sér í staðinn, annað en að færa þessar ákvarðanir aftur inn í ráðuneytið.

allra flokka nema Sjálfstæðisflokksins um að ráðast í breytingar á útlendingalögum með það fyrir augum að tryggja betur vernd einstaklinga í sérstaklega viðkvæmri stöðu og þá að Alþingi myndi taka sérstaklega afstöðu til þess hvernig megi styrkja stöðu barna sem umsækjenda um alþjóðlega vernd til frambúðar og að framkvæmd útlendingalaga verði í sem bestu samræmi við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Ég held að sú leið sem var farin 2016, sem er í rauninni boðuð 2017 líka, sé talsvert heppilegri en þessi pattstaða í útlendingamálum sem ríkisstjórnin hefur boðið okkur upp á fimm ár í röð með því að leggja ítrekað fram frumvarp sem alveg gríðarlegur ágreiningur er um.

Ég fæ ekki séð hvernig þjónustusvipting af þessu tagi eigi t.d. að hjálpa fólki sem er í viðkvæmri stöðu, sem hætt er við að verði fyrir misbeitingu af einhverju tagi.

Auðvitað er það þannig að það eru alls konar undanþágur í ákvæðinu gagnvart hinum ýmsu hópum. Ég hef sjálfur verið að benda á hér í dag að mér finnst ekki algerlega skýrt að undanþágan

hvað þetta stjórnleysi er eiginlega sem hæstv. ráðherra er að tala um og var svona að velta fyrir mér hvort við getum kannski aðeins klórað okkur í hausnum um það hvað þetta í rauninni þýðir í samhengi þessa frumvarps. Hvar er stjórnleysi samkvæmt þessu frumvarpi? Hvernig leysir þetta frumvarp

Það er einfaldlega ekkert samhengi milli þeirra áskorana og þeirra bæði raunverulegu og meintu vandamála sem hæstv. ráðherra og fleiri stjórnarliðar hafa haft mjög hátt um undanfarnar vikur og hins vegar þess sem kemur fram í þessu frumvarpi. Það er eins og frumvarpið sé einhvern veginn bara lagt fram vegna einhvers allt annars. Það er eins og það sé einhvers konar draugur aftan úr fortíðinni, ætlað að taka á í rauninni áskorunum sem kannski var miklu brýnna að taka á einhvern tímann fyrir löngu sem í rauninni ekkert með það að gera sem er stóra verkefnið núna; að sjá til þess að það sé tekið vel á móti þessum stóra hópi fólks sem leitar hingað og sem við eigum að sjálfsögðu að taka vel á móti.

stjórnleysi á húsnæðismarkaði, stjórnleysi í heilbrigðismálum, stjórnleysi í flóttamannamálum, þá býst maður við einhverjum viðbrögðum eða a.m.k. að það sé komið og betur útskýrt hvernig stjórnleysið sé og hvernig eigi síðan að laga það,

viðbrögð okkar við þessu eru bara: Það er ekki boðlegt að ráðherra tali svona. Miðað við frumvarpið, hvert er tilefnið til að ráðherra tali svona?

að ráðherra tali með þessum hætti. Það kallar á að það sé útskýrt með greinargóðum hætti hvað átt er við. Það kallar líka á einhver viðbrögð og að að Alþingi séu kynnt möguleg viðbrögð og mögulegar sviðsmyndir en ekkert slíkt er að finna í þessu þingmáli né hefur neitt slíkt verið boðað í þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar. Í þessu

þótt e.t.v. einhverjum finnist ekki nógu langt gengið. Þá langaði mig til að spyrja hæstv. ráðherra út í orð hans um það að frumvarpið taki ekki á stórum áskorunum,

t.d. ákvæði um sjálfkrafa kerfi í ákveðnum tilvikum, reglur til að stytta málsmeðferðartíma í málum fylgdarlausra barna, ákvæði um undanþágu frá kröfu um tímabundið atvinnuleyfi og fleiri slík ákvæði?

held ég að það sé eitthvað sem Alþingi hefði átt að vera löngu búið að sameinast um án þess að troða því í þennan gríðarlega umdeilda pakka. því að hér er talað um börn þá t.d. hef ég áhyggjur af því að það standi til að breyta þeirri reglu að börn eigi rétt á efnismeðferð ef þau hafa verið á Íslandi í tíu mánuði frá því að umsókn var lögð fram og er

reyna að fá það, frá hv. þingmanni um það hvort honum þyki eðlilegt að þeir sem hafa fengið endanlega synjun á umsókn um alþjóðlega vernd njóti hér fullrar þjónustu, jafnvel í nokkur ár eins og dæmin hafa sýnt okkur

þær undanþágur sem er að finna í þessu frumvarpi, m.a. varðandi sanngirnissjónarmið og tæknilega örðugleika við brottför sem hafa ekki með viðkomandi að gera.

Þannig er bara mannlífið. Spurningin er þá frekar hvernig við eigum að bregðast við því. Er það sérstaklega skynsamlegt endilega að svipta fólk með öllu þjónustunni? Eru ekki bara

og það er ástæða fyrir því að hér telur ráðuneytið brýnt að skilgreina þetta sérstaklega, að útlendingur teljist ekki umsækjandi þegar hann hefur fengið endanlega niðurstöðu í máli sínu. Ef við skoðum bara athugasemdirnar með með þessu ákvæði þá er þetta lagt til í því skyni að taka af allan vafa hvað þetta varðar og tryggja samræmda framkvæmd laganna. Það sem í þessu felst er auðvitað þessi þjónustusvipting sem við höfum rætt hér um og að því leytinu til skiptir þetta ákvæði máli, hvort hvort útlendingur sem hefur fengið umsókn sinni synjað teljist enn þá umsækjandi um alþjóðlega vernd eða ekki. Hitt atriðið, varðandi samstöðu í útlendingamálum.

það væri varla verið að mæla fyrir þessu ákvæði nema vegna þess að ráðuneytið hefur túlkað útlendingalögin þannig og þær stofnanir sem koma að þessum málaflokki hafa hingað til túlkað lögin með þeim hætti að umsækjandi um alþjóðlega vernd teljist enn þá umsækjandi um alþjóðlega vernd jafnvel þótt umsókninni hafi verið synjað. Þess vegna þarf að skýra þetta eða breyta þessu og í þessu tilviki hefur það þessar afleiðingar. Varðandi þjónustusviptingu og þvingaða

mál dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins um útlendingamál. Í fjögur skipti hefur dómsmálaráðherrum flokksins mistekist að koma málinu í gegnum þingið

Það hefur ekki tekist til þessa en hér ræðum við fimmtu tilraun. Hún kemur í beinu framhaldi af því að í lok síðasta þings var samþykkt annað mál sem varðaði hælisleitendur, mál um samræmda móttöku flóttamanna. Það var reyndar samþykkt í þriðju tilraun en með fulltingi Sjálfstæðismanna, mál frá Framsóknarflokki og Vinstri grænum sem Sjálfstæðismennirnir féllust á að keyra í gegn við lok síðasta þings án þess þó að fá að klára sitt eigið mál. Fyrir vikið veltir maður fyrir sér hvernig valdahlutföllin eru í þessari ríkisstjórn þegar Sjálfstæðisflokkurinn lætur hafa sig í það aftur og aftur að keyra í gegn mál samstarfsflokkanna sem jafnvel, eins og í þessu tilviki, ganga þvert á mál flokksins en nær ekki sínum eigin málum í gegn. Þetta mál um samræmda móttöku snerist um það að allir ættu rétt á sömu þjónustu, sömu greiðslum og aðstoð, óháð því hvernig þeir kæmu til landsins þegar þeir hefðu fengið landvistarleyfi á einn eða annan hátt. Það gengur þvert á það sem hin Norðurlöndin hafa verið að gera, sérstaklega Danir, þar sem forsætisráðherrann danski, Mette Frederiksen, eins og ég hef nefnt nokkrum sinnum áður, segir það markmið stjórnvalda að enginn mæti til Danmerkur til að sækja um hæli heldur komi fólk í móttökustöðvar og sæki um þar og sé svo boðið til landsins. Þetta mál var að mínu mati mikil auglýsing fyrir Ísland sem áfangastað

Mette Frederiksen sagði líka að Danmörk mætti ekki vera söluvara glæpagengja og við ættum að endurtaka það hér að Ísland megi ekki vera söluvara glæpagengja, en Ísland er samt orðið það. Íslensk stjórnvöld, þar með talið Sjálfstæðisflokkurinn, merktu Ísland rækilega sem slíkan áfangastað með því að samþykkja þetta frumvarp á sínum tíma en treysta sér þó ekki til að

út. Eftir stendur reyndar alveg furðu langt frumvarp um ótrúlega lítið og enn vandræðast menn með þetta. Sjálfstæðisflokkurinn og reyndar ríkisstjórnin öll virðist vera máttlaus, úrræðalaus í þessum málaflokki. Það sést hér enn á ný með þessu innihaldslitla, útþynnta frumvarpi og fimmtu tilraun til að ná því í gegn. Þetta er hins vegar ekki byrjunin á vandræðagangi Sjálfstæðismanna í þessum málaflokki. Ástæðan fyrir ég nefni þetta, herra forseti, er að hæstv. dómsmálaráðherra

þau lög sem hafa haldið utan um þennan málaflokk með vægast sagt misjöfnum hætti undanfarin ár. Og í ljósi þess að hæstv. ráðherra sá ástæðu til að nefna þetta sérstaklega finnst mér við hæfi að rifja upp hvernig þetta gekk fyrir sig.

sem tók upp á því af einhverjum óskiljanlegum ástæðum að fela stjórnarandstöðu þess tíma að semja málið, þ.e. formaður nefndarinnar kom úr stjórnarandstöðunni og meiri hluti nefndarinnar var skipaður stjórnarandstöðuþingmönnum. Það þurfti ekki að taka þetta mál fyrir í ríkisstjórn vegna þess að þetta voru ekki lög, þetta var ekki lagafrumvarp.

en fékk þá í hvert sinn að heyra að ég ætti að bíða og sjá hvað kæmi út úr þessu. Í hvert sinn svaraði ég því til að ég hefði enga trú á að þetta myndi skila vænlegu frumvarpi og ef frumvarpið yrði óásættanlegt þá færi það ekki í gegnum ríkisstjórn. Svo er unnið í þessu áfram og það kemur frumvarp en þá hafði ég þurft að bregða mér frá, herra forseti, og það mátti ekki líta af þessu frekar en öðru því að frumvarpið fól í sér meingölluð lög um útlendinga. En það rann í gegnum ríkisstjórn þegar enginn var til að vakta þetta og hér í gegnum þingið án þess að ég hafi stutt Á þessu frumvarpi, þessum lögum um útlendinga, byggist að miklu leyti sú þróun sem við höfum horft upp á undanfarin ár og sú þróun ágerist jafnt og þétt í sömu átt. Hvaða átt er það? Jú, að Ísland þykir vænlegri og vænlegri áfangastaður fyrir þá sem skipuleggja Ríkisstjórnin núverandi heldur áfram að bæta þar í, m.a. með þessum lögum sem ég nefndi að hefðu verið samþykkt við lok síðasta þings.

eins og ráðherrann kallar það, sem gera Ísland að vænlegri áfangastað en önnur lönd. Það birtist okkur áður en stríðið í Úkraínu hófst með því að fjöldi hælisleitenda hér var orðinn hlutfallslega áttfalt meiri en í Noregi og Danmörku. Nú heyri ég í umræðunni að sumum hv. þingmönnum er illa við að tala um hlutfallstölur. Allt í einu hentar það ekki Íslendingum lengur að setja hlutina í samhengi við stærð þjóðarinnar og maður heyrir jafnvel rökstuðning á borð við þann að vegna þess að Ísland sé svo fámenn þjóð þá hafi tiltölulega lítill fjöldi svo hratt svo mikil áhrif á hlutfallið. En er það ekki akkúrat vandinn? Við erum ekki nema 350.000 manna þjóð eða þar um bil og fyrir vikið megum við ekkert við mjög miklu. Það er hætt við því að fjöldi sem þætti hugsanlega tiltölulega smár í Þýskalandi eða öðru stóru evrópsku ríki geti haft mjög veruleg áhrif á skömmum tíma á Íslandi, á innviði samfélagsins, á samfélagið allt og afstöðu almennings til þessara mála eins og við sjáum nú og hefur verið rætt eftir að ríkislögreglustjóri sá ástæðu til að lýsa yfir hættuástandi á landamærum. Í framhaldi af því heyrðum við til að mynda viðtöl við bæjarstjórann í Hafnarfirði sem sagði bæinn aðframkominn, ég man ekki hvort það var nákvæmlega orðið sem notað var, en að bærinn réði ekki við þann mikla fjölda sem við væri að eiga og að tvö stöðugildi sem menn hefðu talið í upphafi að nægðu til að halda utan um þetta væri nú orðin 16, áttfalt fleiri en áætlað var á skömmum tíma. Þetta er reyndar í samræmi við annað í þessum málaflokki að kostnaðurinn, umfangið er falið ítrekað og þetta hefur verið svona lengi, lengi, m.a. með því að líta ekki til heildaráhrifanna, líta ekki til áhrifa á heilbrigðiskerfi, menntakerfi o.s.frv., heldur reyna menn að lágmarka kostnaðinn með því að líta eingöngu á það sem er beint hægt að tengja við þjónustu við þennan málaflokk.

eigum að reyna að gera eins mikið gagn fyrir sem flesta sem eru í mestri neyð og við mögulega getum. En ef það er markmið okkar, ef markmið okkar er að sýna sem mesta mannúð mannúð er annað orð sem er mikið notað í þessari umræðu — þá hljótum við að þurfa að skipuleggja okkur og forgangsraða á þann hátt að þau fjárráð sem við höfum úr að spila nýtist sem flestum sem eru í mestri neyð og nýtist sem best. Eftir að stríðið í Úkraínu hófst breyttist staðan auðvitað mjög verulega. Ísland, ásamt held ég flestum öðrum Evrópuríkjum, taldi tilefni til að hafa sérreglur um móttöku flóttafólks frá Úkraínu

Vandinn er sá að síðan flóttamannasáttmálinn var samþykktur, hefur eðli þessa máls gjörbreyst með með auknum samskiptum, auknum möguleikum á ferðum milli landa og þar fram eftir götunum. Afleiðingin er sú að stór hluti förufólks er á ferðinni til að leita sér betri lífskjara fremur en að flýja dauðarefsingu eða beinlínis stríðsátök. Og maður hlýtur að sýna því skilning. Ég ímynda mér, herra forseti, að ég myndi sjálfur, eða ég vona það a.m.k., reyna við við þessar aðstæður að leita þeirra tækifæra sem gæfust til að leita betri lífskjara í öðru landi. En vandi okkar og ekki bara Íslendinga heldur annarra vestrænna þjóða er að þegar umfang flóttamannavandans er orðið það sem það er þá getum við ekki tekið á móti öllum sem eru að leita sér að betri lífskjörum. Við þurfum að forgangsraða til að hjálpa þeim sem þurfa mest á hjálpinni að halda og gera það sem best. Ég hef heyrt hér í umræðunni, til að mynda frá hv. þm. Loga Einarssyni, formanni Samfylkingarinnar, að viðbrögðin við þessu þurfi að vera þau að aðstoða lönd við þróunaraðstoð og ég er fullkomlega sammála því að við eigum að gera eins mikið og við mögulega getum til að aðstoða þróunarlönd við að ná árangri efnahagslega og byggja upp sín samfélög. Vandinn er bara sá hvað varðar flóttamannamálin að straumur fólks frá löndum minnkar ekki eftir því sem velferð eykst eða eftir því sem þjóðarframleiðsla og landstekjur aukast, hann eykst. Þegar fólk fær tækifæri, nægt fjármagn til að ferðast þá eykst til mikilla muna straumur fólks frá löndum eftir því sem tekjur aukast upp að vissu marki sem er töluvert hátt og hefur verið miðað við Albaníu. Þaðan er þó enn þá straumur til Vestur-Evrópu. Jú, aðstoðum löndin eins mikið og við mögulega getum með þróunaraðstoð en það mun ekki draga úr fjölda hælisleitenda, það mun auka

í gegnum heila heimsálfu og yfir Miðjarðarhafið eða aðra leið, hvernig á því standi að þetta fólk noti ekki þennan pening til þess einfaldlega að kaupa sér flugmiða beint til Evrópu. Það er vegna þess að fólkið fær ekki vegabréfsáritun. Það fær ekki að koma beint með flugi. Þetta finnst mér svona hálfbrjálæðislegt í nálgun Evrópu á þennan málaflokk, ef menn eru búnir að fara í gegnum alla þessa hættuför þá er fólkinu tekið með kostum og kynjum á aðalbrautarstöðinni í München, fær blóm og konfekt o.s.frv., en hvers vegna fékk þetta fólk ekki að fara bara með flugi? Það er vegna þess að þessi lönd gera sér grein fyrir því að ef sú væri raunin yrði fjöldinn einfaldlega of mikill.

að mörgum þyki það mikilvægara heldur en þeirri er hér stendur. Varðandi flóttafólk frá Venesúela sem hv. þingmaður nefndi í ræðu sinni og hefur nefnt áður í þessu samhengi þá langar mig til að vitna hér beint í úrskurð kærunefndar útlendingamála þar sem hún komst að þeirri niðurstöðu að það hefði ekkert breyst sem réttlætti breytta stjórnvaldsframkvæmd Útlendingastofnunar í þeim málum, þar sem hún hafði áður verið að veita viðbótarvernd að fyrirmælum ráðuneytisins.

Herra forseti. Ég skil vissulega að fólk frá Venesúela vilji frekar búa á Íslandi en í heimalandi sínu, en vandinn er sá að Venesúela er ekki eina landið í heiminum þar sem fólk býr við lök kjör og jafnvel hættu.

Því miður getum við ekki tekið við öllum þeim sem hefðu áhuga á að flytja frá þessum löndum til Íslands. Einhvers staðar verðum við að draga mörkin. Þess vegna leggjum við til að við lítum til stefnu Dana og leitumst við að koma upp móttökumiðstöð þar sem fólk getur í nærumhverfi sínu komið í sæmilegt öryggi

og ætlast til að það vinni svo fyrir viðkomandi þegar komið er til landsins. Einmitt þess vegna þurfum við að nálgast þetta á svipaðan hátt og Danir með því að bjóða upp á eða hvetja til þess að fólk fari frekar öruggu leiðina, öruggari leiðina, og sæki um utan landsins. Þá getum við eins og Danir og önnur Evrópulönd boðið fólki

Það vantar með öðrum orðum fleira fólk en bara Íslendinga. Við erum með alls konar vangaveltur og pælingar um það hvernig við getum gert þetta, sótt einhverja sérfræðinga og liðkað fyrir því að þeir geti komið utan EES-svæðisins.

sem þráir það eitt að geta unnið, séð fjölskyldum sínum farborða, skapað verðmæti og svo að sjálfsögðu kynslóðirnar sem á eftir koma? Á þetta fólk ekki líka að vera partur af þessari umræðu um hinar vinnandi hendur sem við þurfum til að búa til verðmæti og velmegun í framtíðinni?

Við hljótum að vilja hafa sjálfbært samfélag en um leið hefur það reynst þjóðum gríðarlega vel að fá utanaðkomandi fólk, sérstaklega fólk með þekkingu á ákveðnum sviðum. Það hefur reynst löndum og borgum gríðarlegur fengur að fá slíkt fólk og laða það að sér. En þá þurfum við líka að huga að öðru sem er réttmæti þess að Vesturlönd yfirbjóði eða reyni að hafa af þróunarlöndum

varðandi fordæmalausan fjölda fólks á flótta í heiminum; 7 milljónir frá Úkraínu og 7 milljónir frá Venesúela frá upphafi. Aðrar 7 hafa flúið Sýrland.

Getum við bjargað heilbrigðiskerfinu sem er að niðurlotum komið ef þetta fólk er ekki hér? Hvað er það í þessu ágæta

sem er auðvitað sá að þetta frumvarp breytir afskaplega litlu. Það leysir ekki þann vanda sem við höfum rætt og greint á um undanfarna daga og vikur, en er líklega heldur til bóta. Þess vegna geri ég nú ráð fyrir að styðja þetta frumvarp. Það var upphaflega kynnt sem mál sem væri til þess ætlað að auka skilvirkni og þá var ákveðið meginatriði að fólk sem hefði þegar fengið vernd annars staðar

ákvæði um að þegar búið er að synja einhverjum um vernd eða dvöl hér, þá fái viðkomandi aðeins stuðning í mánuð í viðbót. Ég hugsa að mörgum landsmönnum komi á óvart að það hafi yfir höfuð þurft að gera þessa breytingu,

Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn tók þá ákvörðun í nóvember á síðasta ári, fyrir tæpu ári síðan, að hefja rannsókn á því hvort stríðsglæpir hafi verið framdir í Venesúela. Því er ástandið í Venesúela í samræmi við það sem kærunefnd útlendingamála hefur

þetta mun ekki einu sinni koma í veg fyrir áframhaldandi aukningu. En ég geri ekki ágreining um að það sé ekki gott að búa í Venesúela.

hvar myndum við draga mörkin? Nú nefni ég bara þetta eina land sem dæmi. Það mætti nefna önnur lönd; El Salvador, Hondúras, Kólumbíu, Búrúndí, Suður-Súdan, Kongó, Sómalíu, Níger, Mósambík o.s.frv.

bara í heild verndarkerfinu, bara eins og Evrópa hefur verið að praktísera það, sem er auðvitað bara heimspekileg og skemmtileg umræða en kannski erfitt fyrir Ísland eitt að stíga út úr og gera hlutina með allt öðrum hætti.

samræmda móttöku hjá okkur, Fjölmenningarsetrið, þar sem þau koma saman í Domus Medica þar sem við búum einmitt til svona mikilvægt og gott ferli fyrir þá sem eru hér að sækjast eftir alþjóðlegri vernd og Úkraínufólkið líka sem fær hér strax dvalarleyfi af mannúðarástæðum. Ég sé fyrir mér að þetta sé svo miklu betri þjónusta við fólkið sjálft. Ég held líka að þetta sé miklu skilvirkara fyrir okkar stofnanir sem eru að veita þessa þjónustu. Þannig að ég spyr eiginlega hv. þingmann:

En við getum ekki leyft okkur að nálgast þennan málaflokk eingöngu maður á mann, ákveða hvernig mál fara t.d. eftir því hverjir komast í fjölmiðla og hverjir ekki. Við verðum við þetta risastóra viðfangsefni sem málefni flóttamanna að forgangsraða þannig að tækifæri okkar og fjármagn nýtist þeim sem eru í mestri neyð sem best. Þá einfaldlega verðum við að leyfa okkur að horfa á heildarmyndina. Hluti af vandanum við þessa samræmdu móttöku, kannski aðalvandinn, er að með því er búinn til segull, eins og hæstv. dómsmálaráðherra hefur kallað það, settur nýr stór segull á Ísland til að hvetja fólk í hættuför hingað.

Þar var einmitt einn staður sem við komum á þar sem var tekið á móti öllum á sama stað og það er eins í Noregi þó að við höfum því miður ekki haft tækifæri til að skoða það. Mig langar því að nota tækifærið og spyrja hv. þingmann hvort hann kannski geti þá sameinast um þessar hugmyndir sem ég hef verið að tala fyrir, að við horfum á samræmda móttöku, líka með búsetuúrræðum, og horfum þá sérstaklega til Noregs. Ég vil líka kannski spyrja hv. þingmann hvort honum finnist Noregsmódelið, ef svo mætti að orði komast, kannski ekki bara ágætismódel fyrir okkur hér á Íslandi til að horfa til. En þar hafa þeir einmitt náð miklum tökum í því að aðlaga (Forseti hringir.) og aðstoða það fólk sem hefur fengið vernd úti í sveitarfélögunum þannig að sveitarfélögin hafa fengið góða greiðslu og það er svona einhvers konar samræmd móttaka sem þar hefur verið við lýði.

hv. þingmaður nefndi einmitt þá móttökustöð, flóttamannabúðir, hvað sem við viljum kalla það, sem við heimsóttum í Danmörku. En er það ekki það sem hæstv. dómsmálaráðherra hefur nefnt að við þurfum hér, og fengið bágt fyrir,

Herra forseti. Fyrir stuttu ræddum við hér á þinginu um fyrirhugaðar endursendingar fólks, m.a. til Grikklands og annarra ríkja, sem hafði verið hér yfir heimsfaraldurinn og var synjað um

Mér bárust þær fregnir fyrir nokkrum dögum síðan að einstaklingar hefðu þegar verið fluttir. Eftir að dómurinn féll er enn verið að flytja fólk til Grikklands á grundvelli þessara ákvarðana.

Hvernig eigum við að geta treyst því þegar hann talar um að það sé eining í ríkisstjórninni um þetta mál? Við viljum fá að tala við hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra í þessu máli.

sem er undanfari þessa máls, en jafnt og þétt hefur verið dregið úr þeim áhrifum sem þá var ætlunin að ná fram til lagfæringar á því kerfi sem við búum við hér á Íslandi og draga úr þessum seglum, sem kallaðir eru, þessum séríslensku áhrifum. Ég held að það sé rétt að ég flaggi því strax að ég mun styðja þetta mál. Ég held að þetta mál sé til bóta þó að það sé ekki til næstum því eins mikilla bóta og æskilegt væri miðað við núverandi stöðu. En að sama skapi, af því að hv. þm. Orri Páll Jóhannsson situr hér í salnum, þingflokksformaður Vinstri grænna, þá held ég að ég verði að draga fram og reyna að átta mig á fyrir hönd sjálfs míns og kannski þeirra sem hér sitja, hvernig stuðningur við málið liggur raunverulega. Það vakti nefnilega athygli að þegar málið fór inn til þingflokka þá var það afgreitt um hæl út úr þingflokki Framsóknarflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs.

Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, orðaði þetta með svo sérstökum hætti að ég veitti því athygli: „Vinstrihreyfingin – grænt framboð styður framlagningu útlendingafrumvarps.“ Hvað þýðir þetta orð, framlagning? Styður Vinstrihreyfingin – grænt framboð eingöngu það að málið komi til þinglegrar meðferðar?

Höfum í huga að Framsóknarflokkurinn afgreiddi málið um hæl án athugasemda. Þá kemur að næsta hluta leikþáttarins sem ég vona að fáist haldbærari skýringar á en komið hafa fram. Það er afgreiðsla þingflokks Sjálfstæðisflokksins á málinu þar sem málið stoppaði í

Það þýðir auðvitað að málið breyttist ekki neitt. Það getur ekki þýtt neitt annað. Ef málinu hefði verið breytt í meðförum þingflokks Sjálfstæðisflokksins þá blasir við að þingflokkur sem tilgreindi sérstaklega að málið hefði verið afgreitt fyrirvaralaust hefði þurft að taka einn snúning á því. Síðan bætist það við að línan úr þingflokki Sjálfstæðisflokksins er sú að það séu gerðir fyrirvarar við málið. Ég verð að viðurkenna að þau ár sem ég hef verið hér á þingi man ég ekki eftir því að þingflokkur geri fyrirvara við frumvarp eigin ráðherra sem hefur verið afgreitt fyrirvaralaust úr öðrum þingflokkum. Það er alveg nýtt. En áhugaverðast í þessu samkrulli ríkisstjórnarflokkanna þykir mér samt þessi setning hv. þm. Orra Páls Jóhannssonar, sem ég vona að komi í ræðu á eftir og fari yfir sjónarmið hreyfingarinnar: „Vinstrihreyfingin – grænt framboð styður framlagningu útlendingafrumvarps.“ Það er sem sagt ekki stuðningur við málið í allri ríkisstjórninni. Það er ekki hægt að draga aðra ályktun af þessu. Eins og sagt er, djöfullinn er í smáatriðunum. Ég held að þarna hafi Vinstrihreyfingin – grænt framboð ákveðið að gefa sjálfri sér stoðsendingu inn í seinni umræðu og meðferð þessa máls þar sem fulltrúar hreyfingarinnar ætli að segja: Ja, eins og við sögðum í byrjun þá studdum við framlagningu málsins og við gerðum það, við studdum framlagningu málsins til að það fengi þinglega meðferð í fimmta skipti. Ef það væri Ef það væri veðjað um þetta á Lengjunni þá held ég að stuðullinn væri ansi lágur á því að Vinstrihreyfingin – grænt framboð myndi draga meintan stuðning sinn við frumvarpið til baka.

Þar var þingmaðurinn spurður út í fyrirvarana sem þingflokkurinn gerði og svarið var að hver og einn þingmaður yrði að gera grein fyrir sínum fyrirvörum. Þetta var furðulegt svar í ljósi þess að málið var kynnt þannig að þingflokkurinn sem slíkur hefði gert fyrirvara. En látum það gott heita. Þegar ég verð búinn með þessa ræðu mína hér eftir nokkrar mínútur þá verða tveir þingmenn Miðflokksins búnir að verja meiri tíma í ræður um málið heldur allur þingflokkur Sjálfstæðisflokksins

Það breytir því ekki að þingheimur er engu nær um það hverjir fyrirvarar Sjálfstæðisflokksins eru, engu. En það hlýtur að koma á daginn svona eftir því sem málinu vindur fram og það kemst til nefndar. Ég vona að fyrirvarar þingflokks Sjálfstæðisflokksins komi fram, þótt þingflokkurinn virðist vera á einhvers lags flótta undan sjálfum sér í þessu máli og gefi það ekki upp í hverju fyrirvararnir felast. Ég held hreinlega að það hafi verið sagt frá því hér í þessari pontu að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hefði ákveðið að taka upp nýtt verklag og tilkynna með hvaða hætti fyrirvörum væri háttað við stjórnarmál. En látum það nú liggja milli hluta.

Það er ekki víst að hæstv. ráðherra hefði komið í ræðu ef undankomu hefði verið auðið, miðað við það hvernig þingflokkar stjórnarflokkanna taka á málinu. Það hefur enginn þingmaður stjórnarflokka enn sem komið er komið í ræðu og útskýrt með hvaða hætti málið á að bæta þá stöðu sem uppi er eða til hvers gagns það er. En ég vil þó halda því til haga að málið er til bóta og ég, eins og ég sagði áðan, mun styðja málið en ég vona að það batni í hv. allsherjar- og menntamálanefnd,

þá var formaður flokksins spurður út í það hér fyrir nokkrum dögum síðan hver afstaða hans, hæstv. innviðaráðherra, sem formanns Framsóknarflokksins væri til málsins.

Mér finnst einfaldlega ekki rétt né tímabært að vera að fjalla um þær fyrr en við höfum tekið þær til umfjöllunar í ráðherranefnd um útlendingamál og stefna ríkisstjórnarinnar birtist.“ Mun stefna ríkisstjórnarinnar sem sagt ekki birtast hér í dag?

þegar formaður annars samstarfsflokksins segist ekki geta tjáð sig um stefnu flokks síns eða ríkisstjórnarinnar fyrr en einhver hópur sem hann er ekki hluti af er búinn að fá sér kaffisopa og að stefna ríkisstjórnar kom bara alls ekki fram í þessu frumvarpi sem hér liggur fyrir heldur komi hún fram þegar þessi grúppa er búin að fá sér kaffisopa. Þetta er auðvitað ekki boðlegt. Og síðan í hina röndina segir hinn hópurinn sem þarf að treysta á stuðning frá: „Við styðjum framlagningu útlendingafrumvarps.“ Framlagningu. Ég vona að hv. þm. Orri Páll Jóhannsson kom hér í ræðu á eftir og fari yfir hvað það þýðir að styðja framlagningu útlendingafrumvarps

vinstri krók á Sjálfstæðisflokkinn síðan miðhálendisfrumvarpið dó drottni sínum fyrir tveimur árum síðan eða svo.

Að það séu um 5.000 manns að koma til landsins í ár samkvæmt miðgildismati Útlendingastofnunar er tala sem er þeirrar gerðar að öll okkar grunnstoðkerfi eru við það að kikna. Ég hef talað fyrir því að við verðum að nálgast mál með þeim hætti að við greinum hvað við getum gert. Við eigum sannarlega að gera vel við þá sem við tökum á móti og styðja við aðlögun þeirra sem eru að koma hingað til lengri tíma dvalar, mögulega varanlegrar. Við gerum það ekki ef við færumst of mikið í fang. Þá endum við á að gera verr við alla heldur en við viljum gera. Það kann ekki góðri lukku að stýra.

Við höfum ekkert annað en tölurnar. Við höfum ekkert annað en tölfræðina og við höfum ekkert annað en hlutföllin þegar kemur að því að bera þessa þætti saman. Það sem liggur fyrir er að áður en innrás Rússa varð í Úkraínu þá var staðan sú að umsóknir hér um alþjóðlega vernd voru hlutfallslega átta sinnum fleiri heldur en í Noregi og Danmörku, þrisvar eða fjórum sinnum fleiri en í Finnlandi, tvöfalt fleiri heldur en í Svíþjóð. Við erum á þeim stað að ef spáin um 5.000 manns rætist árið 2022 þá erum við hlutfallslega 84% yfir því sem ríkisstjórn Angelu Merkel tók á móti í Þýskalandi á árunum 2015 og 2016 undir svokallaðri „open door“-stefnu. Dyr Þýskalands stóðu öllum opnar sem þangað vildu koma. Við erum næstum því 100% hlutfallslega yfir þeim hópi sem þangað kom á árunum 2015 og 2016. Þetta verðum við að setja í samhengi. Þó að þetta snúi ekki með beinum hætti að efnisatriðum málsins þá verðum við að horfa á stóru myndina til þess að komast á betri stað með móttöku þeirra sem hingað sækja alþjóðlega vernd. Við verðum að vera opin fyrir því að ræða málin út frá því hvernig peningarnir nýtast best til að hjálpa þeim mest sem eru í mestri neyð.

flóttamaður heldur en t.d. þeir sem flýja stríð í Venesúela eða Sýrlandi. Mig langaði að spyrja hv. þingmann hvort hann væri sammála kollega sínum um það að sumir flóttamenn sem hingað kæmu væru réttari en aðrir.

og verndarkerfinu. Mín skoðun er sú að það er augljósara að ákveðin svæði, ákveðnir hópar, falli betur undir þá skilgreiningu sem lagt var af stað með

sagt að kannski sé það ekki skilyrði sem þau sem koma frá Úkraínu ná. Mig langar að vita, ef við höfum þessi skilyrði, hversu mörgum telur hv. þingmaður að við eigum að taka á móti og hvað gerum við ef við setjum ekki ákveðinn fjölda og það koma fleiri?

Það sem ég átti við með fólki sem vill vera hér lengi er einmitt eins og hv. þingmaður skildi það flóttamenn frá Úkraínu samanborið við þá sem eru augljóslega að koma hér til lengri tíma dvalar og er svo mikilvægt fyrir okkur að styðja við aðlögun á í þeim samfélögum þar sem þeir búa.

að nálgast mál þannig að auka samstarf okkar við til að mynda Dani og ég held að Norðmenn séu á þeirri vegferð sömuleiðis og að a.m.k. að hluta til opna fyrir það að móttökukerfið sé á nærsvæðum þess fólks sem hingað vill leita. Þannig eigum við að afmarka þann hóp og bjóða hingað þeim hóp sem við treystum okkur til að aðlaga og styðja við. Rétt eins og ég sagði í ræðu minni

hversu veikt frumvarpið væri orðið frá fyrstu framlagningu hér á þingi fyrir fjórum árum. (Gripið fram í.) Mikið rétt. Ég hef metið það sem svo að þetta sé illskárra núna en ekkert.

muni laga frumvarpið. Það sem þarf að gerast í vinnu nefndarinnar er að við einhendum okkur í það verkefni að fjarlægja öll þessi séríslensku ákvæði.

þetta er skárra en ekkert en mjög fjarri því að vera það sem þarf.

Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar, lýsti því yfir að hann teldi að stjórnmálaflokkar á þingi gætu haft samráð um þetta mál og komið í gegn frumvarpi sem við gætum öll staðið að og sómi væri að

þannig að það hefði áhrif til þess að fjarlægja hin séríslensku ákvæði, draga þar með úr þeim seglum sem ég og við í Miðflokknum teljum kerfið bjóða upp á í dag.

að útlendingafrumvarpið væri fast í þingflokki Sjálfstæðisflokksins en komið út úr þingflokkum VG og Framsóknar. Heyrði það svo í hádegisfréttum örstuttu síðar á RÚV að það kæmist ekki hnífurinn á milli þingmanna Sjálfstæðisflokksins og dómsmálaráðherrans.

að málið væri enn í ráðuneytinu. Það er því ekki nema skrýtið að maður klóri sér svolítið í kollinum. Ég er að vona að þingmenn VG og Framsóknar séu svona hálfvolgir í stuðningi sínum við þetta mál.

ríkisstjórnarinnar, ef þetta mál fer eins og mig grunar að það fari — ég er því miður eiginlega viss um að það fari í þann farveg. Hún er búin að vera slæm. Við sjáum ósætti milli stjórnarflokkanna og við getum nefnt orkumál,

af hverju við ættum að láta getuleysi þessarar ríkisstjórnar við að byggja upp innviði í þessu landi, við að haga skiptingu fjármuna á milli sveitarfélaga og ríkisins með þeim hætti að sveitarfélögin ráði við sitt hlutverk og annað, sem einhver sérstök rök gegn því að uppfylla okkar skyldur og stöðu í samfélagi þjóðanna, t.d. þegar kemur að hælisleitendamálum og flóttamannamálum. Ættum við ekki frekar að ráðast í það að laga innviðina til að geta gert þessa hluti skammlaust frekar en að nota

Þessi vandamál eru löngu til komin, held ég, þau vandamál sem sveitarfélögin standa frammi fyrir núna. Ég held að við séum

þetta hefur allt verið látið reka á reiðanum, sem undirstrikar kannski hversu vondur eigandi ríkissjóður getur verið á svona innviðum og sveitarfélög sömuleiðis. En varðandi það að verið sé að skáka í því skjóli að þessi innviðaskuld sé til staðar þá held ég samt að það sé raunveruleikinn sem blasir við okkur og við verðum að nálgast málin út frá því. Og fremst í röðinni held ég að sé að greina hvað við ráðum við án þess að allt fari hér algerlega í keng.

þ.e. þegar ég segi að við samþykkjum að afgreiða málið frá okkur til þinglegrar meðferðar, þá þýðir það akkúrat það að við stöndum saman í þingsal og ræðum um málið sem við þurfum að gera í þremur umræðum með ferð inn í nefnd í millitíðinni. Það er nú akkúrat það sem það þýðir. Og bara af því að hér var líka kallað eftir þingmönnum Vinstri grænna í ræðu þá fagna ég því mjög að þingmaðurinn, sem hefur beðið í tæpa sjö tíma eftir að komast á mælendaskrá, er næst á mælendaskrá og það verður ánægjulegt að hlusta á ræðu hennar loksins þegar hún kemst að og í framhaldi af því aðrir þingmenn stjórnarliðsins.

fjarlægja þau og nálgast það að regluverkið hér heima verði eins líkt og nokkur kostur er því sem það er í þeim löndum sem við berum okkur helst saman við. Ég held að það væri leiðin að því að bæta þetta mál. Mér sýnist á öllu að frá framlagningu síðastliðið vor og þar til núna hafi málið verið þynnt allnokkuð út og það hafði verið þynnt verulega frá því að það var fyrst lagt fram fyrir

það er nú einmitt þess vegna sem við þurfum að ræða hlutina og sérstaklega í nefnd, til að reyna að komast að því hvort hægt sé að bæta hlutina. Ég ímynda mér að það muni verða. Eins og við höfum upplifað hér í dag eru skiptar skoðanir um það hvort það sé raunverulega til bóta,

þá málsmeðferð sem hægt er að fara í gegnum gagnvart hverjum og einum umsækjanda, því að á endanum snýst þetta allt um þau skilaboð sem stjórnvöld senda.

En til að svara spurningunni: Það tiltekna atriði sem ég held að yrði mest gagn af væri að breyta þessum atriðum sem snúa að mögulegri hægingu á málsmeðferð.

Herra forseti. Mál það sem hér er til umræðu varðar mikilvægan en í senn viðkvæman málaflokk. Málaflokk sem varðar fólk sem margt hefur flúið heimili sitt vegna átaka eða náttúruhamfara og er jafnan í mikilli neyð. Ég tel að þegar svo ber undir að málefni eru umdeild og varða fólk í viðkvæmri stöðu sé það lykilatriði að mál hljóti þinglega meðferð. Á málinu hafa verið gerðar umtalsverðar breytingar frá síðustu framlagningu. Í þessu samhengi er mikilvægt að ekki sé fallið frá því í núverandi frumvarpi að einstaklingar sem þegar hafa fengið vernd í öðru ríki geti fengið efnismeðferð hér vegna sérstakra tengsla og aðstæðna, til að mynda fjölskyldubanda. Þetta er gríðarlega mikilvægt atriði þar sem áhersla er lögð á mannúð umfram skilvirkni. Sveitarfélögin eru lykilþáttur í velsæld þeirra útlendinga sem hér fá vernd. Það á við hvort heldur sem um ræðir viðbragð við bráðavanda sem fyrir liggur í því ófremdarástandi sem stríðið í Úkraínu og loftslagsbreytingar kalla fram með tilheyrandi aukningu fólks á flótta. Hitt er það að horfa þarf til langtímamarkmiða um inngildingu nýrra Íslendinga, en þar skipa sveitarfélögin ekki síður mikilvægan sess. Ef við lítum til Norðurlandanna er alveg ljóst að inngildingin er það sem skiptir sköpum um hvort það skapist vandi eða lausnir við komu fólks til landsins. Stór liður í því að finna sig í nýju samfélagi er að skilja tungumálið og í því sambandi er mikilvægt að bjóða þeim sem hingað koma upp á íslenskukennslu. Stefna stjórnvalda í Svíþjóð og Danmörku hefur leitt til þess að samfélög útlendinga hafa einangrast og stjórnvöld farið á mis við tækifæri til gagnlegrar inngildingar. Tungumálið er lykillinn að virkni á vinnumarkaði og tengslum við samfélagið. Það er ekki við fólkið að sakast heldur misbresti í móttöku þess og skort á markvissri inngildingu. Norðmenn hafa hins vegar lagt áherslu á inngildinguna, öflugan stuðning við sveitarfélög og tungumálakennslu til allt að fimm ára. Með þessu móti eru Norðmenn að skapa tækifæri, efla samfélög og standa vörð um innviði til langs tíma. Hér eru of fá sveitarfélög með þjónustusamning og vil ég nota þetta tækifæri og hvetja sveitarstjórnarfólk til að taka af skarið og leggja því lið að slíkum samningum fjölgi. Fólk á flótta glímir oft og tíðum við margþættan vanda vegna þeirra hörmunga sem mörg hver hafa gengið í gegnum. Því er mikilvægt að standa vel að stuðningsúrræðum vegna áfalla og vandamála tengdum þeim, öllum til heilla. Aukið álag til skamms tíma þekkjum við Íslendingar mætavel. Við kunnum að bregðast hratt við þegar náttúruhamfarir, heimsfaraldur eða aðrar ógnir berja að dyrum. Við þurfum að útvíkka hugsunina, minnast þess að við erum hluti af heimsþorpinu og mannúðin verður að ná út fyrir Íslendingabók. Mikilvægt er að málið nái að ganga til allsherjar- og menntamálanefndar en þar gefst okkur færi á víðtæku samráði sem hefur sýnt sig að skiptir höfuðmáli til þess að sem breiðust sátt náist og öll sjónarmið fái að komast að. Herra forseti. Það er mikilvægt að lög um útlendinga séu skýr, standi vörð um mannréttindi fólks og séu til þess fallin að tryggja að móttaka sé með sæmandi hætti með mannúð að leiðarljósi. Það er mikilvægt að því sé haldið til haga að í lögum um útlendinga er það rauður þráður gegnum lagabálkinn að standa vörð um réttindi fólks og ekki síst barna. Það er tilgangur laganna, eins og hann er skilgreindur í 1. mgr. 2. gr., með leyfi forseta: „… að kveða á um réttarstöðu og tryggja réttaröryggi útlendinga sem koma til landsins eða fara frá því, sækja um dvalarleyfi eða dveljast hér á landi samkvæmt lögunum.“ Að lokum, herra forseti, langar mig að segja: Við erum samfélag í mikilli þróun. Ísland, sem var fyrir nokkrum áratugum með félagslega einsleitustu stöðum á byggðu bóli, er núna orðið fjölmenningarsamfélag. Í mínum huga er það mikil heillaþróun að Íslendingum fjölgi, að hingað komi fólk frá öllum heimshornum sem auðgi mannlífið. allar breytingar er eðlilegt að það marri og hrikti í fúnustu stoðunum. Verkefnin eru því ærin og ævarandi að tryggja velsæld og virðingu alls fólks óháð því hvaðan það kemur.

Því langar mig að spyrja hv. þingmann: Hvað í þessu frumvarpi mun auðvelda inngildingu flóttafólks sem hingað kemur? Er það ákvæðið sem kemur í veg fyrir að fólk sem kemur hingað í gegnum kvótaflóttakerfið geti fengið fjölskyldusameiningu við maka? Er það ákvæðið sem segir að

Er það það að ef við erum ekki sammála þér um þörf þína fyrir vernd þá þurfir þú að búa á götunni það sem eftir er? Hvað nákvæmlega í þessu frumvarpi telur hv. þingmaður að stuðli að inngildingu flóttafólks hér á landi?

Hér er stórt spurt og farið um víðan völl í vísan í frumvarpið. Við lesum kannski frumvarpið ekki nákvæmlega með sama sama skilningi því að ég hef ekki rekist á alla þessa punkta sem hv. þingmaður er hér að vísa í. Ég vil bara ítreka það sem kom fram í ræðu minni um frumvarpið, að

til í þetta. Ég er enn meira á því núna, vegna þess að eina ákvæðið sem var kippt út og varð til þess að þingflokkur Vinstri grænna afgreiddi það án athugasemda úr sínum þingflokki er ákvæði sem ég er búin að verja vikum og mánuðum í að tyggja ofan í þjóðina og þingið.

heilbrigðisrannsókn er varðaði Covid-próf og margt fleira. Ég held að það sé kominn tími til að við í þessum sal einbeitum okkur að því að

útlendingamálin, að takast á við þá skelfilegu stöðu sem loftslagsbreytingar, (Forseti hringir.) stríð og annað leggja okkur á herðar og hætta þessari pólitísku refskák hér að finna einhvers staðar grundvöll til að berja á meiri hluta og minni hluta.

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þm. Jódísi Skúladóttur fyrir ræðuna. Ég er ekki komin hingað upp af móðurlegri umhyggju til að segja hv. þingmanni að hún þurfi bara að vera duglegri að lesa heima

við fljúgum skauta á milli, frá einum pól til annars, og reynum að finna eitthvert jafnvægi. Ég ætla bara að ítreka það sem ég sagði hér, bæði í ræðu minni og fyrri andsvörum, að frumvarpið hefur tekið breytingum til hins betra.

Ég held að potturinn og pannan í því sem við erum að gera hérna sé að við erum búin að komast að þeirri niðurstöðu að vilja ekki endilega fara leið einhverrar þjóðar þar sem

að allir fulltrúar nefndar sem sitja þar frá ólíkum flokkum með ólíka sýn verði einróma í niðurstöðu sinni um einhverja eina lausn. Það er nú sjaldnast í öllum málum í þingnefndum. En ég held að það sé gríðarlega mikilvægt og við þekkjum það úr nefndunum. Þar köllum við fólk á fundi nefndarinnar, þar getum við spurt spurninga, þar geta komið fram athugasemdir sem okkur hefur jafnvel láðst að sjá og í þeirri vinnu taka frumvörpin breytingum. Ég ætla bara að nota síðustu sekúndurnar til að segja að mér finnst ofsalega gaman að hafa fylgst með hér í dag, klukkustundum saman,

Virðulegur forseti. Ég er nú orðinn svolítið ringlaður í þessari umræðu. Öðrum þræði koma stjórnarþingmenn hér upp og tala um hvað þetta sé nú gott frumvarp en síðan

Þetta mál er ekki hér í fyrsta skipti á dagskrá. Á því hafa orðið jákvæðar breytingar sem voru forsenda þess að þingflokkur Vinstri grænna afgreiddi það út, í þeim tilgangi að koma því til þinglegrar meðferðar og inn í allsherjar- og menntamálanefnd til þess að vinna það áfram.

Ég held ekki. Ég held að við gætum sleppt þinglegu meðferðinni ef frumvörpin kæmu tilbúin til afgreiðslu í fullkominni sátt beint út úr

Þetta frumvarp sem hér er lagt fram hefur ekki breyst neitt rosalega mikið frá síðasta vetri. Það liggja fyrir, frá síðasta vetri, ansi margar umsagnir um málið eins og það var þá lagt fram.

Í ljósi aðdragandans held ég að það sé ekki ósanngjörn spurning að kalla eftir því hvort það sé raunverulega þannig að það sé meiri hluti fyrir þessu máli innan ríkisstjórnarinnar, hvort þingflokkar Framsóknarflokksins og VG styðji þetta mál

þörf. Inni í nefndinni fáum við athugasemdir. Ég myndi ekki segja að hver einasta athugasemd væri falleinkunn en við höfum fengið mjög góðar ábendingar, sumar mjög neikvæðar, og þeim þurfum við að halda til haga og vinna málið áfram. Ég ætla að fá að segja það að niðurstaðan er sú að við erum komin hér inn í þingsal til að ræða frumvarpið, ekki til að ræða stöðu meiri hluta og minni hluta, ekki til að athuga hvar fólk er statt í húsinu eða utan húss.

að ég hef verið óhrædd og þannig virkar nú minn þingflokkur að við getum haft ólíkar skoðanir, við getum tekist á. Við komumst að þeirri niðurstöðu að við vildum afgreiða þetta frumvarp út úr þingflokki og koma því til þinglegrar meðferðar. Það erum við að gera. Frumvarpið getur tekið breytingum í þeirri vinnslu þannig að það er erfitt að svara endanlega: Ætla ég að styðja það eða ætla ég ekki að styðja það, þannig að ég ætla nú einfaldlega að segja: Ég studdi það að málið var afgreitt út úr þingflokki VG og ég stend og fell með því.

það eru engar stórfréttir þó að það sé ekki 100% einhugur í stórum málum innan stjórnarflokkanna. Við tökumst á um náttúruvernd, við tökumst á um orkumál, við tökumst á um allt mögulegt og reynum að finna sameiginlega, ásættanlega lausn fyrir alla. Spurningin, ef ég stytti hana nú bara alveg niður: Tel ég að þetta frumvarp auki skilvirkni (EÁ: Nái markmiði sínu.) — nái markmiði sínu um skilvirkni? Ég held að þetta frumvarp sé til þess fallið að við vinnum okkur í rétta átt enda er ekki verið að leggja það fram í fyrsta sinn. Það hefur tekið góðum breytingum og það á væntanlega eftir að gera það áfram. Ég ítreka það líka að skilvirkni getur náðst fram en það má aldrei verða á kostnað mannúðar.

ekki fengið brautargengi. Frumvarpið er nú lagt fram í breyttri mynd og gengur til allsherjar- og menntamálanefndar í lok umræðunnar. Ég vil þakka dómsmálaráðherra fyrir yfirferðina. Hann reifaði hér í byrjun umræðunnar málið. Þó vil ég í stuttu máli aðeins fara yfir frumvarpið frá mínum bæjardyrum séð. Staðan í flóttamannamálum í heiminum er dökk. Talið er að yfir 100 milljónir manna séu á flótta og líklegt að sá vandi aukist enn á næstu árum. Stríð, hungursneyð og efnahagsþrengingar gera það að verkum að fólk flýr heimaland sitt og leitar að betra lífi. Einnig sjáum við afleiðingar loftslagsbreytinga sem munu jafnvel leiða til þess að ákveðin svæði verða óbyggileg. Það lítur sem sagt út fyrir að flóttamannavandinn muni aukast. Hælisleitendakerfið er mikilvægt í þessu ljósi og er kerfinu ætlað að tryggja velferð fólks í neyð. Fólk sem flýr hörmungaaðstæður getur sótt um alþjóðlega vernd og fengið tækifæri til að dvelja fjarri heimahögum. Kerfið er ekki ætlað þeim sem einvörðungu eru að leita auknum lífsgæðum. Til þess gefst kostur á að sækja um dvalarleyfi og atvinnuleyfi á grundvelli þeirrar löggjafar sem gildir í hverju landi fyrir sig. Fram kemur í greinargerð frumvarpsins að ætlunin sé að breytingarnar mæti þeim annmörkum sem hafa komið í ljós við beitingu ákvæða laga um útlendinga varðandi alþjóðlega vernd sem öðluðust gildi 2017. Er ætlunin að gera framkvæmd þessara ákvæða skýrari og fyrirsjáanlegri og þar með að auka skilvirkni með mannúð við meðferð mála að leiðarljósi. Undanfarin ár hefur verið veruleg fjölgun á umsóknum um alþjóðlega vernd frá umsækjendum sem hafa dvalið í öðru ríki innan Schengen-svæðisins áður en óskað hefur verið eftir alþjóðlegri vernd hér á landi. Dæmi eru um að umsækjendur séu þá komnir með alþjóðlega vernd í því landi sem þeir koma frá eða hafa sótt um leyfi þar sem niðurstaða umsóknar liggur ekki fyrir. Einnig eru dæmi þess að viðkomandi hafi þegar fengið synjun á alþjóðlegri vernd í öðru landi eða dvalist í öðrum aðildarríkjum innan Schengen-svæðisins á grundvelli dvalarleyfis eða vegabréfsáritunar. Í frumvarpinu er lagt til að skilvirkni sé aukin með því að mál umsækjenda í umræddri stöðu sæti sjálfkrafa kæru til kærunefndar útlendingamála nema umsækjandi óski þess sérstaklega að kæran fari ekki fyrir nefndina. Tilgangurinn er að stytta málsmeðferðartíma án þess að skerða réttarvernd umsækjenda. Einnig er lagt til í frumvarpinu að þeir sem fengið hafa endanlega synjun á umsókn sinni um alþjóðlega vernd njóti áfram réttinda þar til viðkomandi hefur yfirgefið landið en þó að hámarki í 30 daga frá því að ákvörðunin var endanleg. Að þeim tímafrestum loknum falla réttindi niður.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 Einnig segir að í þeim tilvikum þegar umsækjandi er ríkisborgari EES- eða EFTA-ríkis, eða kemur frá ríki sem er á lista Útlendingastofnunar yfir öruggt upprunaríki og umsókn viðkomandi hefur verið metin bersýnilega tilhæfulaus, falli réttindi niður þegar Útlendingastofnun hefur synjað umsókn um alþjóðlega vernd. Virðulegi forseti. Ég skil tilgang umræddra breytinga og legg áherslu á að þeir sem hingað leita eftir alþjóðlegri vernd fái réttláta og vandaða málsmeðferð og að afleiðingar breytinga séu vel hugsaðar og nái tilgangi sínum. Fjölgun umsókna undanfarinn áratug sýnir hversu mikilvægt er að stjórnvöld geti brugðist við og aðlagað verndarkerfi þegar reynsla er komin á lagaramma Það sem af er ári hafa um 3.000 manns óskað eftir alþjóðlegri vernd hér á landi og eru tveir þriðju þeirra að flýja sprengjuregn í Úkraínu. Hluti þess fólks hefur horft upp á hörmungar sem vart er hægt að lýsa með orðum. Mikilvægt er að efla enn frekar andlegan stuðning við þann hóp sem kemur úr beinu stríðsástandi. Töluverð vinna hefur nú þegar átt sér stað á vegum allsherjar- og menntamálanefndar er lýtur að upplýsingaöflun og þekkingaraukningu á málaflokki hælisleitenda.

Nefndin hefur einnig fengið kynningar frá Útlendingastofnun hér á landi og heimsótt móttöku hælisleitenda sem staðsett er í Domus Medica. Ég vil þakka þeim fjölda fólks sem starfar innan málaflokksins, oft og tíðum við erfiðar aðstæður þegar mikið gengur á, og þakka þeim sérstaklega fyrir móttökurnar og greinargóðar upplýsingar. Virðulegi forseti. Meðal þeirra áskorana sem tilheyra málaflokknum eru málefni fylgdarlausra barna. Í umræddu frumvarpi eru sérstaklega gerðar breytingar er miða að því að gæta að hagsmunum barna sem sækja um alþjóðlega vernd og bætt við reglugerðarheimild til að styðja við innleiðingu barnvæns hagsmunamats við meðferð umsókna þeirra. Í dag eru 19 fylgdarlaus börn í umönnun barnaverndaryfirvalda í Suðurnesjabæ til að mynda og enn bætist við. Mjög mikilvægt er að tryggja þjónustu við fylgdarlaus börn með þéttu samstarfi ríkis og sveitarfélaga og fjármögnun í takt við þarfir. Í frumvarpinu er lagt til að útlendingar sem fengið hafa dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða, eða vegna sérstakra tengsla við landið samkvæmt lögum um útlendinga, verði undanþegnir kröfu laga um atvinnuréttindi í þeim tilgangi að draga úr skilyrðunum og einfalda atvinnuþátttöku þeirra. Ég tel þetta til bóta og er á þeirri skoðun að virkni og atvinna sé lykillinn að aðlögun fólks inn í samfélagið. Það er mikilvægt fyrir okkur að ná sátt um breytingar á lögum um útlendinga og tryggja að verndarkerfið virki fyrir þá sem það á að vernda. Einnig þurfum við að tryggja aðlögun þeirra sem hér fá vernd. Til að mynda í Noregi sinna sveitarfélögin fimm ára aðlögunaráætlun sem fjármögnuð er af norska ríkinu og vert er að horfa til frændþjóðar okkar í þeim efnum. Ég vænti þess að frumvarpið fái nú góða umfjöllun í allsherjar- og menntamálanefnd og að um það náist sem mest sátt svo að hægt sé að gera það að lögum hér á Alþingi með mannúð að sjónarmiði.

að muni tryggja að sveitarfélög geti sinnt betur hlutverki sínu eða taka á móti fólki og búa því sómasamleg skilyrði,

í íslensku samfélagi með fordæmalausum fjölda fólks á flótta í heiminum og fordæmalausum fjölda umsækjenda á Íslandi,

kerfinu þarf að bíða í mjög langan tíma eftir niðurstöðu síns máls. Oft og tíðum er það komið í þannig stöðu að það er kannski búið að skjóta rótum o.s.frv. Það er langur málsmeðferðartími almennt. Sannarlega er eitthvað að mínu áliti sem eykur á þá bið og gerir málaflokkinn enn erfiðari. Það er sannarlega partur af þessu frumvarpi. En fyrst að þingmaðurinn nefndi líka stöðu sveitarfélaganna þá er mjög mikilvægt að mjög þétt sé unnið með ríki til að bæta málaflokkinn á öllum sviðum útlendingamála.

Nú starfaði ég í þessum málaflokki hér á árum áður og þá gat fólk beðið í fimm, sex, sjö ár eftir niðurstöðu af því að það var enginn rammi hjá stjórnvöldum. Eftir að stjórnvöld fengu þennan ramma þá styttist tíminn verulega. Þetta segir sagan okkur. Óttast hv. þingmaður ekki að þetta kunni að leiða til þess að málsmeðferðartíminn fari þá bara aftur út um víðan völl og við sitjum uppi með fólk sem á kannski ekki rétt á vernd,

Hérna er til að mynda sérstaklega litið til málsmeðferðartíma barna, ég held að ég sé að fara rétt með það. Ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að horfa til þess. Það er alveg rétt hjá þingmanninum að hún hefur verulega reynslu af málaflokknum út frá lögfræðilegu sjónarmiði og ég er alveg sannfærður um að við munum taka þessa umræðu í nefndinni.

Ég þakka hv. þingmanni fyrir. Við vitum að verndarkerfið byggir á því að aðstoða fólk í neyð og það er m.a. skilgreint, þegar við erum að vinna innan kerfisins, í hvaða farveg fólk fer til að mynda eftir því hversu örugg þau ríki eru sem við erum að senda fólk til eftir málsmeðferð, sem dæmi. Þannig að það er sannarlega einhver munur á tilvikum þegar fólk kemur til landsins. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við sameinumst um að tryggja það með verndarkerfið að við séum að uppfylla okkar skuldbindingar út frá þeim forsendum að vernda sannarlega fólk í neyð

sannarlega fólk í neyð. Sannarlega viljum við að kerfið okkar virki fyrir það fólk. Það kemur vel fram í frumvarpinu þar sem er farið yfir helstu ástæður þess að verið er að leggja það fram. Við viljum tryggja það að hjálpa þeim sem kerfið á að vernda. Og aftur, svo að ég komi nú að mínu fyrra svari, að það er auðvitað, eðlilega, fólk sem hingað kemur

við getum tekið þá umræðu. En þetta frumvarp snýst fyrst og fremst um verndarkerfið okkar, hvernig við getum hraðað málsmeðferð og það er það sem við ætlum að reyna að gera þegar málið er komið til allsherjar- og menntamálanefndar, sannarlega.

ár? Það væri gott að fá að heyra aðeins nánar um það þar sem ég á smá eftir af tíma mínum: Hvað er það í frumvarpinu sem eykur skilvirkni? Er það þessi sjálfkrafa kæruheimild?

Nú er það auðvitað eins og að rýna í kristalskúlu að vita hvernig þróunin verður í hælisleitendamálum. Það er eitthvað sem á eftir að koma í ljós. Það kæmi mér ekki á óvart að hér muni á næstu mánuðum aukast enn frekar umsóknir í ljósi þess sem er að gerast í heiminum. Hvort ég telji frumvarpið vera til bóta varðandi t.d. styttingu málsmeðferðar, já, sannarlega, ég held að það sé til bóta. Það er búið að leggja þetta frumvarp nokkrum sinnum fyrir þingið

Hvort það leysi alla hluti sem við stöndum frammi fyrir, það á eftir að koma í ljós en alla vega það sem snýr að málsmeðferðinni. Ég held að þetta sé sannarlega skref í rétta átt.

umsóknir um hæli hér á Íslandi og málsmeðferðin mun þyngjast. Það er alveg augljóst mál. Íslenska stjórnkerfið á erfitt með að ráða við þetta. Það sem er líka undir í þessu

hafi nokkur einustu áhrif. Það mun koma annað frumvarp. Það verður krafa um það í samfélaginu að það komi annað frumvarp sem mun taka á þeim raunverulega vanda sem er hinn gríðarlegi fjöldi,

skyldur sem ég held að við séum að axla vel en við getum alltaf lagað lagarammann betur að þeirri stöðu sem blasir við og þeirri reynslu sem við höfum öðlast frá því að lögin tóku gildi 2017. Hvort það sé eitthvert sérstakt markmið að takmarka, ég held að staðan sé bara þannig að yfirsýnin sem við höfum yfir málaflokkinn er bara nokkuð góð hjá Útlendingastofnun.

skoðanir Rauða krossins á þessu málefni, sem eru einmitt þær að þessi sjálfvirka kæra vinni gegn fólki sem búið er að fá úrlausn sinna mála og á möguleika á að kæra einfaldlega vegna þess. Ég ætla að vitna í umsögnina:

Það er lagt til í frumvarpinu að stytta málsmeðferðartíma og farið ítarlega í gegnum rökin fyrir því þannig að það er nú svarið sem að því snýr.

það gerir það hins vegar á kostnað réttinda og öryggis viðkomandi sem eru í viðkvæmri stöðu til að hafa fulla yfirsýn yfir málið þegar það fer áfram.

Sigmari Guðmundssyni fyrir ræðu hans hér fyrr í dag varðandi það hversu mikilvægt það er að við hefjum þessa umræðu upp úr skotgröfunum, að við tökum hana að yfirveguðu máli og sérstaklega með mannúð að leiðarljósi.

Ég er orðin enn sannfærðari um það eftir þær fáu ræður og það litla sem hefur komið fram í þessari umræðu frá þingmönnum a.m.k. tveggja af þremur stjórnarflokkum að þau hafi mögulega ekki kynnt sér frumvarpið til hlítar. Það er eina skýringin sem ég get fundið á því að þau séu að hleypa þessu í gegnum sína þingflokka miðað við þeirra ræður hér í dag.

um eftir að ég benti á að það fólk sem er fyrst og fremst að sækja hingað væri frá Úkraínu, Venesúela, Palestínu, Sýrlandi og öðrum ríkjum þar sem mikil neyð ríkir og það ekki efnahagsleg. Ég ætla því að nýta þessa fyrstu ræðu mína í það að fara bara örlítið yfir þetta frumvarp og reyna að útskýra á einhvers konar mannamáli hvað er verið að gera með þessu frumvarpi. Bara svona í grófum dráttum til að byrja með mun ég sýna fram á að breytingarnar munu ekki auka skilvirkni kerfisins, þær munu minnka skilvirkni kerfisins. Og þá er ég bara að tala um málsmeðferðarhraða og skilvirkni frá mjög kaldranalegu sjónarhorni. Þær munu minnka skilvirkni kerfisins með því að búa til flóknar sérreglur og undantekningar á ágætu regluverki sem samið var af þverpólitískri nefnd og sátt hefur ríkt um. Það þýðir ekki að það megi ekki gera einhverjar ákveðnar breytingar á þessum lögum. Það má gera en þær eru ekki brýnar og það hefur ekkert með þann vanda sem við stöndum frammi fyrir í dag að gera. Ég er alveg til í að ræða þær breytingar ef einhver hefur áhuga á því einhvers staðar en það virðist ekki vera. Það sem gerist þegar skilvirknin er minnkuð með þeim hætti sem er lagt til í þessu frumvarpi er að kostnaður við málsmeðferð eykst. Málsmeðferð mun lengjast í mörgum málum. Því fólki sem er hér eftir mörg ár í málsmeðferð eða að lokinni málsmeðferð og er á uppihaldi ríkisins mun fjölga. Ég held ekki að það sé markmið allra þeirra þingmanna sem þó styðja þetta mál að mér heyrist.

Sem fyrr segir munu breytingarnar fjölga einstaklingum sem eru hér árum saman án þess að fá niðurstöðu í mál sitt þar sem verið er að eyðileggja ákvæði sem sett voru sérstaklega til að leysa það vandamál að hér dvaldi fólk árum saman án þess að fá niðurstöðu í sín mál.

Það er náttúrlega tilgangur þessa frumvarps; að fækka þeim einstaklingum sem fá að vera hér til langdvalar. Kostnaður við uppihald og þjónustu eykst fyrir vikið. Breytingarnar skerða réttindi fólks á flótta, líka fólks sem er í raunverulegri neyð — og ég ætla að segja: fyrst og fremst fólks sem er í raunverulegri neyð, vegna þess að það hefur verið margsýnt fram á að þorri fólks sem leitar verndar

að langstærstur hluti þeirra sem hingað leita sé í raunverulegri þörf fyrir aðstoð og stuðning og vernd. Þá vil ég vekja athygli á því sem við sáum enn betur í dag þegar við fórum og heimsóttum Útlendingastofnun og það úrræði sem komið hefur verið upp á Egilsgötu við móttöku flóttafólks frá Úkraínu. Þær breytingar sem gerðar hafa verið á móttöku flóttafólks eftir innrásina í Úkraínu sýna að það þarf ekki að gera neinar lagabreytingar til að auka skilvirkni kerfisins til muna, fólkinu sjálfu til heilla og okkur og okkar ríkissjóði og þjóðfélagi. Vandinn við kerfið sem við búum við er ekki löggjöfin heldur framkvæmdin sem er, ég leyfi mér aftur að nota þetta orð og vona að ég fái ekki ávirðingu frá forseta: mannfjandsamleg. Hún skapar miklar tafir og tregðu í kerfinu. Það er framkvæmdin sem skapar tafir og tregðu, það er ekki löggjöfin. Regluverkið er skýrt og fínt. Áskorunin sem við eigum að vera að ausa peningum í frekar en þessa vitleysu eru innviðir okkar og tækifæri fyrir nýtt fólk til aðlögunar að samfélaginu, rétt eins og hv. þingmenn stjórnarflokkanna hafa verið að segja í ræðum sínum hér í dag. Við erum öll sammála held ég um vandamálið og ég held að við séum sammála um lausnirnar. Þær bara felast ekki í þessu frumvarpi. Í stuttu máli munu breytingarnar samkvæmt frumvarpinu í fyrsta lagi afnema rétt fólks til að fá mál sitt endurupptekið ef ný gögn eða upplýsingar koma fram í málinu. Þessi réttur er mjög þröngur nú þegar og er í almennum stjórnsýslulögum sem gilda um réttindi allra borgara til að fá mál sitt endurskoðað í stjórnsýslunni ef ný gögn eða upplýsingar gefa tilefni til. Þau sérákvæði sem eru lögð til í þessu frumvarpi flækja reglur sem eru mjög skýrar og hafa gengið vel í öllum málaflokkum í áratugi. Ef þær hafa gengið eitthvað illa í meðförum Útlendingastofnunar eða kærunefndar útlendingamála er ástæðuna mun líklegar hægt að rekja til vanþekkingar eða skorts á þjálfun lögfræðinga á þeim bæjum í meðferð stjórnsýslulaga og stjórnsýsluréttar. Ég ætla að leyfa mér að lesa upp úr 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga, með leyfi forseta. Hún fjallar um endurupptöku máls: „Eftir að stjórnvald hefur tekið ákvörðun og hún verið tilkynnt á aðili máls rétt á því að mál sé tekið til meðferðar á ný ef: 1. ákvörðun hefur byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum um málsatvik,

mjög þröngur réttur sem fólk hefur til að fá mál sitt endurupptekið ef eitthvað hefur breyst eða ný gögn koma í ljós, á daginn kemur að ákvörðunin var röng, byggð á röngum forsendum. Þetta á að afnema, bókstaflega, með þessu frumvarpi. Það stendur í frumvarpinu að 24. gr. stjórnsýslulaga skuli ekki gilda um umsóknir fólks um alþjóðlega vernd. Það sem á að gera með frumvarpinu er að flokka beiðni um endurupptöku sem endurtekna umsókn. Í greinargerð með frumvarpinu segir, með leyfi forseta: „Nauðsynlegt er að hverfa frá núverandi framkvæmd varðandi endurupptöku umsókna um alþjóðlega vernd og færa þess í stað inn í lögin sérstaka málsmeðferð endurtekinna umsókna að fyrirmynd annarra Evrópuríkja.“ Þarna er verið að rugla tvennu saman, þ.e. annars vegar endurteknum umsóknum sem byggja á sömu forsendum og

Samkvæmt greinargerðinni er m.a. áætlað að skýrari reglur auki skilvirkni innan umsóknarkerfisins. En þarna er ekki verið að skýra reglur, þarna er verið að búa til sérreglur um umsóknir um alþjóðlega vernd sem munu valda miklum vandkvæðum í framkvæmd þar sem við höfum þegar mjög skýrar reglur um rétt fólks til að fá mál sitt endurupptekið. Annað sem til stendur að gera með þessu frumvarpi er að svipta fólk þeirri lágmarksaðstoð sem það fær að 30 dögum liðnum eftir lokasynjun.

sé jafnvel ekki ríkisborgarar í því ríki sem íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að það sé frá. Hvers hagur er það að þetta fólk lendi á götunni? Höfundar frumvarpsins virðast halda að þetta fólk gangi bara hérna án allra réttinda árum saman vegna þeirrar frábæru þjónustu sem íslenska ríkið veitir því. Þá langar mig bara að segja: Hvaða þjónusta er það sem er verið að svipta fólk eftir 30 daga? Það eru 8.000 kr. á viku á einstakling sem eiga að dekka allan fæðiskostnað, allar snyrtivörur, allar skemmtanir, samgöngur, allt, allt, 8.000 kr. á viku, þak yfir höfuðið sem gjarnan er í herbergi með fólki sem er þér algerlega ókunnugt og þú jafnvel getur ekki talað við vegna tungumálaörðugleika, í húsnæði þar sem eru kannski fleiri og það skapar ákveðið hættuástand. Það eru bara óbærilegar aðstæður held ég fyrir allt venjulegt fólk. Hvaða aðstæður gæti fólk mögulega verið að flýja sem þetta ástand um alla fyrirsjáanlega framtíð toppar? Það út af fyrir sig ætti kannski að segja stjórnvöldum að fólk kemur ekki bara hingað til þess að leita að betri lífsgæðum. Þetta held ég að séu ekki betri lífsgæði en margt, nema hlutir sem við viljum kannski ekki geta ímyndað okkur. Annað sem til stendur að gera með þessu frumvarpi er að heimila Útlendingastofnun að vísa fólki til annarra landa en heimaríkis, til landa þar sem fólk hefur ekki einu sinni heimild til komu eða dvalar. Þetta ákvæði kemur til af því að sérstaklega einstaklingar frá Venesúela eiga gjarnan ættingja sem hafa fengið vernd í nærliggjandi ríkjum og jú, það er mögulega eitthvað sem bendir til þess að hugsanlega gæti þessi einstaklingur líka kannski fengið vernd þar. Við vitum það samt ekki. Jú, það virðist vera af lögunum þeirra en við getum ekki greitt úr því á Íslandi þannig að við viljum bara geta sent þig þangað og þú bara finnur út úr þessu og sérð til. Vandinn við þessar ákvarðanir er sá að þær eru óframkvæmanlegar. Þær eru óframkvæmanlegar þegar við erum að tala um þvingaða flutninga vegna þess að ríki geta ekki bara droppað fólki þangað sem þeim dettur í hug. Það er ekki þannig að íslenska ríkið geti bara mokað einhverjum upp í flugvél og farið með þá þangað sem því hentar. Annaðhvort þarf viðkomandi að hafa heimild til komu eða dvalar í ríkinu eða viðkomandi ríki þarf að samþykkja það. Þetta er sannarlega vandamál. Þessi breyting er þannig lögð fram í samfloti við þjónustustýringuna því að til þess að þetta ákvæði geti virkað þá þarf fólk að fara sjálft, enda þvingaðir flutningar ekki í boði nema fólk hafi heimild til komu eða dvalar í móttökuríkinu eða móttökuríkið samþykki.

án þess að það sé einu sinni búið að ákveða hvort við ætlum að opna málið eða ekki, þá skuli málið opnað, það skuli tekið til efnismeðferðar. Í langflestum tilvikum erum við þarna að tala um fólk sem þegar hefur fengið viðurkennda stöðu flóttamanns

tillöguna að þessu ákvæði í frumvarpinu þar sem þetta er ákaflega áhugavert. Í dag er það þannig að þessi 12 mánaða frestur gildir ekki ef einstaklingur hefur tafið mál sitt sjálfur.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

að virða mig með andsvari sínu í þessu máli. Ég veit ekki alveg á hvaða ræðu hæstv. ráðherra var að hlusta en þessar breytingar sem verið er að gera sem eyðileggja þennan tímafrest, munu gera það að verkum að jafnvel þó að málsmeðferðin hafi tekið tvö til þrjú ár

Fólk sem er í raunverulegri neyð getur verið áfram með þeim félagslegu úrræðum sem því fylgja. Við verðum bara að vera innilega ósammála um þetta. þetta. Sérfræðingar eru búnir að liggja yfir þessu og ég er sammála þeim að þetta muni auka skilvirkni í málum. Þetta mun auka það að við losum mál fyrr,

Það er sannarlega verið að skerða réttindi fólks og ég ætla að fá að leiðrétta að það sé verið að færa reglur um endurteknar umsóknir og endurupptöku til þess horfs sem er í Evrópusambandinu. Það er sannarlega verið að færa reglur varðandi endurteknar umsóknir

Er það ekki að svipta fólk í raunverulegri neyð réttindum? Ég átta mig bara ekki á því hvað hæstv. ráðherra er að tala um. Þá langar mig að benda á að það er óskaplega lítið í þessu frumvarpi sem snýr að tilhæfulausum umsóknum, það var afgreitt hér árið 2017, ef ég man rétt.

þingmaðurinn fjallaði um hér, enda er hún með mikla þekkingu á þessum málum. Mig langaði að spyrja hv. þingmann aðeins út í orð hæstv. ráðherra fyrr í kvöld þar sem hann útskýrir þetta frumvarp og tilurð þess, þar sem hann segir að ástæða þess að fella niður kærufrest sé að stytta tíma sem ekki nýtist til málavinnslu.

sem umsækjendur höfðu til þess að afla gagna og færa rök fyrir máli sínu. Greinargerðarfrestur er tvær vikur, hann var tvær vikur áður og sá frestur var oft einfaldlega ekki nógu langur í mörgum málum

misskilningi, sé röng, sé ekki studd fullnægjandi gögnum um ástæðu umsóknar um vernd og þörf fyrir vernd, hvaða gögn eru það sem getur þurft að afla? Eru það jafnvel gögn frá heimaríki? Hvaðan eru þessi gögn fengin? Hv. þingmaður nefndi hér sálfræðivottorð, sem verður ekki afgreitt yfir nótt, en ég velti því fyrir mér hvort það kunni að vera líka gögn sem varða einstaklinginn, sem þarf jafnvel að afla frá öðrum ríkjum. Getur verið um eitthvað slíkt að ræða?

Í þeim málum sem fá synjun, þegar fólk fær synjun, segjum í efnismeðferð hjá Útlendingastofnun, þá er oftast um einstaklinga frá ríkjum að ræða þar sem er mjög einstaklingsbundið hvort fólk teljist vera flóttamenn eða ekki. Og því miður er framkvæmdin þannig hér á landi að það er ansi þung sönnunarbyrði lögð á umsækjanda þrátt fyrir að flóttamannasamningurinn sé skýr um að sönnunarbyrðin

Hv. þingmaður talar með þeim hætti að við hin vitum greinilega ekkert hvað við erum að tala um eða hvað stendur í þessu frumvarpi. En hv. þingmaður talar um að þetta frumvarp geri ekkert gagn og sé ekki til að leysa nein mál. Ég virði þekkingu hv. þingmanns og fyrri störf hennar en það er nú samt þannig að embættismenn sem vinna við þetta, stofnanir sem vinna við þessi mál, hafa komið með ábendingar um þörf á betrumbótum á regluverkinu.

forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Varðandi það að það séu sérfræðingar sem séu ósammála þeim sérfræðingi sem hér stendur um hvort þessar breytingar þurfi að gera á lögunum eða ekki þá vil ég vekja athygli á því að allar þessar breytingar eru pólitískar, þetta eru pólitískar ákvarðanir, þetta eru ekki tillögur sem koma frá sérfræðingum Útlendingastofnunar sem sjá formlega vankanta á lögunum. Þetta eru pólitískar tillögur sem koma úr ráðuneytinu, væntanlega eftir samtöl við sérfræðinga. Þetta er það sem pólitíkin telur að muni leysa vandann vegna þess, sem ég hef bent hér á, að það virðist vera ósögð stefna íslenskra stjórnvalda að veita sem allra fæstum

En ég spyr þá bara: Er hv. þingmaður og eru Píratar eitthvað til umræðu um þetta frumvarp og breytingar á útlendingalögum? Það er kannski bara ágætt að við höfum það á hreinu. Ég viðurkenni það sem formaður hv. allsherjar- og menntamálanefndar að ég hef væntingar til þess að þetta þing taki afstöðu og afgreiði loksins þetta frumvarp sem hér liggur fyrir og hefur tekið töluverðum breytingum í allri þeirri umfjöllun sem hefur átt sér stað hér á þinginu. En það er kannski engin ástæða til að taka umræðuna eitthvað lengra ef Píratar eru búnir að ákveða að allt sem hér er skipti engu máli og hafi ekkert með þetta að gera.

forseti. Já, ég held að það sé svo sem ekki opinber stefna Pírata en það er algerlega mín skoðun að þetta frumvarp eigi heima í kuðli í ruslakörfu, sannarlega. Það er ekki vegna þess að ég vilji ekki gera neinar breytingar á útlendingalögum eða ég vilji ekki leysa þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir heldur vegna þess að þetta frumvarp gerir það ekki. Við erum öll sammála um vandamálin sem við stöndum frammi fyrir og þau snúast um getu innviða á Íslandi til að taka á móti þeim fjölda fólks sem hingað leitar í raunverulegri neyð.

til í umræðu um þetta frumvarp og við munum taka þá umræðu. Ég mun sýna fram á það að þessar breytingar og tillögur eru gagnslausar í því að ná nokkrum þeim markmiðum sem ég myndi vilja stefna

Það sem er lagt til þarna er líka ólíkt því sem gildir á Norðurlöndum. Jafnvel eftir þessar breytingar er ákveðinn munur á þessum ákvæðum og þeim lögum sem gilda á Norðurlöndunum. Ég er sannfærð um að

Það eru mörg ríki með ákvæði um að endurtekin umsókn, ef hún er lögð fram á nákvæmlega sama grundvelli og áður og ekkert nýtt er komið fram og annað, fari í ákveðna flýtimeðferð. Það sem þarna er hins vegar verið að gera er að það er verið að óvirkja grundvallarrétt fólks til að fá mál sitt endurupptekið ef fram koma ný gögn og nýjar upplýsingar. Það er ekkert verið að tala um endurtekna umsókn. Við erum að tala um fólk sem er enn statt hér á landi. Að mínu mati er tilgangurinn með þessari breytingu augljós. Hann er sá að koma í veg fyrir öll þessi mál sem eru að vinnast í endurupptöku. Það er fyrst og fremst þar sem okkur hefur tekist að

Þetta líkar höfundum frumvarpsins ekki og það eru ekki bara einhverjir sérfræðingar hjá Útlendingastofnun, það er pólitísk afstaða.

Þá þótti stjórnarliðum ekki hafa verið rætt nógu mikið um þau við 1. umr. Þess vegna væri svo gráupplagt fyrir ráðherrann sem ber ábyrgð á þeim málaflokki í ríkisstjórninni, hæstv. félagsmálaráðherra, að mæta í þingsal og ræða þessi ákvæði sérstaklega. sérstaklega. Það dugir ekki að dómsmálaráðherra fullvissi okkur um að þeir hafi átt samráð um þessi ákvæði og það sé fullur samhugur á milli þeirra. Nei, við þurfum að heyra það frá hæstv. ráðherra, Guðmundi Inga Guðbrandssyni.

um að það er svo sannarlega tækifæri fyrir hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra að koma hér og taka þátt í þessari umræðu. Ef Ef klukkan er rétt sem er hér í þingsal þá eigum við alla vega tæpan einn og hálfan tíma eftir af umræðutíma í kvöld. Fyrst hæstv. ráðherra er að fara úr landi í fyrramálið er upplagt fyrir hann að koma hingað.

ráðherra félags- og vinnumarkaðsmála. En núna, eftir því sem líður á umræðuna og að miðnætti, hefur ekkert gerst. Ráðherra verður ekki á landinu á morgun ef þessi umræða skyldi halda áfram inn í morgundaginn.

Frú forseti. Nú líður einfaldlega að lokum þessarar umræðu og hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra hefur ekki látið sjá sig og ekki gefið neinar skýringar á því hvers vegna hann er ekki reiðubúinn að koma hingað og eiga þetta samtal við okkur. Mér þykir það mjög miður.

Ég tel einsýnt að yfirlýsingar hans í fjölmiðlum séu ekkert annað en sýndarmennska ef hann mætir ekki í þingsal til að ræða þetta við okkur. Við höfum ekki fengið neinar skýringar á því. Það er ekki hægt að draga af því neinar aðrar ályktanir en að

Frú forseti. Auðvitað getur ýmislegt komið til í lífi fólks og orðið til þess að það getur ekki mætt í tiltekna umræðu. Ég þykist þess fullviss að ef hæstv. dómsmálaráðherra hefði ekki átt heimangengt í dag hefði umræðunni verið frestað.

Það er mjög miður og lýtur ekki eingöngu að því ákvæði sem heyrir beinlínis undir hans málaflokk og má að mörgu leyti færa rök fyrir að hann sé að leggja fram með þessu frumvarpi, heldur eru önnur ákvæði í þessu frumvarpi sem hafa áhrif á hans störf og hans málaflokk.

Frú forseti. Já, það kann að vera að einhverjum þyki umræðan aum, að óskað sé eftir að ráðherra málaflokks, sem er hér til umræðu í stjórnarfrumvarpi, taki þátt í umræðu. En ég hefði haldið að ráðherrann væri meðvitaður um það, enda hefur það komið vel fram í öllum fjölmiðlum og á vef Alþingis að umrætt frumvarp væri á dagskrá þingfundar í dag og hefði mátt ætla að umræddur hæstv. ráðherra hefði áhuga á að taka þátt í umræðu um sitt eigið málefnasvið. En það virðist hafa komið einhverjum á óvart

Virðulegi forseti. Bara til áréttingar þá sagði sá sem hér stendur ekki að umræðan væri aum, það var athugasemd frá hv. þingmanni sem ég var að benda á, en hafi það farið fyrir brjóstið á einhverjum þá biðst ég afsökunar á því. Það er algerlega sjálfsagt mál, finnst mér,

leggja mitt af mörkum til þess að koma þeim skilaboðum til hæstv. ráðherra þar sem við erum jú í sama þingflokki.

að það er eitt að spyrja ráðherra á lokuðum þingnefndarfundi og annað að kalla eftir opinberri afstöðu ráðherrans til málsins á meðan það er til meðferðar í þingsal. Ástæðan fyrir því er kannski fyrst og síðast sú sú að orðaskipti á milli hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra og hæstv. dómsmálaráðherra um þennan tiltekna málaflokk hafa verið vægast sagt áhugaverð í gegnum tíðina. Þess utan hefur verið áhugavert

þingbækur og er lögskýringargagn sem hægt er að styðjast við seinna varðandi það um hvað málið snýst og hvernig beri að túlka það, hvernig ber að skilja og túlka lagaákvæði sem fjallað er um og hefur oft

Auðvitað gerum við það en það er bara allt annar hlutur. Við óskuðum eftir því í dag að málinu yrði frestað enda er ekki slíkur urmull af stjórnarmálum hér að það séu einhver vandræði uppi,

dvalarleyfi aftast í frumvarpinu eins og hugmyndin væri að nota ástand fólks á flótta undan stríði í Úkraínu sem svona dúsu upp í fólk sem væri ósátt við allt annað í frumvarpinu.

lýsti ánægju með að frumvarpið væri að koma fram og báðum um að hann mætti hingað í sal og gerði grein fyrir afstöðu sinni til frumvarpsins í heild sinni og þeirra ákvæða sérstaklega sem sneru að hans ráðuneyti. Þetta var 16. maí. Það má því í raun segja að í fimm mánuði hafi legið fyrir að við vildum fá hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra í salinn í dag. Hvers vegna er hann ekki hér?

til að hvetja hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra til að koma hingað og ræða þetta við okkur. Í hvert einasta skipti höfum við einnig bent á það

Ekkert af þessu hefur verið tekið gilt og sífellt verið sagt: Það er hægt að kalla hæstv. ráðherra á nefndarfund, en eins og vel hefur verið sýnt af öðrum hv. þingmönnum þá er það bara ekki það sama að hafa einhvern á lokuðum nefndarfundi eins og að tala í þingsal Alþingis. Annað er lögskýringargagn, hitt er samtal sem hvergi er skráð.

nefndinni. Það var reynt töluvert hér í þinglokasamningum að ná samningum og ég veit að hæstv. ráðherra teygði sig langt í umræðunni við aðila þar. Ég var að vona núna að við gætum náð

að lögin okkar, og í rauninni þetta frumvarp hér, ganga lengra í mörgum málum en á hinum Norðurlöndunum. Ég hef talað fyrir því að það sé mjög mikilvægt að þeir sem fá hér alþjóðlega vernd hafi líka atvinnuréttindi og það er að finna í þessu frumvarpi, eins og komið hefur verið inn á. En ég vil ganga lengra í þeim efnum. Ég

til þess að við getum fjölgað fólki sem vill koma til Íslands og taka þátt í íslensku samfélagi. Ég held að við áttum okkur öll á því sem hér erum inni að fólk sem býr fyrir utan EES-svæðið á ofboðslega takmarkaða möguleika á að flytja til Íslands öðruvísi en að koma í gegnum verndarkerfið. Verndarkerfið er auðvitað ekki hugsað fyrir alla sem vilja koma til Íslands, alls ekki. Það er bara hugsað fyrir fólk sem er í brýnni neyð. Þess vegna hef ég verið talsmaður þess að við aukum skilvirknina og skerpum á málsmeðferð, skýrum þennan ramma, því að ég held að það sé ofboðslega mikilvægt að ramminn sé skýr, að það ferli sem umsækjendur fara í sé sanngjarnt, það sé vel að því staðið. En þegar niðurstaða er komin í það mál er líka mikilvægt, til að ramminn okkar haldi, að fólk víki þá úr landinu ef það fær ekki vernd. Við erum með þetta á tveimur stjórnsýslustigum; annars vegar veitir Útlendingastofnun annaðhvort heimild eða synjun og svo fer þetta til kærunefndarinnar.

löglærða fulltrúa, talsmenn í gegnum allt ferlið. Ég held að við séum að gera vel

Hér erum við bara að fjalla um þennan ramma, hvort og hvernig á að veita fólki vernd. En ég tek alveg undir það að hin umræðan er líka mikilvæg, þ.e. hvernig við getum opnað enn frekar á dvalar- og atvinnuleyfismöguleika. Hvernig getum við tekið enn betur á móti því fólki sem hingað kemur og fær vernd? Hvernig getum við haft þjónustuna skilvirka? Og ég tala nú ekki um þegar kemur að börnunum. Hvernig getum við aðstoðað börnin í íslensku skólakerfi enn betur en við gerum í dag? dag? Ég efast ekki um að við munum á þessum vetri og mögulega á næstu misserum taka útlendingamál sem slík oft til umræðu. Ég held að það sé bara mikilvægt og samfélagið okkar er þannig. En ég held að það sé löngu tímabært að við gerum þær mikilvægu breytingar sem gera þarf á útlendingalögunum og liggja fyrir í þessu frumvarpi. Ég ætla að leyfa mér að vera áfram bjartsýn. Þrátt fyrir að ýmsar ræður hér í kvöld hafi kannski ekki verið alveg til þess fallnar að auka á bjartsýni mína þá ætla ég að leyfa mér samt sem áður að vera bjartsýn, að það sé einhver möguleiki að hv. allsherjar- og menntamálanefnd nái utan um þetta og við náum sem breiðastri pólitískri samstöðu um að gera þessar breytingar sem hér liggja fyrir. Það er auðvitað ekki til gamans gert að dómsmálaráðherra eftir dómsmálaráðherra kemur hér fram með breytingar á þessum lögum. Það er af þeirri ástæðu að við höfum rekið okkur á það í kerfinu að það þarf að aðlaga. Það hefur staðið hér í greinargerðinni trekk í trekk og við vitum það sem höfum rætt við sérfræðinga sem vinna í þessum málaflokki að þeir benda á atriði sem hægt er að laga — og hér er það lagt til.

Ég held að það sé óþarfi að lesa þær upp en þær eru skýrar og þær eru víðtækar. Þetta á ekki við um börn eða forsvarsmenn barna, þetta ekki á við um fatlaða einstaklinga, fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Þetta á ekki við þegar aðstæður eru með þeim hætti að það er ekki hægt að vísa einstaklingi á brott og hann hefur sjálfur ekki komið í veg fyrir það. Þar af leiðandi á þetta ekki við um það þegar um er að ræða skort á ferðaskilríkjum, eins og kom hér fram áður. Einhverjir hv. þingmenn hafa velt fyrir sér hvort þessir fyrirvarar hér séu nægir. Ég er bara tilbúin að taka þá umræðu og fara yfir þær ábendingar sem kunna að koma. Ég átta mig alveg á því hvað fólk segir þarna og það er vísað í hvað Danirnir segja: Nei, við ætlum ekki að setja fólk undir brúna. Þá verðum við líka að átta okkur á því að í öðrum Evrópulöndum býr fólk í sérstöku úrræði þegar það hefur fengið synjun. Það er ekki til umræðu hér og eins og fram hefur komið í umræðunni hefur ekki náðst nein pólitísk sátt um að fara þá leið.

hjá kærunefndinni er þá ekki eðlilegt að fólk fari til síns heima eða til þess lands þar sem veitt hefur verið vernd? Er hægt að ætlast til þess að íslenskir skattgreiðendur haldi áfram að greiða framfærslu með fólki sem ekki fær hér vernd? Kerfið á að vera fyrir þá sem eru í þeirri neyð og fá þar af leiðandi vernd samkvæmt kerfinu okkar. Ég held að ég láti þessu lokið hér. Ég sá að það er nóg af fólki sem kemur í andsvör við mig þannig að þá höfum við tækifæri til að fara enn frekar yfir þessa þætti.

annað slíkt. Í núgildandi lögum er það þannig að ef meira en 12 mánuðir eru liðnir frá því að umsókn barst fyrst íslenskum stjórnvöldum og umsækjandi ber ekki sjálfur ábyrgð á töfum á meðferð málsins skuli taka málið til efnismeðferðar. Tillagan í frumvarpinu er svohljóðandi, með leyfi forseta: „Þá skal einnig taka umsókn til efnismeðferðar hafi umsækjandi ekki fengið endanlega niðurstöðu í máli sínu á stjórnsýslustigi innan 12 mánaða frá því að umsókn var lögð fram,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

Ég held að þetta ákvæði sem hv. þingmaður vísar í sé einmitt leið til að koma í veg fyrir að fólk sé að nýta sér tímafrestina í lögunum.

að einstaka aðilar koma og ætla sér að vinna sér inn þann rétt að fara í efnismeðferð, jafnvel þótt aðstaða þeirra sé með þeim hætti að svo ætti ekki að vera. Þess vegna held ég að það sé mikilvægt að ramminn sé skýr og að hann sé ekki með einhverjum hætti misnotaður af fólki.

Er það ekki bara lausnin? Væri það ekki þannig að ef fólk hefði þann kost myndi það ekki leita í verndarkerfið? Og erum við þá ekki búin að leysa vandamálið?

og tel það mjög mikilvægt. En ég viðurkenni líka að utan um það þarf að vera einhver rammi. Ég hef aðeins verið að skoða kanadíska kerfið. Ég hef líka heyrt af ástralska kerfinu. Það er einhvers konar punktakerfi, einhvers konar kvótakerfi. Það fer eftir því hversu mikið af hversu mikið af vinnandi höndum í hvers konar atvinnugreinar vantar til landsins. Þeir aðilar sem ég hef rætt við sem sátu í margumræddri þverpólitískri nefnd, sem vann einmitt að lögunum sem við byggjum okkar lagaumhverfi á, hafa sagt mér að lítill áhugi hafi verið fyrir slíkum breytingum á sínum tíma og það hafi fyrst og fremst verið verkalýðshreyfingin sem hefði verið mjög hrædd við það. En mér heyrist, ef ég hef heyrt rétt í gegnum það sem þar kemur, að mögulega sé verið að opna á það. Þannig að ég held jú að það sé mjög tímabært að við skoðum hvernig við getum opnað enn frekar á atvinnu- og dvalarleyfi. En ég held að það verkefni að hafa skýran ramma í kringum verndarkerfið hlaupi samt ekki frá okkur þó að mikilvægt sé að auka möguleika fólks á að koma hingað til lands og dvelja hér og starfa hér.

núna, eru einhverjar tilvísanir og tengingar í óskylda hluti, til að mynda hvað það er óskaplega mikil ágjöf

sagt, annars vegar að við eigum að líta til þess sem önnur ríki í Evrópu séu að gera, eins og þau séu öll að gera það sama, og hins vegar að við eigum að horfa til Norðurlandanna og þeirrar mannúðar sem þar er og skoða kerfið okkar með hliðsjón af því. Ég vil fá að vita hvað við erum nákvæmlega að tala um. Erum við að tala um Svía eins og þeir voru fyrir tveimur árum eða Svía eins og þeir verða núna eftir tvö ár eftir að harðkjarnaliðið hefur verið þar við völd? Erum við að tala um Dani sem eru mjög harðir eða Norðmenn sem eru tiltölulega sveigjanlegir? Það

Ég hélt að hv. þingmaður væri almennt mjög hrifinn af öllu sem evrópskt væri og kæmi frá Evrópusambandinu og öllum tilskipunum þaðan sem við vitum að þessi löggjöf byggist að miklu leyti á. Ég held að það sé ekki sanngjarnt að segja að þetta sé gert með mjög ólíkum hætti í öllum löndunum. Þetta eru alþjóðlegar skuldbindingar.

talaði einmitt um það að þetta væru alþjóðlegar skuldbindingar og alþjóðlegur rammi. Hans mat er það að þegar ríki fari að búa til ákveðnar krúsidúllur utan um það, eins og hann orðaði það með einhverjum hætti, aukaatriði ofan á það, sé það til þess að mylja kerfið niður.

Það hefur eitthvað með framkvæmdina hjá Dönum að gera og afstöðu þeirra til þessara mála, hlýtur að vera, og mér finnst það ekki til eftirbreytni. Mér finnst að við eigum að nálgast málin þannig að við eigum svolítið að teygja okkur til fólks og segja: Hingað eruð þið velkomin að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Þið eruð ekki baggi á samfélaginu. Við sjáum að þið getið komið hingað og tekið þátt í samfélaginu, við ætlum að hjálpa ykkur að komast út í samfélagið og þið verðið fullir þátttakendur og búið til einhver verðmæti. En hér var verið að tala um atvinnuþátttöku og það væri mögulega hægt að taka eitthvert álag af hælisleitendakerfinu með því að auka möguleika fólks utan EES til að koma hingað til vinnu. Nú

og svo að tryggja að misnotkun á kerfinu sé í lágmarki. Nú var brugðist við 2017 vegna bersýnilega tilhæfulausra umsókna.

Ég verð að viðurkenna að maður er búinn að læra alveg ofboðslega mikið af þessum málaflokki bara núna á síðasta ári eftir að við byrjuðum að takast á við þetta verkefni. Bæði hefur maður verið að tala við fólk sem vinnur hjá Útlendingastofnun, ráðuneytinu, stoðdeild ríkislögreglustjóra, lögfræðinga sem hafa komið að þessu máli, Rauða krossinn Það er alveg þannig að þó að langflest fólk sé auðvitað heiðarlegt þá eru líka aðilar sem eru að reyna að svindla á kerfinu. Mér finnst það skylda okkar

það kom fram í máli hv. þm. Arndísar Örnu Kristjánsdóttur Gunnarsdóttur hér áðan, bara skýrt dæmi um það. Það að hafa tíma til þess að vinna mál sitt eru ákveðin réttindi. Að stytta þann tíma er skerðing á þeim réttindum.

að síður. Hingað til höfum við einmitt rætt um að það sé mjög mikilvægt að það sé skilvirkni og að umsóknir fólks séu afgreiddar hratt og vel því að það sé hluti af mannréttindum að fólki sé ekki haldið hér í óvissu í langan tíma.

að fólk ætti jafnvel að vera betur undir það búið vegna þess að allir umsækjendur eru líka með löglærðan fulltrúa á fyrsta stiginu. Ég bara bendi á að það er umfram það sem hin Norðurlöndin eru að gera.

sjá okkur fara sömu leið og við teljum hin Norðurlöndin vera að gera, að það sé almennt þannig með verndarmálin að þeim sem eru með vernd í öðru ríki sé vísað frá. En ekki er um neina almenna breytingu á því að ræða í þessu frumvarpi og áfram vísað í það að ef uppi eru sérstakar ástæður, sérstök tengsl við landið og annað, þá geti slíkir aðilar fengið málsmeðferð.

þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hafi óskað eftir því að það væru engar undanþágur frá því ef viðkomandi væri með vernd? Má ætla að óskað verði eftir því af formanni allsherjar- og menntamálanefndar að málið taki slíkum breytingum inni í nefndinni við meðferð málsins?

rúmu ári. Þá var gert samkomulag um að það yrði samráð og aftur farið í þverpólitíska vinnu við lagfæringar og

börn í skóla og ýmislegt. Ég held að það verði stórt verkefni á næstunni að takast á við það en ég vona innilega að við getum afgreitt það frumvarp sem hér liggur fyrir. Ég samþykkti og styð þetta frumvarp sem hér er lagt fram af hæstv. dómsmálaráðherra. Það þýðir auðvitað að ég styðji það í þinglega meðferð og er opin fyrir umræðum og athugasemdum sem kunna að koma fram í nefndinni. Ég mun enn þá segja þá skoðun mína að mér fyndist skynsamlegt að við værum sem næst hinum Norðurlöndunum í þessum ákvæðum sem hér um ræðir.